do… Zakonu o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Predlagatelj

Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati u trajanju od 10 minuta. Možete utišat malo? Kolegica Nađ traži kolege svoje i kolegice da se utišate, pa vas molim da se utišate. **Nađ, Vesna (Socijaldemokrati)** Znači tražim stanku u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom ukazali da se Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona uz izmjene i dopune koje se predlažu u cilju suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao kukavičje jaje i mimikrija dodaje i odredba Članka 307a. Naime, ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona uvodi se novo kazneno djelo dodano člankom 307a. neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje kojim je zapriječena kazna zatvora do 3 godine što se predlaže da se počinjenje, pomaganje ili poticanje kaznenog dijela ovog članka ne može ostvariti onaj tko obavlja novinarski posao neupitno je da je predložena odredba udar na medijsku slobodu, javni interes osobito u koruptivnim kaznenim djelima u kojima su uključeni dužnosnici na najvišim funkcijama javnopravnih tijela i osobe povezane s njima. Smatramo da se odredba Članka 307a. predlaže isključivo s ciljem da bi se stvorio sanitarni prostor oko novinara jer se nitko od navedenih osoba koji se tijekom prethodnog kaznenog postupka na temelju zakona smatra nejavnim neće osuditi, otkriti bilo kakvu informaciju novinaru iz nejavne, izvidne ili dokazne radnje zbog zapriječene kazne zatvora do 3 godine, a zviždači što ste zviždali zviždali ste. Budući da je i dosada bilo na raspolaganju provođenje disciplinskog postupka u okviru pravosudnog ili policijskog sustava protiv osoba koje su davale neovlaštene informacije, dodavanje ove odredbe može biti motivirano jedino željom vladajućih da u predizborno vrijeme niti jedna koruptivna afera u koju bi bili uključeni visoki dužnosnici vladajućeg HDZ-a ne bude medijski popraćena. To je udar na slobodu medija, udar na javni interes. Javnost ima pravo kako bi ukazali na neprihvatljivu i krajnje nekorektnu činjenicu da je ministarstvo dugo očekivane i prijeko potrebne izmjene Kaznenog zakona koji daleko strože sankcioniraju femicid i nasilje u obitelji upakirao sa Trojanskim konjem u vidu druge zakonske odredbe koja bitno ograničava i krši medijske slobode. Mislimo da nije fer prema žrtvama nasilja i njihovim obiteljima da budu taoci ovakvih vaših igara oko donošenja zakona. Sveli ste izjašnjavanje o ovom prevažnom prijedlogu zakona na običnu ucjenu uzmi ili ostavi što smatramo nedopustivim i zato tražimo da do drugog čitanja uklonite sporni Članak 307a. kojim se ograničavaju medijske slobode kako bi izmjene zakona bile prihvatljive i svima nama koji podržavamo strože kažnjavanje femicida i nasilja u obitelji. Hvala. Poštovani tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Hrvatska klizi ka autokraciji Andreja Plenkovića i vladajuće većine. Nije to prvi put da ova vladajuća većina u ovih 7 godina pokušava smanjiti i ograničiti prvo slobode ljudi posebice u doba pandemije, a sada i ja bih rekao slobode i profesionalno djelovanje samih novinara propisivanje samostalnog kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja odnosno curenja informacija se indirektno želi onemogućiti novinare u razotkrivanju koruptivnih radnji prvenstveno političke elite. Hrvatska je visoko koruptivna država. Nažalost naše institucije su zarobljene i nisu neovisne, niti DORH, niti sudstvo, a kamoli Ustavni sud. 90% svih afera u ovoj državi izlazi zahvaljujući novinarima informacijama koje dobijaju i plasiraju u svojim medijima. Tek nakon toga se aktiviraju naše službe i naši represivni organi i to je nedopustivo. To je nedopustivo u jednoj pravno uređenoj državi, a što se tiče izmjene zakona obiteljskoga glede zaštite nasilja u obitelji to možemo dijelom pozdraviti, ali zanimljivo je prije svega nekoliko tjedana imali smo jednu prijetnju gotovo fizičko nasilje savjetnika Andreja Plenkovića i tvorca Ustava RH Vladimira Šeksa prema kolegici Karolini Vidović Krišto, ženi. Nitko iz vladajuće većine tada nije „a“ rekao nego je stao u obranu gospodina Šeksa. To je vaša sramota.

kako bi još jednom hrvatskoj javnosti prvenstveno ukazali o kakvoj predstavi, jeftinoj predstavi je ovdje riječ. Dakle, karakteristika totalitarnih režima je suzbijanje slobode govora i gušenje demokracije. I ljudi koji su skloni tiraniji, autokraciji se tako ponašaju. Razvodnjavanje vrlo bitnih tema, a mi smo ovdje imali itekako važne zakone o kojima smo trebali raspravljati odvojeno upravo se događa zato jer imamo objedinjenu raspravu. Zašto je Andrej Plenković pokrenuo ovaj zakon? Pa nije ovdje, nisu ovdje samo njegovi inicijali koji ga duboko inkriminiraju. Famozni AP, mecena korupcije, pokrovitelj koruptivne hobotnice, ovdje su dakle spomenuti i kolege koji ovdje sjede s nama u saborskim klupama i kolega Katičić i Milić i Zoltan Kabok savjetnik od kolege Zekanovića. Dakle, svi ti ljudi su duboko povezani i u priču koruptivne hobotnice. I što se događa? Andrej Plenković ide đonom na izvore informacija. Andrej Plenković ovim zakonom želi ugušiti demokraciju i slobodu, želi omogućiti da se novinarima otimaju otimaju njihovi mobiteli, da ih se prisiljava dakle kroz strah da ne odaju informacije, izvori i da ta informacija preko medija i novinara ne dođe do hrvatske javnosti. Dakle, smokvin list Andreja Plenkovića, smokvin list usmjeren protiv protiv slobode govora. No, narod bi rekao svaka svića dogori i to je jedino ono što je dobro. Koliko god je sad teško i koliko god tama bila jaka i velika neće proći još puno vremena da će i ta koruptivna svića nestati, ugasiti se na političkoj sceni Hrvatske. U ime Kluba Fokusa i Reformista zatražit ću stanku od 10 minuta. Žao mi je što smo na prijedlog predsjednika sabora gospodina Jandrokovića spojili sve ove točke dnevnog reda, to zapravo znači da je vrijeme ovog sabora važnije od poruka koje ćemo donijeti, a kad govorimo o tome onda smo spojili i dva u prvom od tih zakona u Kaznenom zakonu, a to je lex AP i naravno femicid. Naglasit ću da kad govorimo o lex AP iliti o tome da je otkrivanje izvidne ili dokazne radnje postaje dakle kazneno djelo, to nije zahtjev EU, to je zapravo zahtjev jednog čovjeka, gospodina Andreja Plenkovića koji je to i najavio. Zbog toga uvodimo dakle kazneno djelo koje će obuhvatiti nemogućnost da mediji praćeni javnim interesom obavijeste javnost o onome što se dešava. Da, novinari su prvim prijedlogom bili obuhvaćeni ovim prijedlogom zakona, sada u novom prijedlogu to je promijenjeno i kaže se da počinitelj i pomagač ne mogu biti zapravo oni koji obavljaju novinarski posao. Međutim, ja ću vas prisjetiti da imamo pomaganje i ljudi izvan toga. Naime, kad novinar dobije informaciju on je ne može ni na koji način plasirati, a da to ne provjeri kroz nekoliko drugih izvora. Svi oni drugi koji ne obavljaju novinarski posao će biti pomagači, a kad govorimo o tome onda je to pitanje da li je i glavni urednik i svi ostali su u tom dijelu. Istraga će sigurno obuhvatiti novinare, njihove telefone, kontakte jer to je logično i potrebito. Stoga, da ovo kazneno djelo i jeste uvedeno samo radi toga. Što se tiče femicida naglasit ću da to je nešto nesporno i da to treba podržati, ali teško je to u jednom prijedlogu istog zakona.

**Kekin, Ivana (NL)** Hvala vam. Tražim stanku u ime Kluba Možemo! u trajanju od 10 minuta kako bi upozorili na skandaloznu ucjenu koja se stavlja pred zastupnike. Nakon što je samo za vrijeme Vlade Andreja Plenkovića u Hrvatskoj ubijeno više od 70 žena samo zato što su žene, nakon što je GREVIO dao izvješće u kojem je Vladine mjere sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama proglasio poraznima, dao vam je više od 60 preporuka ustvrdivši da ništa ne radite za zaštitu žena i djece od nasilja, sada 5 minuta prije izbora Andrej Plenković odlučuje konačno u Kaznenom zakonu na što upozoravaju nota bene sve ženske udruge desetljećima prepoznati nasilje nad ženama kao rodno uvjetovano nasilje, kao nasilje koje žene u ovoj zemlji trpe samo zato što su žene. Pompozno najavljeno prije više mjeseci, odlična PR prilika, sjajan photo opportunity. Čekali smo niz mjeseci te izmjene, ali kao u lošoj reklami to nije sve. Istodobno nam uvaljujete izmjene zakona koje će kako kaže krovna novinarska udruga u ovoj zemlji imati zastrašujuće posljedice na novinarsku profesiju, a time i interes javnosti. Uvaljujete nam izmjene zakona koje služe prikrivanju političke korupcije, a znamo svi, zna cijela javnost tko je nositelj političke korupcije u ovoj zemlji, pa stranka koja je pravomoćno osuđena za istu, HDZ. I sada se Andrej Plenković da bi to sakrio skriva iza leđa pretučenih, ubijenih i zlostavljanih žena i djece. Sram vas može biti, kukavice jedne.

**Benčić, Sandra (Možemo!)** Povreda Članka 238. od strane vas poštovani predsjedavajući i još jednom da podcrtam. Jasno je ko bijeli dan iz ovog prijedloga zakona ide poruka Andreja Plenkovića svima u ovoj zemlji koji se bore za ženska prava 20 godina. Dobit ćete veću zaštitu ako zaštite mene od zviždača o korupciji u pravosuđu, točka. **Jandroković, Gordan (HDZ)** To je vaša percepcija, s tom točkom možete sa svojim kolegicama i kolegama razgovarati jer je ovo pluralizam u kojem živimo pa je vama možda točka, a drugima je zarez, ali imate totalitaran način razmišljanja kad stavljate točku na takve stvari o kojima ljudi imaju različite poglede i različita razmišljanja. Kolega Zekanović izvolite, povreda Poslovnika. 238. naravno, ja bi samo prisjetio još jedanputa hrvatsku javnost kad su kolegice ovdje se obukle u crninu izigravala, izigravale sprovod, pogreb djece koje su sutradan doveli u Hrvatski sabor, to je dno dna. Druga stvar, samo naprijed kolegice Kekin i kolegice Benčić, ja sam siguran da nakon ovakvih vaših istupa će jako puno žena glasovat za vas, niti jedna normalna. Kolega Zekanović, dobivate opomenu, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika. Kolegice Orešković, izvolite. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta i kako je dobro zatražiti stranku nakon kolegice Benčić i Zekanovića ispred HDZ-a. Ta stanka je važna kako bismo mogli pričati o ovoj točci koju ste vi predsjedavatelju spomenuli. To je točka na kraj Hrvatske kao pravne države i tu točku je stavio Andrej Plenković. Nikada, ali nikada otkako je samostalne i neovisne RH nikada u proteklih 30.g., a vrlo vjerojatno i ranije hrvatsko pravosuđe nije bilo ovako devastirano kao što je sada, devastirano u kadrovima koji bježe jer su potplaćeni, jer su pritisnuti, jer im se ne dopušta neovisan i nepristran objektivan profesionalan rad. Devastiran je u materijalnim resursima, pa moraju prijetiti štrajkovima da bi dobili pristojne i dostojanstvene plaće. Devastiran je između ostalog i u onim liderskim kapacitetima čelnih funkcija, nemamo trenutno nikoga na mjestu ravnatelja USKOK-a, a što je s DORH-om mogli smo vidjeti jučer na saslušanju budućih glavnih državnih odvjetnika odnosno kandidata, jedan od njih će biti izabran. Nakon svega što smo imali priliku jučer čuti mogu samo zaključiti da će nam se dogoditi to da ćemo o Zlati Hrvoj-Šipek imajući na umu sve njezine najgore trenutke govoriti kao o zlatnom dobu, zlatnom razdoblju USKOK-a i DORH-a, toliko su loši trenutni kandidati, a niti to nije dovoljno, hrvatsko pravosuđe je devastirano i u zakonima, godinama pravosuđe vapi za nekim kvalitetnim izmjenama, godinama struka upozorava što nam je sve činiti, godinama žene traže veću zaštitu od nasilja u obitelji i što onda radi Andrej Plenković? Skriva se kao kukavica iza femicida. I da, dobro je rekla kolegica Kekin, ovo je čin kukavičluka „Ein fuhrer aber nicht mein fuhrer/…to je Plenković, hvala. **Jandroković, Gordan Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta kako bismo ponovili i naglasili da je ovo naravno jedan smokvin list, ali na više načina. Ne samo da je ovo izmjena Kaznenog zakona koji će, naravno mislim da se razumijemo, najviše pogodovati HDZ-u. Vi ćete i dalje dozvoljavati da cure one informacije koje su možda inkriminirajuće ili ćete čak dozvolit da cure informacije koje nisu inkriminirajuće, al ćete izvuć informacije koje vama odgovaraju, pa ćete krojit a tamo gdje vama ne odgovara taj famozni AP koji se pojavljuje u transkriptu, e to želite zataškati, to vam ne odgovara, ali samo da naglasimo šta će se desiti znači nakon ovog zakona. Recimo Maja Đerek jel koja je prijavila nepravilnosti u Agenciji za državnu imovinu, što se dokazalo da su te prijave bile točne, šta će, dobiti 3.g. zatvora? Jer naime dosuđeno je da ona nije zviždačica, te ona ne može više imati zaštitu kakvu imaju zviždači, a s druge strane šaljete poruku, pa samo pustite institucijama da rade svoj posao. Pa kakve su to institucije, čekat ćemo da otac Mate Rimca bude osuđen, ali kako? Tako da ne mora ić u zatvor i da ne mora vratit onih 3 milijuna eura koje je pokrao od slavonske firme. To su te vaše institucije. Ali točka na I je da stavljate žene kao živi zid, kao taoce, kao zaštitu, znači ono što će svi pozdraviti uvođenje femicida u Kazneni zakon jer je naravno najviše žena ubijeno u odnosu, neproporcionalno više u odnosu na muškarce, vi to stavljate ovdje zajedno sa kriminalizacijom odavanja tajnog, istražnog i dokaznog postupka. Šta ćemo, glasati s jednom rukom za, s drugom protiv? Znače stavljate nas u situaciju da zapravo ćete…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…kasnije reć da smo bili protiv femicida. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Dretar izvolite. Hvala lijepa poštovani g. predsjedavajući. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta da ukažemo na činjenicu da dvije ovako važne izmjene Kaznenog zakona nikako, nakon što završi drugo čitanje, ne bi smjele doći na glasovanje pod jednom jedinom kapom zakonskih izmjena. Femicid je veliki civilizaci…, odnosno regulacija i uvođenje istoga u Kazneni zakon je veliki civilizacijski korak naprijed za svako društvo, pa tako i za hrvatsko, ali Zakon o tajnosti izvidnih i dokaznih radnji odnosno izmjene Kaznenog zakona koje će to omogućiti predstavlja ogroman korak unatrag za demokraciju i pravo javnosti da zna. Stoga je naš prijedlog predlagatelju, povucite sve od čl. 307. nadalje, izdvojite to u posebne izmjene Kaznenoga zakona i o tome ćemo odvojeno raspravljati u nekoj budućoj raspravi, izvadite to iz ovog zakonskog prijedloga da možemo argumentirano raspravljati da ne ulazimo u koliziju i tešku odluku u kojoj ćemo se morati pomiriti da imamo nešto dobro i nešto izuzetno loše i onda o tome moramo glasovati i opet u bilo kojem slučaju ostati na, možemo reći, vjetrometini gdje će se reći ako smo protiv tajnosti dokaznih radnji onda smo i protiv femicida. Nemojte to raditi zato što to pravno nije u redu. Imam još samo 30 sekundi da se upitam i koji su motivi članaka od 307. nadalje? Jel se vi to možda spremate izgubiti vlast, pa želite preventivno imati neki zakon koji će vam ipak omogućiti da svi oni procesi koji će se potpuno zasluženo pokrenuti protiv onih koji su sudjelovali u protuzakonitim radnjama, a prvenstveno protiv vas, malo utišati. Eto to je pitanje koje ću ostaviti u zraku i molim naravno stanku. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Grbin izvolite. U ime Kluba SDP-a također tražim stanku i čuo sam kolege iz HDZ-a kako dobacuju kao ne može se razdvojiti, što je tražio kolega Dretar. A nije vam bio problem kada smo u 9. mjesecu raspravljali jedne druge izmjene Kaznenog zakona? Tada nije bio problem razdvojiti, danas je. Zašto? Jer na najpodliji mogući način pokušavate podvaliti ovo kazneno djelo, ovaj famozni lex AP, ovo curenje informacija sa nečim što bi trebalo biti dobro, što bi trebalo biti pozitivno i što bi u Hrvatskoj trebalo unaprijediti zaštitu prava žena. I ovo što radite je zbog toga posebno degutantno i ispod svake ljudske razine. Ali, ovo što radite nije slučajno. Ovo nije jedna omaška i nije vam se dogodilo, eto tako, propusta. Prije 5 ili 6 godina kada je po nalogu jednog HDZ-ovog lokalnog moćnika policija upala u redakciju Neta kako bi maltretirala Đurđicu Klancir, to se moglo činiti kao eksces. Ali kada gledamo sve ono što se u međuvremenu događalo od strane HDZ-ove vlade prema medijima, svi pritisci, potkupljivanja, podmićivanja, izmišljanja, što je dovelo do ovog lex AP-a, potpuno je jasno da je to sustavna politika i to politika kuhane žabe koja se polako krčka u vodi koja postaje sve toplija i toplija kako ljudi ne bi osjetili kada im se stavi famozna, da, reći ću, omča oko vrata kojom ih se želi ugušiti u laži i u tajnosti. Vi od Hrvatske želite stvoriti atmosferu sjene i vlage u kojoj ne raste ništa osim plijesni jer je to jedino stanište u kojoj HDZ sa ovakvim načinom rada funkcionira i neće vam proći. I ako vam prođe, prva stvar nakon izbora, ovaj čl. 307.a kojim želite gušiti slobodu govora i slobodu medija ide van iz hrvatskog pravnog sustava. Zapamtite to. Hvala.

i ustvari dovela u pod veliki upitnik sve ove maliciozne vapaje opozicije danas koja ovdje govori neistine iz sitnih politikantskih razloga. Izmjenama ovog Kaznenog zakona uvodimo femicid kao teško ubojstvo ženske osobe kako bi na najviši mogući način zaštitili žene. Isto tako, uvodimo definiciju rodno utemeljenog nasilja nad ženama kako bi se kod kažnjavanja uzimalo kao otegotna okolnost. Isto tako, ovim izmjenama zakona uvodi se teže kažnjavanje nasilja u obitelji, što se tiče neovlaštenog otkrivanja dokaznih ,sadržaja dokaznih izvidnih radnji, sve ovo što je opozicija danas navela je netočno. Novinari ni na koji način ne mogu biti ugroženi donošenjem ovog novog kaznenog djela jer je izrijekom propisano da oni ne mogu biti niti počinitelji niti pomagači niti poticatelji u izvršenju tog kaznenog djela. Izrijekom je propisano tko može biti počinitelj ovog kaznenog djela, a to su sudionici u postupku. Meni je skandalozno da vi danas ovdje dovodite u pitanje i ustvari potičete iznošenje sadržaja dokaznih radnji u javnost za vrijeme kada je to u fazi nejavnog postupka i kada se na taj način šteti probitcima kaznenog postupka, ugrožava se presumpcija nevinosti kao ustavna kategorija, a isto tako, ugrožavaju se i pravo na privatnost svih sudionika u postupku. Ako želimo kvalitetno pravosuđe i dobro pravosuđe, a svi se kunete u to, cijelo vrijeme, cijeli mandat govorimo o tome da pravosuđe trebamo ojačati, danas ovdje suprotno i kontra svega toga osuđujete uvođenje ovog kaznenog djela svojim nekakvim sitnim politikantskih … .../Upadica: Hvala vam./... razlozima i zamagljivanjem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Imamo 3 replike, kolegice Kekin, izvolite.

ženska zastupnika HDZ-a koja je svojedobno glasala protiv ratifikacije Istambulske konvencije i sada ćete nam tu govoriti o zaštiti žena i djece od nasilja. Ma dajte, molim vas. Kolegice Kekin, ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika, pa dobivate opomenu, a osim toga, sadržajno oduzimate pravo zastupnici da govori ono što smatra da je ispravno, što mi je isto neprihvatljivo, ali zbog toga vam neću dati opomenu. Kolega Grmoja, izvolite, povreda Poslovnika. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238, kolegice Jelkovac, piše u zakonu odnosno ovom novom prijedlogu, budući da ste pod pritiskom to mijenjali, da novinari ne mogu odgovarati, ali im se mogu uzeti mobiteli, može se tražiti izvor i samim time onemogućiti izvor da informacije o istragama izađu u javnost. Zašto se toga bojite? Nije tu ugrožena presumpcija nevinosti,

Hvala lijepo predsjedniče Sabora, referiram se na čl. 238 ovog Poslovnika. I u politici i u životu treba imati hrabrosti. Pa ako se ima hrabrosti, onda se moglo ići sa dvije izmjene Kaznenog zakona, odvojiti femicid od ove famozne lex AP. Zato je trebalo imati hrabrosti, ali nema se hrabrosti. Svi oni veliki hrabri se uvijek skrivaju iza žena, iza kojih žena? Iza onih žena kojima je najteže i najgore i to u ovom času čini i famozni AP. Hvala lijepo. To je bila replika. Dobivate opomenu. Kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo. Čl. 238, kolega Grmoja, prije nego što iznosite svoje pravno stanje, znanje, pročitate i čl. 30 Zakona o medija vezano za izvor od novinara i njihovih informacija. Danas ćemo razotriti oporbu cijeli dan. Po njima, Andrej Plenković je i u Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Portugalu, Slovačkoj, Sloveniji, Švedskoj, Austriji, Litvi, Španjolskoj, Ukrajini, itd.,

hvala lijepa predsjedniče, kolegica Kekin povrijedila je čl. 238 Poslovnika jer mi ovdje oduzima pravo da govorim kao zastupnik što ona ne može ni na koji način, a kolegice Kekin, radim i glasujem prema svojim uvjerenjima što mi vi ne možete osporiti, a ženama sam pomagala u konkretnim slučajevima protiv protiv nasilja više vjerojatno nego vi koji nastupate kao teoretičar, a kolega Grbin i danas su izvidi tajni pa nitko od novinara nema problema. I ovo je bila naravno replika, dobivate opomenu. Kolegice Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Članak 238., sa lijeve strane naše govornice stiče se u izjavama naših kolegica i kolega da si ljevica uzima pravo, ekskluzivno pravo da samo oni znaju i štite žene od nasilja, a podsjetit ćemo Istanbulska konvencija potpisani su ugovori 2011. godine pod okriljem Vijeća Europe

poštovane kolegice i kolege u vezi Članka 307. Kaznenog zakona ja sam miran i opušten. Prije 30-ak godina jedan komunistički dužnosnik pokušao je zaustaviti Reuters i nije uspio, pa kako nije Reuters uspio KP neće ga zaustavit ni AP. Hvala. Dobivate i vi opomenu ovo nije bila povreda Poslovnika. Sad ćemo napraviti stanku do 10 sati i 25 minuta.

Pozivam sada predstavnika predlagatelja, poštovanog Ivana Malenicu ministra pravosuđa i uprave da predstavi tri navedena zakona, radi se dakle o Zakonu o kaznenom, do… Zakonu o izmjenama Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mlade i sport. Ministre izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, pred vama su izmjene i dopune triju zakona, Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kojima se postrožuju kazne za nasilje nad ženama i nasilje u obitelji i osnažuju prava žrtava, uvode mehanizmi zaštite žrtava od dodatne viktimizacije. Izmjene koje su pred nama rezultat su široke rasprave između pravnih stručnjaka, civilnog društva, predstavnika pravosudnih tijela i policije i odgovor su na nažalost zabrinjavajuće trendove vezane uz nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Vlada RH predlaže ove zakonske izmjene kako bi se sustav usmjerio na potrebe žrtava jednako kao i na sankcioniranje počinitelja kaznenih djela. Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona u naš pravni sustav uvodi se definicija rodno utemeljenog nasilja. U Članku 87. propisuje se stavak 3. kojima se rodno utemeljeno nasilje definira kao nasilje usmjereno na ženu zbog tog što je žena ili koji nerazmjerno pogađa žene. Uvodi se i novo kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe kao kvalificirani oblik za koji se propisuje kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Propisuje se da se pri utvrđivanju tog kaznenog djela uzima u obzir da je to kazneno djelo počinjeno prema bliskoj osobi, osobi koju je počinitelj već ranije zlostavljao, ranjivoj osobi, osobi koja se nalazi u odnosu podređenosti ili je djelo počinjeno u okolnostima spolnog nasilja ili zbog odnosa koji žene stavlja u neravnopravan položaj ili postojanje drugih okolnosti koji upućuju radi li se o rodno utemeljenom nasilju. Također, u Članku 111. mijenja se odredba vezana uz člana obitelji koji je ranije zlostavljan na način da se propisuje da će teškim ubojstvom se moći smatrati i ubojstvo bliske osobe ili osobe koju je počinitelj ranije zlostavljao. Uz to propisujemo i veće kazne za kaznena djela silovanja. Za temeljni oblik kazna se povećava na 3 do 8 godina umjesto 1 do 5 godina, dok se za kvalificirani oblik silovanja povećava kazna na 5 do 12 umjesto 3 do 10 godina. Povećavaju se kazne za teška kaznena djela protiv spolne slobode te veće kazne za kazneno djelo protiv spolne slobode djeteta mlađeg od 15 godina iz Članka 158. stavka 5. i kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta starijeg od 15 godina iz Članka 159. stavka 1. Kao okolnost važna za odmjeravanje kazne koja može utjecati da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža uvodi se, uvode se posljedice koje je žrtva pretrpjela. Ovim se izmjenama propisuje minimalna udaljenost koju sud može odrediti prilikom izricanja sigurnosne mjere zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja od minimalno 100 metara. Time se osigurava veća zaštita žrtava i umanjuju rizici za žrtve. Sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora kada je riječ o kaznenim djelima protiv braka, obitelji i djece propisuje se da se ista može izreći neovisno o visini izrečene kazne. Ta izmjena također je značajan iskorak za sigurnost žrtve. Ovim zakonskim prijedlogom uvodi se u glavi kaznenih djela protiv pravosuđa i novo kazneno djelo to je neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje u članak, u Članku uspostavljanja odnosa pravne ravnoteže između probitaka kaznenog djela i prava javnosti da o vođenju postupaka dobije provjerene i objektivne informacije od javnog interesa. Točno se propisuju mogući počinitelji ovoga kaznenog djela, dužnosnici ili službenici u pravosudnom tijelu, policijski službenik ili dužnosnik, okrivljenik, odvjetnički vježbenik, svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji tijekom prethodnog kaznenog postupka koji se na temelju zakona smatra nejavnim neovlašteno otkriju sadržaj izvidne ili dokazne radnje. Jasno se propisuje da novinari ne mogu biti niti počinitelji, niti pocitat… poticatelji, niti pomagači ovoga kaznenog djela. Ovo će rezultirati većim kaznama za počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja budući životinja, budući da će se kazne, da se kazne povećavaju s jedne na dvije odnosno s dvije na tri, a u cilju dodatne zaštite životinja uvodi se i novo kazneno djelo napuštanja životinja u članku 205. a za koje se propisuje kazna zatvora do jedne godine. A ako je napuštanjem životinja prouzročena smrt životinje ili počinitelj napusti veći broj životinja moguće je izreći kaznu do dvije godine. Izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku povećavaju se prava žrtava. Cilj ovih izmjena je uključiti žrtvu u postupak i osnažiti instrumente kako bi se sustav usmjerio na potrebe žrtve. Stoga se ovim izmjenama proširuju i osnažuju prava žrtava. Žrtva će imati pravo na pristup službama za podršku dok god postoji potreba za tim pravo na povjerljivu osobu i pravo na tajnost podataka, odnosno obveznu anonimizaciju svih podataka na temelju kojih se može otkriti identitet žrtve. Izjava žrtve o tome želi li koristiti prava ući će u pouku o pravima ili zapisnik i žrtva će izjavu moći promijeniti tijekom postupka. Propisuje se da će sud prilikom donošenja odluke o mjeri opreza morati uzeti u obzir očitovanje žrtve o njenoj opasnosti, te se propisuje pravo žrtve na žalbu protiv rješenja o određivanju, produljenju ili ukidanju mjere opreza. U odnosu na istražni zatvor propisuje se da će sud morati razmotriti žalbu ako je žrtva podnese. U slučaju kršenja mjera opreza sud će biti dužan u roku od 24 sata odlučiti o kršenju i donijeti rješenje o zamjeni mjere opreza istražnim zatvorom slijedom čega se proširuju i razlozi za uhićenje. Prilikom pojedinačne procjene žrtava propisuje se da tijela kaznenog progona trebaju posebno uzeti u obzir rizične faktore za eventualno ponavljanje nasilja. Kada je riječ o Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji ovim se prijedlozima povećavaju kazne za sve oblike nasilja. Najniža kazna povećava se sa 260 na 300 eura, a najviše kazne na 2 i Za kršenje zaštitnih mjera propisuje se kazna zatvora kao jedina i isključiva kazna. Počinitelju koji prekrši zaštitnu mjeru prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji više se neće moći izreći novčana kazna. Iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji briše se odredba o spolnom uznemiravanju. Brisanjem te odredbe spolno uznemiravanje unutar obitelji više neće predstavljati prekršaje nego kazneno djelo. Time se omogućuje strože kažnjavanje spolnog uznemiravanja, ali osnažuje žena žrtva da prijavljuje takva nedjela. Kao i kod Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku propisuje se minimalna udaljenost za određivanje zaštitne mjere zabrana približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve. Minimalna udaljenost koju će sud moći izreći iznosi sto metara. Šire se procesna prava žrtava nasilja u obitelji. U prekršajnom postupku prava žrtava usklađuju se sa pravima iz kaznenog postupka. Broj članova Povjerenstva za praćenje i unapređenje rada

u radu povjerenstva sudjelovat će i predstavnici akademske zajednice, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i predstavnici civilnog društva. U povjerenstvo će se imenovati udruge koje se bave zaštitom nasilja u obitelji. Poštovane zastupnice i zastupnici zakonske izmjene pred vama snažan su zalog u borbi protiv nasilja nad ženama i jasna poruka koju ovaj Visoki dom može poslati, a to je da se nasilje neće tolerirati, a da će se nasilnici strogo kažnjavati. Hvala. Prije nego što krenemo sa replikama samo jedna stvar. Upozoren sam tijekom stanke, a sad i provjerio sam, zastupnica Orešković je u svom zahtjevu za stankom kao zadnju rečenicu izgovorila I am firer, aber nicht mein firer. To je Plenković. Dakle, to je aluzija da je predsjednik hrvatske Vlade Hitler. Dakle, radi se o očitom govoru mržnje. Nisam to uhvatio. Ne znam da li ste vi drugi, ali poslušao sam snimku i to je zaista izgovoreno. To je govor mržnje bez ikakve dileme. Ja to neću tolerirati. Ovo sada nisam čuo, pa nisam reagirao inače bih isključio zastupnicu sa današnje sjednice. Vi ste čuli kolega Sačić da, ja na žalost nisam. Upozoravam sada da ću takve stvari najstrožije sankcionirati. Možemo govoriti o nekom zakonu na ovaj ili onaj način, ali Adolf Hitler odgovoran je za smrt milijona i milijona ljudi. Uspoređivati predsjednika hrvatske Vlade sa Hitlerom je nedopustivo, to je strašno, to je u stvari zastrašujuće. To je čista poruka mržnje i govor mržnje. I od sada ću isključivati zastupnike ako se to dogodi. Čuli smo razno razne uvrede i teške riječi, ali ovo do sada još nismo čuli, tako da pozivam sve da to ne činite. Upozoravam zastupnicu Orešković da takvo što više ne čini, a drugi puta ću zaista posegnuti za onda najstrožijim

Također evo samo da nadopunim, naravno povreda 238. vrijeđanje svih zastupnika. Ali doslovce svih zastupnika, nepoštovanje hrvatskih institucija kao takvih, čak štoviše kolegica Benčić se na tome javno pohvalila na Facebooku pa pozivam sve druge kolege iz svih drugih klubova nek' se ograde od ovakvog govora mržnje, a ne da nama imputiraju neke stvari da zataškavamo. Hvala. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Povreda članka 238. Pa evo mi ćemo prvi uvijek biti za to da se govor mržnje u ovom Parlamentu sankcionira, apsolutno. Ali želim vam skrenuti pozornost na jedno čega možda niste svjesni. Nekoliko sekundi prije toga vi ste zbog toga što sam ja koristila figuru to je tako po mom mišljenju i točka nama rekli da smo totalitarni. Dakle, isto nas izjednačili sa totalitarnim režimima. vi činite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Benčić, ja sam rekao da imate totalitaran način razmišljanja, totalitarno razmišljate. To je nešto sasvim drugo, to se čuje gotovo svaki dan po više puta, ali usporediti nekog, nekoga s Hitlerom to nije isto. Razumijem ovaj vašu primjedbu, okej, pazit ću i ja, kao što i molim sve druge da paze, ali ovo je izašlo izvan svih okvira. Kolega Milanović Litre izvolite. Čl. 238., ja ću se složit s vama da uspoređivanje Andreja Plenkovića s Hitlerom sasvim sigurno nije ovaj nešto što bi se trebalo izgovarat ovdje u saboru. No moram upozoriti na tu vašu formulaciju govora mržnje jer ja sam bio okarakteriziran prije nekoliko dana od vas, od vaših saborskih kolega i od svih ostalih da sam izgovarao govore mržnje ovdje u HS, što naprosto nije točno. Mene zanima gdje je ta granica govora mržnje koju diktira jer ako pitate kolege s lijeve strane oni će reć nešto drugo, a ako se pita vas **Jandroković, Gordan (HDZ)** Naravno, to i je izazov koji svi zajedno nosimo jer različito promatramo svijet, imamo različite svjetonazore, ali mislim da postoji neki, neka točka u kojoj se možemo složiti što je prihvatljivo, a što nije prihvatljivo. Kolega Bauk, izvolite. složio bih se sa vama o karakterizaciji istupa kolegice Orešković i moram reći da meni njezina usporedba smeta jednako onoliko koliko HDZ-u u Zadru smeta onaj fašistički mural koji nikako neće da uklone, hvala. I zbog čega je naš predsjednik dobio batina, (HDZ)** Kolega Bauk, nemojte sad jeftino politizirati jer ovo su sada ovaj dnevnopolitičke teme. Ja ne znam zašto je vaš predsjednik batina, ako je dobio zbog toga onda će vjerojatno oni koji su to učinili biti pronađeni i strogo kažnjeni, al ne znam kako vi to znadete ako to još nije ni policija utvrdila. Svako nasilje osuđujemo, to znadete jako dobro i sve ono što je povezano sa veličanjem fašizma, nacizma smo svaki puta osudili i sankcionirali, tako da ovaj još jednom pozivam da smirimo strasti i da pazimo na ono što izgovaramo. Kolega Mažar, vi ste na redu prvi za repliku, izvolite. lijepo predsjedniče. Poštovani ministre, čuli smo niz neistina od strane oporbe u posljednje vrijeme, i da će se ovime omogućiti kazneni progon novinara i da se ovime istraga iz nejavne vraća u tajnu itd., itd., neću ulazit u to, to je svima jasno tko je čitao prijedlog zakona što je činjenično istinito, a što ne. Ono što mene zanima, dakle ovim izmjenama Kaznenoga zakona vraća se pravičnost kaznenoga postupka, štiti se presumpcija nevinosti, štiti se privatnost svih sudionika, pa i okrivljenika dok istraga ne počne i ne bude javna podizanjem optužnice, ali da to nije ideja HDZ-a, da to nije ideja vas kao ministarstva ili nekoga drugoga čuli smo iz 30 zemalja Vijeća Europe, ali ajmo malo i konkretnije. Možete li mi reći što sudska praksa Europskoga suda za ljudska prava govori upravo o ovoj temi i o ovome članku? Hvala lijepa uvaženi zastupniče Mažar. Dobro ste tu istaknuli da postoji praksa Europskog suda za ljudska prava, prije svega koja je utvrdila u nebrojenim predmetima da je došlo do povrede i prava na privatnost i prava na pravično suđenje, ali isto tako povreda presumpcije nedužnosti i to su zapravo određeni konvencijski standardi koje mi dosada nismo imali u, u hrvatskom zakonodavstvu. Dakle ovo nije tema o kojoj se sad prvi put raspravlja, dakle postojali su Okrugli stolovi još 2020.g. kada se raspravljalo o ovoj temi, tako da zapravo sada mi kroz ove izmjene zakona približavamo se standardima koje je Europski sud za ljudska prava utvrdio u svojim brojnim presudama za koje postoji ovaj trag i koji se mogu lako pretražiti na Internetu, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo povredu Poslovnika, kolegice Raukar-Gamulin, izvolite. Evo ja bih samo 238., obmanjivanje i samim time i vrijeđanje. Dakle odluka Ustavnog suda iz 2012.g., sudska praksa europskog suda, pa kaže kakva istraga treba biti, uvijek pred očima javnosti u smislu da postoji dovoljno elemenata javne provjere istraživanja, te njihovih rezultata koji dovode do povjerenja javnosti u neovisnost i nepristranost nadležnih državnih tijela, hvala. Kolegice Raukar-Gamulin naravno da je ovo bila replika, pa dobivate opomenu. Idemo na drugu repliku, kolega Milanović Litre izvolite. …/Upadica Aha, ipak povreda Poslovnika i kolega Mažar, izvolite. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče, čl. 238.. Pa vi i dalje obmanjujete, ali dobro to je vaša stvar. Dakle 2012.g. kada je Ustavni sud donio tu odluku je ukinuo 43 članka Kaznenoga zakona, nije dirao taj članak, nije dirao istragu kada je bila tajna, niti je rekao da se to treba mijenjati. A i ovo sve što ste vi sada rekli ovim izmjenama se ne mijenja,

ovo je poprilično opsežno, novi prijedlog zakona, svašta ste tu uvrstili. Imamo još jednu koaliciju nakon Istambulske konvencije koju ste proveli ovdje u HS sa ljevicom u ovom kontekstu u smjeru femicida i smatramo da je dobro što se povećavaju kazne, no smatram da nije ipak ispravno stavljati neku žrtvu ispred druge žrtve, žrtva bi trebala biti jednaka bez obzira na spol, rod ili bilo koju drugu element, klasifikaciju odnosno te žrtve. Tu ravnopravnost ne možemo čut od ljevice kada smo danas po, po ovom pitanju oko Kaznenog zakona, no mene zanima zašto uporno gurate pod sve ove promjene i zaštitu Andreja Plenkovića jasno mi je zapravo zašto vi to radite, ali smatrate li to da je to ispravno raditi kao državnik odnosno kao osoba sa ministarske funkcije jer vaše će ime biti … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … na potpisu ovog Hvala lijepa zastupniče na pitanju, evo ja moram istaknuti nešto što ću vjerojatno koristiti kao argument u raspravi sa drugim zastupnicima koji će, koji će zapravo isticati ovo kazneno djelo neovlaštenog curenja, dakle Ministarstvo pravosuđa i uprave zaprimilo je 29. rujna prošle godine i pismo službene obavijesti Europske komisije prema kojoj se obavještava RH da nije adekvatno u svoje nacionalno zakonodavstvo prenijela odredbe Direktive o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku. kroz, kroz ovo pismo obavijesti dakle smatramo da smo sa ovim izmjenama i uvođenjem ovoga kaznenoga djela približili se i konvencijskim standardima, ali isto tako

često ovdje u Hrvatskom saboru volimo uspoređivati Hrvatsku sa ostalim članicama EU, često se ovdje zna događati da oporba kaže da to ima samo u Hrvatskoj, da to nigdje ne postoji, da smo najgori, da smo najlošiji, da nema gorih od nas, no postoji europska praksa koja jasno pokazuje gdje se Hrvatska nalazi u svim područjima pa tako i u zakonodavstvu i u ovoj zakonskoj odredbi kad se tiče izvida postoji europska praksa koja može dokazati da Hrvatska ovim zakonom ne čini ništa drugo, čak štoviše, mislim da je hrvatski zakon i ova odredba puno blaža u odnosu na neke zemlje EU pa evo radi hrvatske javnosti možda da i to pojasnite i da kažete nekoliko riječi o tome. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče, da zaista ovaj niz država EU proglasio je istragu tajnom, a isto tako većina država članica EU na neki način sankcionira tzv. tzv. curenje informacija to štoviše veći broj tih država poput Belgije, Češke, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Irske, Latvije, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije, Švedske sankcionira iznošenje informacija prema svima. manji broj država sankcionira samo sudionike postupka. Dakle, kad se uzme u obzir ta činjenica, dakle mi smo ipak se približili ovome modelu da, da se sankcioniraju samo sudionici postupka i jasno propisali u drugom stavku da se novinari ne mogu kazniti niti kao počinitelj, niti kao poticatelj, niti kao pomagači u ovom kaznenom djelu. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani ministre, s obzirom da niste bili sigurni imamo li važeći Zakon o izbornim jedinicama ili nemamo mene zanima jeste li sigurni da odnosno u ovaj prijedlog zakona i jeste li svjesni toga da činite ogromnu štetu demokraciji u Hrvatskoj. Možete mi odgovoriti na jednostavno pitanje, ono životno, na koji način mislite da novinari neće biti progonjeni temeljem ovog zakona u smislu kako će izgledati uopće policijski postupak. Primjerice, policija mora utvrditi izvor informacija dolazi novinaru na vrata i pita tko je vaš izvor informacija i onda novinar kaže pa ne mogu vam to reći, policija odlazi i kaže hvala lijepa bili ste ljubazni. Da li vi činite ovo svjesno pa će novinari zaista biti progonjeni ili pokazujete kažiprstom u sve one koji daju informacije pa neće ni biti izvora? **Jandroković, Gordan Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, cilj ovoga dijela i obuhvat su zapravo sudionici kaznenoga postupka, dakle jasno se propisuje da se novinari ne mogu kazniti za počinjenje ovoga kaznenog djela, a isto tako u Zakonu o kaznenom postupku točno stoji zapravo na koga se mogu odnositi posebne dokazne radnje. Dakle, posebne dokazne radnje i provođenje posebnih dokaznih radnji određuje sud, a ono se, oni se mogu odnositi samo kad postoji osnovana sumnja da je pojedina osoba počinila kazneno djelo ili je sudionik u ovome kazne… u nekom kaznenom djelu. Dakle, ako novinar ne može biti niti počinitelj niti sudionik kao poticatelj ili pomagatelj, dakle te posebne dokazne radnje se mogu odnositi na njih. Hvala. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre evo kao što sam rekao Grmoja i Grbin npr. su maloprije žalili što nemaju dovoljno vremena, a sad ih nema u sabornici. Dakle, kada nemamo, kada nemaju onda im je problem poslovnička procedura, hoće li to biti razdvojeno, hoće li to biti objedinjeno, a ovdje primjećuju jednu jako veliku ljubomoru sa strane pogotovo lijeve oporbe koji su ljubomorni što HDZ donosi jedan kvalitetan zakon kojim se značajnijoj mjeri rješava problem kažnjavanja femicida. Jedan dobar zakon. I onda oni u svojoj ljubomori što je to upravo HDZ donio, a ne oni, a imali su priliku 100 puta, e oni sad drvlje i kamenje, zapravo oni ne znaju što će prigovoriti, a prigovaraju što je procedura razjedinjena. Samo još jedna mala sitnica što se tiče kažnjavanja onih koji iznose informacije iz institucija zajedno sa opskurnim novinarima, možda je vama to problem upravo zato što ste vi ti … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … koji ste u sprezi sa ljudima institucija i opskurnim novinarima. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče, pa da meni je zaista žao što je u drugi plan palo sve ovo što je Vlada pripremila kroz ovaj paket zakona koji se odnosi nad nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. Zapravo iza toga stoji dugogodišnji trud i rad i zaposlenika Ministarstva pravosuđa i uprave ali i svih sudionika u radnoj skupini prije svega organizacija, predstavnica organizacija civilnoga društva, ali isto tako predstavnica pravosudnih tijela i policije. Dakle, ovo je kompleksna tema koja je i zahtijevala dugi rad da bi se zapravo pripremio jedan dobar i kvalitetan prijedlog koji predstavlja zapravo velik iskorak u području borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji taj prijedlog je zasigurno, odnosno ove izmjene će svrstati RH u sam vrh europskih zemalja po kvaliteti normativnog okvira za zaštitu od nasilja u obitelji i zaštitu žena od nasilja. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Poštovani ministre, tzv. lex AP predvidio je dakle čl. 307.a vrlo širok krug potencijalnih počinitelja tog kaznenog djela, pa uključujući i svjedoke i vještače i prevoditelje i njihove odvjetnike, itd. Ja vas sada pitam za jedan, evo, konkretan slučaj, kako bi stvar izgledala sa primjenom ovog članka. Ajde da zamislimo situaciju gdje obitelj ubijene, jedne mlade ubijene cure koji su njeni roditelji, koji su svjedoci u kaznenom postupku, koji se vodi protiv počinitelja femicida saznaju za zataškavanje određenih dokumenata i to priopće javnosti. Recite mi, hoćete li ih zatvoriti na 3 godine? Je li to ideja?

koji nije obuhvaćena ovim kaznenim djelom te smatramo da ona kao takva će biti zaštićena. U konačnici, odluku o počinjenju ovog kaznenog djela ne donosite ni vi ni ja nego donosi sud. Hvala.

Vlada RH na čelu s predsjednikom Andrejom Plenkovićom, evo, već 2 madata ima snažan i jasan prioritet, a to je borba protiv nasilja i suzbijanje nasilja pod svaku cijenu, a što je i vidljivo i uvođenjem i danas kaznenog kaznenog djela kojeg raspravljamo za teško ženko ubojstvo ženske osobe i dodatnom definicijom rodno utemeljenog nasilja koje omogućava strože za sva druga kaznena djela prema nasilju nad ženama i općenito svim drugim oblicima nasilja. Posebno želim ovdje pohvaliti aktivnosti vašeg Ministarstva pravosuđa, što je nedavno upravo na Općinskom sudu u Splitu osnovan odjel za podršku žrtvama i

Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice na postavljenom pitanju. Dakle ovaj paket zakona predstavlja zapravo kontinuitet unaprjeđenja zakonodavnog okvira po, po, po ovom, u ovom području dakle po pitanju zaštite od nasilja u obitelji, zaštiti žena od nasilja. Što se tiče samoga pitanja podrške žrtvama, dakle mi smo uz 7 postojećih odjela koji su bili formirani u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Splitu, Rijeci, Sisku i Vukovaru osnovali 10 novih odjela, tako da ukupno imamo 17 odjela koji su na županijskim sudovima, tako da zapravo imamo kvalitetnu mrežu podrške žrtvama jer smo svjesni koliko je važna podrška žrtvama u situaciji kad ona prijavljuje počinitelja kaznenog djela, a isto tako, koliko je važna podrška kada počne kazneni postupak i tu smo osim formalnog osnivanja i zaposlili

koje su se pokazali točnima je na sudu nedavno označena kao netko tko nije zviždač i koja nije zaštićena dakle Zakonom o zviždačima. Drugim riječima, vrlo jasno odgovorite hoće li ona ići 3 godine u zatvor? Je li taj slučaj onda primjer tog slučaja u kojem će netko tko odaje tajnu otići u zatvor? A drugo pitanje, u ponedjeljak vam suci idu u bijeli štrajk, zaposlenike na sudovima, zapisničare i službenike ste anestezirali u onom štrajku najdužem ljetos

**Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle kao što vam bi trebalo bit poznato, mi smo ovdje donijeli Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i zaštitili zviždače kroz taj Zakon i ja ne znam u kojem konkretnom primjeru se tu radi ni što se u tom postupku događalo, tako da ga ne mogu ni komentirati, ali imamo i Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji regulira položaj i pitanje samih zviždača. Što se tiče plaća sudaca i pravosudnih službenika, dakle mi smo prošle godine povećali značajno plaće sudaca, a što se tiče plaća službenika i namještenika u pravosuđu, dakle povećali smo i prošle godine sa dodatkom, isto tako u međuvremenu je povećana i osnovica, a kroz novu uredbu koja bi trebala sljedeći tjedan bit poslana sindikatima, također, povećavamo plaće službenika i namještenika u pravosudnim tijelima, tako da ono što vi govorite su neistine. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa poštovani ministre. Ja ću se referirati na onaj dio Kaznenog zakona kojim se uređuje pitanje otkrivanja informacija iz spisa u nejavnoj fazi kaznenog postupka. Naime, curenje podataka iz istrage postala je nekako, nažalost uobičajena pojava u medijski interesantnim predmetima i niti u jednom od tih slučajeva nije utvrđeno na koji je način došlo do curenja podataka. Dakle, time se curenjem podataka osoba se osuđuje unaprijed i dolazi do javne osude bez presumpcije nevinosti. I ovdje čujemo tvrdnju, a ja mislim da je to čista insinuacija, izvrtanje teze da će se novinari kažnjavati i proganjati i da ovakvim odredbama gušimo slobodu medija. Ja vas molim radi javnosti da još jednom pojasnite članak 307a. stavak 2. Kaznenog zakona i pitanje teze … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle, postoje i određeni znanstveni članci o ovoj temi i u jednom od recentnih članaka na tu temu je objavljeno evo da je bilo 38 objava u Republici Hrvatskoj u zadnjih 15 godina i da nije utvrđena povreda, odnosno nisu ti članci, nije proveden nikakav postupak za utvrđivanje te povrede. Dakle, ponavljam još jednom. Dakle, pravo javnosti da dobije provjerene i objektivne informacije i za to naravno služe ovlaštene osobe koje su dužne dati provjerene i objektivne informacije kad za to postoji naravno javni interes. Dakle, zna se točno tko može dati provjerene i ovlaštene informacije i naravno da to potičemo i to se vidi iz naših mišljenja na izvješće o radu pravosudnih tijela da se treba proaktivno komunicirati i davati informacije … …/Upadica predsjednik: izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Gospodine Malenica na jučerašnjem ispitivanju kandidata za glavnog državnog odvjetnika saznali smo da pravosudna inspekcija u DORH-u nije bila 20 godina. Dakle, mi svjedočimo urušavanju hrvatskog društva upravo zbog blokiranog rada DORH-a. Koji je razloga zašto ministarstvo spava dok se sada počinjavaju kaznena djela primjerice u slučaju Pavla Vujnovca i pljačke Konzuma, te otimačine i otimanja Dalekovoda. Hrvatski građani plaćaju ministarstvo da radi svoj posao, a vi ga ne radite. Molim vas objasnite ovaj fenomen? Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Uvažena zastupnice, dakle točno se zna koje su ovlasti pravosudne inspekcije. Dakle, pravosudna inspekcija ne može ulaziti u meritum niti sadržaj rada državnih odvjetnika, nego poslove državno-odvjetničke uprave s tim da te te poslove od strane Državnog odvjetništva Republike Hrvatske nadziru se, dakle na najnižim razinama na poziciji i Općinskog državnog odvjetništva i županijskog državnog odvjetništva. Hvala. Povreda Poslovnika zastupnica Vidović-Krišto, izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Članak 238. Vi ponovno vrijeđate sve hrvatske građane kao i uobičajeno. Nitko nije neovisan kršiti zakone, pa tako ni državni odvjetnici. Vi se pravite gluhi i slijepi, a cijeli svijet vidi o čemu je riječ. Ako se ministar stavlja u funkciju zaštite korupcije i kriminala on više nije minitar nego je sudionik i dionik kriminalnih struktura. To vam mora biti jasno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vidović-Krišto dobivate opomenu. Kolegice Jelkovac, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani ministre danas govoreći o prijedlozima ovih zakona od strane oporbe cijelo vrijeme slušamo kako je ugrožena demokracija uvođenjem novog kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja istražnih radnji, izvidnih radnji, kako se guše prava novinara bez obzira na činjenice i na samu izrijeku i opis kaznenog djela gdje je izrijekom propisano tko može bit počinitelj što znači da u pravilu ni ne treba propisivat tko ne može. Ako je propisano tko može, zna se onda tko je jedini mogući počinitelj. Jučer smo na ispitivanju čuli od svih kandidata za glavnog državnog odvjetnika da je nedopustivo da se na način da izlaze sadržaji dokaznih radnji kako smo imali prilike u zadnje vrijeme viđati da se ugrožava probitak kaznenog postupka, a isto tako i prava svih sudionika u postupku, a posebno presumpcija nevinosti za okrivljenika.

na Odboru za pravosuđe, vidio sam zapravo da svi kandidati za glavnog državnog odvjetnika su zapravo istaknuli da bi Državno odvjetništvo trebalo više komunicirati, davati više informacija pogotovo za za one osumnjičenike za koje postoji veći interes javnosti. Dakle, postoji potreba da se ovlaštene, provjerene i objektivne informacije objavljuju i tu svakako je bitno da imamo pravo javnosti na te informacije na takav način da i službena tijela, službene osobe komuniciraju. Na ovaj način kad se selektivno iznose pojedine informacije bilo da je riječ o transkriptima ili nekim drugim, dakle narušavaju se probici kaznenog postupka, narušava se jedno od temeljnih načela to je presumpcija nevinosti. Dovodi se osobu od koje se to odnosi u jedan nezahvalan položaj … …/Upadica predsjednik: Hvala Prije nego što dam riječ kolegi Grmoji pozdravimo prvu grupu učenika i učenica Prehrambeno-tehnološke škole iz Zagreba. Dobro došli u Hrvatski sabor. Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani ministre nije točno ovo što govore kolege iz HDZ-a. Jučer su kandidati za glavnog državnog odvjetnika rekli da je ovaj zakon potpuno nepotreban. Dakle, zakon kojim želite zaustaviti curenje informacija iz istraga. Vama je jasno i cijeloj hrvatskoj javnosti je jasno koji je motiv donošenja ovog zakona, a to je zaštititi Andreja Plenkovića s obzirom da su njegovi inicijali A.P. izašli u javnost kao i zaštititi najbliži krug njegovih suradnika čije su poruke gdje se namještaju poslovi, gdje se namještaju potpore izašle u javnost. I kandidati koje ćete možda i vi izabrati, dakle kandidati za glavnog državnog odvjetnika koji su došli iz tog sustava kažu da je ovaj zakon u potpunosti nepotreban i da je neprimjeren. Kako to komentirate? **Jandroković, Dakle, poštovani zastupniče hvala na postavljenome pitanju, Dakle, dakle imamo ovdje u praksi situaciju da se selektivne informacije plasiraju u medije, dakle nama je cilj kroz ovaj zakon potaknuti službene osobe da ako postoji interes javnosti da komentiraju, komuniciraju i objavljuju sve potrebne informacije o kaznenome, kaznenome postupku. Dakle postoje brojne presude Europskoga suda za ljudska prava koja su utvrdili da upravo tako neselektivno objavljivanje informacija grubo narušava presumpciju okrivljenikove nedužnosti kao jednu od temeljnih načela i prava u okviru Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, hvala. Kolega Grmoja povreda Poslovnika, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238., informacije se ne mogu selektivno puštati u javnost, dakle ako izlazi korespondencija, tu imamo cjelokupnu korespondenciju gdje se spominju određeni akteri. Ne boli vas je li nešto selektivno ili neselektivno nego je li to informacija koja je provjerena, a ovo je sve bilo provjereno i jedini motiv donošenja ovog zakona je zaštita lika i djela predsjednika Vlade. Kolega Grmoja ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika, pa dobivate opomenu. Kolegice Burić izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre Malenica, što se tiče uvođenja novog kaznenog djela tzv. curenja informacija, ja držim da s jedne strane imamo interes pravde i potrebe za objektivnim djelovanjem sustava, s druge strane imamo interes javnosti gdje u ranim fazama postupka svakako treba ograničiti sadržaj izvidnih dokaznih radnji. Zašto to govorim? Zbog toga što se treba zaštititi žrtvu ili svjedoka i njegovo pravo privatnosti kao što ste sami rekli. Drugo, kako bi se poštivala presumpcija nevinosti okrivljenika i kako ne bi sudili razno razni Grmoje, Oreškovi…, Orešković Dalije, Grbin itd., već oni čiji je to posao u skladu sa zakonom. I treće, kako bi tijela kaznenog progona mogli potpuno neometano voditi postupak. I zbog svega toga što sam navela ustvari mogu samo konstatirati da oporba žestoko manipulira, širi dezinformacije…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…i straši Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle smisao kaznenog postupka je da, da sudi sud temeljem činjenica koji su utvrđeni u tom kaznenom postupku. umjesto toga mi imamo situaciju da se suđenje odvija u medijima, da se selektivnim, selektivnom objavom informacija unaprijed osuđuje osoba. Znalo se događati u praksi da su osobe koje su na takav način putem selektivnih informacija unaprijed osuđene u javnosti dobili oslobađajuću presudu gdje se zapravo kroz sve te godine gdje je kroz selektivne informacije stvaran dojam da je osoba kriva za počinjenja određenog kaznenog djela grubo narušila njihova prava i to je zapravo i europski sud utvrdio u brojnim svojim presudama. kaznenim dijelom ispunjavamo i direktivu Europske komisije i parlamenta, ali isto tako približavamo se konvencijskim standardima u ovom području. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče sabora. Pa ja bi naglasak stavila da treba doći do izmjene do drugoga čitanja u dijelu kaznenoga dijela zlouporabe snimke spolno eksplicitnoga sadržaja i da se progoni zapravo po službenoj dužnosti, a ne po zahtjevu i da se žrtvom kaznenoga dijela dijela uzme u obzir da se smatra i dijete koje je svjedok nasilja počinjenoga prema njemu bliske osobe jer je razumljivo da je izlaganje djeteta koje svjedoči nasilju i nasilje prema djetetu, time bi zaista istinski zaštitili prava djeteta i time mu pružili uz sigurnost, fizičku sigurnost i emocionalnu sigurnost. Trenutno to je nemoguće ako se moraju dopuštati susreti između djeteta i nasilnika. I treće pitanje što se tiče ZKP mjere opreza, u smislu ovlasti uhićenja tu je došlo do nekakvih poboljšanja, ali će dodatno zapravo napuniti istražne zatvore, a svi znamo da nam je sustav pred kolapsom, da su zatvori…/Upadica predsjednik: Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Drago mi je evo čuti sa strane oporbe konstruktivne prijedloge koji su dobri i evo vjerujem da ćemo do drugog čitanja razmotriti ovo što ste istaknuli, tako da evo hvala na vašem doprinosu.

od, i sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Mislim da je najsnažniji i najsnažniji upravo zbog toga što uvodi se pojam teškog ubojstva nad ženom tzv. femicid zbog toga što se uvodi i opća definicija rodno uvjetovanog nasilja. Posebno mi je drago i tu je isto kvaliteta ovog zakona šta se je radna skupina već u vrijeme donošenja zakona rukovodila preporukama GREVI-ja odnosno neovisnog tijela koja je zaduženo za nadzor nad provođenjem Istambulske konvencije, dakle 2018.g. kada smo ju usvojili već smo uspoređivali naše propise sa onim što je obaveza u Istambulskoj…/Upadica Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Da, ovo kazneno odnosno ovaj paket ova tri zakona je zapravo samo nastavak onoga što ministarstvo čini sve ove godine. Ono što bih ja dodatno istaknuo da posljedično nakon što se ovi, ovaj paket zakona bude izglasan ovdje u HS, treba raditi na edukaciji svih dionika sustava, prije svega i policije, ali isto tako i državnih odvjetnika i sudaca. Dakle ono što mi s naše strane kao Ministarstvo pravosuđa i uprave možemo učiniti je naravno jačati mrežu podrške žrtvama i to činimo kroz osnivanje ovih novih odjela, a isto tako kroz Pravosudnu akademiju poticati državne odvjetnike i suce na veću, na jaču edukaciju u ovom području i tu smo naravno u razgovorima sa predstavnicima organizacija civilnog društva koji po meni najbolje poznaju ovu problematiku

kad govorimo o curenju informacija ili o lex AP-u dakle o novom kaznenom djelu, dopunom koju ste danas naznačili novinari ne bi trebali biti odgovorni za ta kaznena djela. Međutim, ukoliko imamo hipotetsku situaciju da neki od istraživačkih novinara, kao što je recimo Drago Hedl objavi nakon ovog Zakona ono što je dio kaznenog djela, dakle neku aferu, vjerojatno HDZ-a, onda postavlja se pitanje kako će se provesti istraga. Naime, ovo službeno, djelo po službenoj dužnosti se goni i istraga i .../Govornik se ne razumije./... radnje se moraju provesti. On doduše nije, g. Hedl tada okrivljenih, ali jeste svjedok. Njemu se moraju utvrditi dakle činjenice kako je došao do navedenog, navedene, ja bih rekao informacije, uzima mu se mobitel i rješava se sve ostalo, drugačije je moguće to ustanoviti. Sa druge strane, pravnik u toj, recimo, kući koji da mišljenje, on nije novinar, ne radi se o novinarskom poslu … .../Upadica: Hvala vam./... i čim je on ušao u provjeru informacija i on bi trebao biti … .../Upadica: Hvala kolega Hvala uvaženom zastupniku na pitanju. Dakle ovdje štitimo sadržaj dokazne i izvidne radnje, dakle jasno smo propisali da novinar ne može biti kažnjen, dakle on ima određene blagodati temeljem Zakona o medijima kojima, temeljem kojih ne mora otkriti svoj izvor, a točno se zapravo zna tko su sudionici postupka i tko su imali doticaja sa pojedinim sadržajem dokazne i izvidne radnje. eventualno kriminalističko istraživanje ide prema sudionicima kaznenog postupka koji su imali dodira sa sadržajem te dokazne, dokazne radnje. Dakle novinar je apsolutno zaštićen i kroz odredbe čl. 307.a st. 2, ali isto tako i kroz Zakon o medijima.

G. ministre, čl. 238, dakle vezano uz vašu navod da novinar ne bi mogao biti i trebao biti svjedok u postupku, zapravo time bi se kršilo niz drugih kaznenopravnih odredbi koji se kaže da izrijekom svatko tko ima saznanja o kaznenom djelu mora dakle o njima svjedočiti. Sa druge strane, kad govorimo o biti stvari, vi niste naznačili da li pravnik u toj ili netko drugi koji ili nije kaznenog postupka. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo nema veze s povredom Poslovnika, vi ste iskoristili povredu Poslovnika i replicirali pa dobivate opomenu. Sada izvolite, kolegice Lukačić, Zahvaljujem g. predsjedniče, poštovani g. ministre, pa već danas u nekoliko navrata ste objasnili, imali smo priliku čuti, ali mislim da je potrebno još jedanput reći. Znamo da je nejavnost, što znači nejavnost istrage, a to je da ista mora biti povjerljiva, ograničena, za sudionike postupka te da u tom dijelu istrage opća javnost nema pravo uvida u spis niti u sadržaj dokaznih radnji. Međutim, znamo da postoje predmeti za koje opća javnost ima veliki interes i informacije se o tim predmetima neke moraju dati. Možete li još jednom reći kako, na koji način će tada opća javnost biti informirana? Hvala. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle ono što sam istaknuo da javnost treba biti informirana, pogotovo kada se, kada postoji interes javnosti, kada se radi o osobama za koje postoji veći interes javnosti, međutim, to je ovlašteno otkrivanje informacija i tu naravno, pravosudni dužnosnici su ti koji službenim kanalima na službeni način trebaju komunicirati i obavještavati javnost o kaznenom postupku, dakle objektivno

ravnopravnost žena i muškaraca mora biti osigurana u svim područjima, tako kaže povelja i dodaje se u st. 2, načelo ravnopravnosti ne sprječava zadržavanje ili usvajanje mjera kojima se predviđaju posebne pogodnosti u korist nedovoljno zastupljenog spola, tzv. pozitivna diskriminacija. To apsolutno nije upitno i uvođenje kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe jest civilizacijski iskorak i za Hrvatsku, no kada ste na početku u uvodnom izlaganju rekli da je ovo rezultat razgovora i suglasja svih sudionika, ajmo to tako reći, u pravnom korpusu Hrvatske, ipak molim vas za komentar, činjenicu da su se ovakvoj zakonskoj formulaciji usprotivili iz Hrvatske odvjetničke komore, pa i poneki suci Vrhovnog suda koji ovakav prijedlog smatraju neustavnim. Gordan (HDZ)** Samo malo prije odgovora ministra, pozdravimo i drugu grupu učenika i učenica Prehrambeno-tehnološke škole iz Zagreba, dobrodošli u HS. /Pljesak./ Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle nama su svakako koristile sve te primjedbe odnosno mišljenja i Vrhovnog suda, ali isto tako i odvjetničke komore i pravnih stručnjaka koji su bili nakon što je zakon bio u javnom savjetovanju, međutim, nakon što je zakon prošao u javno savjetovanje, dakle mi smo nastavili rad kroz radnu skupinu i iznjedrili ovaj prijedlog, tako da vjerujem da smo zadovoljili sve ono što je istaknuto u svim tim primjedbama koji se odnose na eventualnu diskriminaciju i napravili evo,

moram priznati, meni je žao, vi ste uložili puno truda u izradi ovog paketa zakona i da zapravo cijeli zakon je zasjenjen sa čl. 307.a. Umjesto da ovdje govorimo o iskoracima koji se u ovom vremenu nasilja društvu u kojem živimo da se govori o zaštiti obitelji, da se govori o zaštiti žene od nasilja mi smo se usredotočili na ono što nije istina. To je da će netko pritvarati novinare, pa vas molim recite da se novinari neće pritvarati, a da ovaj članak koji se odnosi na femicid da je to jedan kvalitetan iskorak i da moramo kao društvo učiniti sve da zaštitimo i ženu i obitelj u današnjoj zajednici. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, dakle što se tiče samih novinara i udara medijske slobode, dakle mi smo tu dodali stavak 2. koji se odnosi na novinare i pročitat ću ga ponovno, počinjenje, pomaganje ili poticanje kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka ne može ostvariti onaj tko obavlja novinarski tko obavlja novinarski posao. Isto tako sam istaknuo i odredbe članka 332. Zakona o kaznenom postupku koji se odnosi na određivanje posebnih dokaznih radnji. Dakle, posebne dokazne radnje određuje sudac i odnose se na osobu za koju postoje osnovne sumnje da je ta osoba sama počinila ili zajedno sa drugim osobama sudjelovala u kaznenom djelu što znači da se te posebne dokazne radnje ne mogu odnositi na novinare, jer oni ne mogu biti počinitelj, poticatelj niti pomagatelj u ovome kaznenom djelu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Nemet, izvolite. **Nemet, Katarina (IDS)** Zahvaljujem. Poštovani ministre, Klub zastupnika IDS-a podržava taj dio prijedloga Kaznenog zakona koji se tiče samog femicida. Ono što mi trenutno eventualno vidimo kao mogući izazov je sama provedba tih novih odredbi, jer tužitelji će morati dokazati izvan svake sumnje da je neka ženska osoba ubijena kao, pod krinkom femicida. Zanima me šta ministarstvo misli učiniti, da li postoje nekakvi prijedlozi edukacije sudaca, državnih odvjetnika, kompletno cijelog pravosuđa i policije da se takvi slučajevi okarakteriziraju kao femicid i da tako budu suđeni. **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice na ovom pitanju. Dakle, istaknuo sam da nakon što se ovaj paket zakona izglasa u Hrvatskom saboru ono što nam slijedi je zapravo edukacija pravosudnih dužnosnika, ali isto tako i policije kao jedno od važnih dionika u čitavom ovome procesu. I mi smo zapravo to i tu edukaciju i najavili kroz program rada Pravosudne akademije za ovu godinu. Dakle, držimo da je to jedan važan dio, onoliko važan koliko je važan normativni dio, da zapravo u praksi bude adekvatna primjena kao reakcija na situacije koje se mogu dogoditi u praksi. Naravno da smo kroz rad, u radnoj skupini vidjeli da organizacije civilnog društva imaju određene prijedloge, zamjerke prema pravosudnim tijelima, policiju u pojedinom postupanju tako da ćemo svakako i uključiti predstavnike, predstavnice organizacije civilnog društva koji se bave ovom problematikom

zakonodavni okvir u 23 države omogućava zapravo sankcioniranje svih koji iznose informacije iz istrage. Za 7 država je drugačije, dakle tada se samo sankcionira sudionike kaznenog postupka i upravo i hrvatsko zakonodavstvo temelji i ovo, i ovaj prijedlog zakona se zasniva upravo na takav način. Dakle, još jedanput je, a vi ste već spomenuli da se to događalo i u nekim prethodnim postupcima gdje su neke osobe unaprijed u javnosti osuđene, a da se zapravo nije provelo do kraja istraga i suđenje. I upravo iz tog razloga smatram da je ovom izmjenom Zakona o kaznenom postupku, pogotovo ovog 307a. zapravo velik iskorak. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle, mi tu imamo u pravnoj teoriji nekoliko dilema. Prvo da li ćemo istragu proglasiti tajnom, da li će ona ostati nejavnom, da li ćemo sankcionirati sve sudionike ili ćemo sankcionirati, odnosno sve osobe ili samo sudionike. Dakle, mi smo prihvatili jedan najliberalniji model prije svega što je istraga ostala nejavnom, a s druge strane što se ovo kazneno djelo odnosi samo na sudionike kaznenog postupka. Dakle, time smo prihvatili liberalniji model u odnosu na druge države. Rekao sam da otprilike 15 ili 16 država sankcionira sve osobe oko iznošenja, odnosno tzv. curenja informacija. Dakle, samo manji broj država EU sankcionira samo sudionike postupka i mi smo zapravo u tom krugu država koji će sankcionirati samo sudionike postupka i smo jedan od rijetkih država gdje smo eksplicitno zaštitili novinare. Hvala. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre dakle prvo moram naglasiti da apsolutno podržavamo ono što se tiče nasilja nad ženama i to SDP-u nije ni malo sporno. Oko zakona koji neki nazivaju lex AP, neki zaustavite Reuters mislim da ne treba previše trošiti riječi. Svatko će moći donijeti neke svoje zaključke zašto do njega dolazi i kad se Vlada odlučila ubaciti u taj cijeli proces i ubrzati sve ono što je radila po tom zakonu. No, moje pitanje za vas je vezano uz nešto drugo. S obzirom da je intencija kako tvrdite da se zaustavi curenje informacija, pa i pucanje mjera. Da li smo mi ikada uspjeli utvrditi, a imali smo po toj temi i neke zatvorene sjednice pojedinih saborskih odbora kako su pucale mjere na pojedinim državnim tajnicama, direktorima javnih poduzeća koji su dolazili iz kvote ove Vlade jer znamo da se oko toga vodila velika rasprava. Tvrdilo se da ćemo vrlo brzo saznati kako su mjere pukle, a do danas u javnom prostoru tu informaciju nismo nikada dobili. Hvala lijepo. Izvolite odgovor. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, dakle to pitanje koje ste postavili meni je više pitanje za tijela kaznenoga progona, za tijela koja provode kriminalističko istraživanje koja bi trebala provesti postupak i utvrditi način na koji je došlo do ili curenja informacija ili do pucanja mjera. Tako da je to pitanje za njih, a ne za mene kao ministra pravosuđa i uprave. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani ministre, vezano uz onaj Članak 307a. kojeg svi zovemo lex AP, a s pravom ga zovemo tako podsjetila bi da evo možete i sami pročitati i podsjetiti se što je premijer Plenković rekao. Kaže da ovakve stvari i da nam stvari iz spisa čine političke probleme i to se više neće dogoditi jer će to biti kazneno djelo. Prema tome, što god vi pričali sam premjer Plenković je rekao da mu čine političku štetu svi oni koji obavještavaju javnost o aferama vaših ministara i ostalih dužnosnika. Moje pitanje kad se govori o ovom članku onda se kaže da ide sve do potvrđivanja optužnice. Pitamo jučer na odboru koji je to otprilike jel period, kaže državna tajnica oko 6 mjeseci. Međutim do podizanja optužnice prolazi pa i više godina,

Hvala lijepa uvažena zastupnice. Mislim da nije dobro da mi sad ovdje odnosno da vi ulazite u pravila postupanja državnih odvjetnika odnosno tužitelja u postupcima istrage. postoje razlozi zašto neka istraga traje 3 mjeseca, 6 mjeseci ili godinu dana. Dakle, ne možemo mi sad ovdje ulaziti u to da li bi istraga trebala jer je svaki predmet specifičan za sebe. Tako da trebamo ostaviti državnim odvjetnicima, ali isto tako i nadležnim policijskim službenicima da provede postupak. Da biste imali kvalitetnu optužnicu i kasnije osuđujuću presudu morate provesti kvalitetnu istragu, da biste proveli kvalitetnu istragu ne bi trebali biti pritisnuti nekakvim rokovima i zato nikad nismo ni uvodili prekluzni rok za provođenje istrage. Dakle, istraga je kompleksna, traži utvrđivanje svih činjenica kako bi se mogla napisati optužnica i kako bi na kraju mogla biti osuđujuća presuda. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa predsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicima, prijedlozi koji su pred nama su snažan iskorak u zaštiti žrtava nasilja i strožem kažnjavanju i sankcioniranju svih oblika rodno utemeljenog nasilja. Sve ove izmjene su bile u planu aktivnosti ove Vlade na čemu je kontinuirano radila svih ovih prethodnih godina. Ovo je treća takva inicijativa. Ono što posebno pozdravljam u izmjenama Kaznenog zakona je uvođenje novog kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe odnosno femicid. Naravno da podržavam i sve druge zakonske izmjene, ali ono što vas želim pitati recite mi ministre što Vlada želi poručiti ovim snažnim paketom u borbi protiv nasilja nad ženama? Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice, dakle u prvi plan se stavlja žrtva i zaštite žrtve da je sustav treba zaštiti žrtvu u svim fazama kaznenoga postupka, dakle od one prve faze kad se određuju mjere opreza i zato smo uveli određena poboljšanja u smislu odnosno u slučaju kršenja mjera opreza gdje zamjenjujemo kršenje mjera opreza odnosno mjeru opreza sa istražnim zatvorom. cilj je zaštiti žrtvu, a i isto tako kroz propisivanje rigoroznijih kazni u Kaznenom zakonu poslati poruku počiniteljima da nećemo tolerirati počinjenje ovih kaznenih djela. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan paket koji uključuje i Zakon o kaznenom postupku i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Kazneni zakon i naravno nakon toga ide i edukacija. Hvala. **Jandroković, Gordan Ministre brojni zastupnici iz redova HDZ-a uputili su vam identična pitanja kojima traže od vas da još jedanput pojasnite kako novinari neće biti obuhvaćeni dosegom ove odredbe lex AP-a, pa ću ja radi naših građana, javnosti pojasniti da novinari nisu ti koji stvaraju informaciju oni je samo prenose od onih koji informaciju mogu imati, a to su upravo oni koji su obuhvaćeni Člankom 307. ove sporne odredbe. Tu odredbu i ovu zakonsku izmjenu možemo nazvati Plenkovićevom glavnom predizbornom mjerom jer je njezina jedina svrha ta da se spriječi da hrvatski građani saznaju prave razmjere korupcijskih afera korumpiranih HDZ-ovih ministara, ali i Andreja Plenkovića osobno jer nije moguće da su svi oko njega lopovi, a da je samo on čist. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice, ja sam mislio da će vaše izlaganje početi isprikom ali evo očito sam se prevario nakon ovih skandaloznih izjava. Dakle, imamo sadržaj dokad… dokaznih i izvidnih radnji koji su dostupni sudionicima u postupku. Ako netko smatra od tih sudionika u postupku, a prije svega mislim na službene osobe bilo da je riječ o policijskim službenicima ili dužnosnicima ili je riječ o pravosudnim dužnosnicima i službenicima, dakle na njima je da zapravo utvrde da li je unutar tih dokaz… sadržaja dokaznih i izvidnih radnji postoji još neko kazneno djelo i da temeljem toga pokrenu određeni postupak. Dakle, mi ovdje govorimo o selektivnom iznošenju određenih informacija upitne autentičnosti i vjerodostojnosti i to je ono što je ključno. Dakle, nitko dosada nije propitivao da li su autentični i vjerodostojni ti podaci, te informacije koje izlaze u javnost. Dakle, ako govorimo o transkriptima, transkript nije dokaz, to nije dokazno sredstvo to je pomoćno sredstvo u kaznenom postupku. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem se. Poštovani ministre pozdravljam i jasnije i bolje definiranje prava žrtve, a posebno stavljam naglasak na dio zakona koji govori o tome da žrtva mora o tim pravima bit obavještena. Kao mjeru prevencije predlažem, ako već nije planirano da se o ovim pravima provede i kampanja informiranja kao i tiskanje brošura što također može imati odvraćajući efekt. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Evo istaknuo bih ovaj nekoliko programa koji će se provoditi kroz Pravosudnu akademiju, izricanje istražnog zatvora i mjera opreza radi zaštite žrtve, zatim razgraničenje zakonskih opisa kaznenog djela nasilja u obitelji, prekršaja sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, zatim odmjeravanje kazne izricanja sigurnosne mjere u postupcima obiteljskog naselja, zatim uzimanja iskaza žrtve, ispitivanje žrtve s posebnim naglaskom na ranjive skupine posebno žrtve nasilja u obitelji i nasilja nad djecom i ženama i seksualnog nasilja, zatim pojedinačna procjena žrtve, dakle to su neke od tema, neke od radionica koje će se odvijati u okviru Pravosudne akademije i koje su namijenjene svim pravosudnim dužnosnicima, te policijskim službenicima i službenicima za podršku žrtvama i svjedocima, hvala. Katica (Socijaldemokrati)** Hvala vam. Poštovani ministre Malenica, pretpostavljam da znate da postoji više različitih oblika femicida. Zanima me znate li nabrojat barem 2-3 jer ukoliko znate onda ovakve manjkave izmjene zakona što se tiče femicida su namjerne, a ukoliko ne znate onda je razlog njihove manjkavosti nestručnost. Također me zanima, uveli ste u prijedlog zakona definiciju femicida iz Istambulske konvencije, međutim odbili ste prijedloge da uz tu definiciju uvedete još neke pojmove definirane Istamulskom koji bi pomogli definiranju i prepoznavanju takvog i tog zločina. Jeste li to odbili kako biste olakšali svom tužiteljstvu i sudstvu da nastavi ne prepoznavati te zločine i nastavi ih ignorirati? **Jandroković, Gordan dakle mi smo tu naveli jasno da se to odnosi na i žene koje su ranije zlostavljane, na ranjive ženske osobe, žene koje se nalaze u odnosu podređenosti, žene koje, koje su ubijene u okolnostima spolnog nasilja, žene koje su ubijene zbog odnosa koji je, koji ih stavlja u neravnopravan položaj i drugih okolnosti koje upućuju da se radi o rodno utemeljenom nasilju. Dakle mi smo tu pokrili sa ovom odredbom i vjerujem da imamo jedan kvalitetan okvir i tu smo se svrstali u sam vrh europskih zemalja koji imaju uređeno pitanje femicida, hvala. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo. Poštovani ministre, ja ću malo izaći izvan okvira ove aktualne teme jer vidim da se skoro sve odgovorilo, a ono što mislim da je zanemareno i nije uvršteno u ovaj zakon, a žao mi je što u okviru ove dopune zakona i dalje nije riješen normativ ni okvir koji omogućava provedbu čl. 44. st. 4. KZ-a. Njime je propisano da se kazna zatvora od 1.g. može izvršiti u kući, a šteta je da takvo izvršenje kazne još nije zaživjelo u praksi iako je na papiru omogućeno već cijeli niz godina. A ono što me interesira, imate li u planu izradu normativa kako bi se omogućila provedba ove odredbe, a pozitivno bi utjecala na smanjenje preopterećenosti cijelog zatvorskog sustava? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa, evo mi smo ovaj ispunili sve preduvjete da se zaista to u praksi može i događati kroz Pravilnik koji omogućuje korištenje elektronskog nadzora odnosno narukvice, Pravilnik o određivanju istražnog zatvora uz elektronski nadzor, tako da imamo sve te pretpostavke, a zapravo je na sudovima odnosno sucima izvršenje da u svakom pojedinom predmetu to odredi, hvala. **Jandroković, Poštovani ministre, rekao je ovdje vaš kolega da je cijeli zakon zasjenjen zapravo ovim čl. 307.a. i novim kaznenim djelom, istina je zapravo suprotna. Dakle, one izmjene koje se odnose na femicid koje svi ovdje pozdravljamo zapravo se koriste da zasjene činjenicu da u isto vrijeme želite spriječiti da javnost dozna informacije iz kaznenih postupaka protiv korupcije visokih dužnosnika. Predsjednik Vlade je jedno vrijeme govorio da se ništa ne može napraviti sa curenjem podataka jer živimo u demokraciji, međutim to mišljenje je brzo promijenio kad su iscurile informacije koje inkriminiraju njega je li AP i sjetio se onda primjene EU direktiva i novog kaznenog djela. Dakle evo moje konkretno pitanje vama, kako vi tumačite taj tajming odnosno kad vas je Plenković, evo odgovorite, kad vas je Plenković nazvao, Ivane odradi to? Ivan (HDZ)** Uvažena zastupnice, pa evo ja sad vidim da ste vi odjednom postali stručnjak za pravo i da ste postali državni odvjetnik kad ste rekli evo riječ je o informacijama koje inkriminiraju predsjednika Vlade g. Plenkovića i ja bih volio da vi meni to malo pojasnite, kako to inkriminira, temeljem čega to njega inkriminira? Ja sumnjam da vi dobro poznajete pravni sustav i Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku, tako da ovdje iznosite neistine i to je zapravo i Europski sud za ljudska prava u brojnim svojim presudima je rekao da se zapravo, da je problem kada se suđenje seli u javnost, u medije gdje se unaprijed osuđuje neke osobe i time se narušava i pravo na pravično suđenje. Isto tako presumpcija nedužnosti i to je zapravo problem u ovoj čitavoj situaciji. Mi nismo bili ni blizu konvencijskih standarda u ovom području, dakle ovim izmjenama, a rekao sam da postoje argumenti u području…/Upadica predsjednik: Hvala vam./… EU, ali isto tako i Europskog suda za ljudska prava. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani ministre sa suradnicima, suradnicom, meni je jasno i spadamo u krug onih vezano za ovaj čl. 307.a. i sankcioniranje zapravo neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidnih i dokaznih radnji. I ja isto mislim da zapravo je prvenstveno ratio ove odredbe da zaštiti i probitke da poštuje se presumpcija nevinosti, međutim stavio bi to u jedan kontekst, a to je da bi bilo potrebno kroz Pravosudnu akademiju ili neke druge institucije zapravo pojačat rad Državnog odvjetništva na komunikaciji sa javnošću. puno razno raznih netočnosti u javnosti ne bi bilo kada bi Državno odvjetništvo izašlo u javnost i reklo neke stvari koje treba reć. Primjerice meni je jako smiješna ova teza da se tu radi o lex-u AP. AP sam po sebi iz onoga što je izašao ne znači apsolutno ništa. Puno je težih članaka i težih optužbi u javnosti nego što je to. Zato me zanima vaše mišljenje…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…vezano za rad Hvala lijepa uvaženi zastupniče, svakako je ovaj, ove izmjene su doprinos vladavini prava. Rekao sam da smo bili daleko od konvencijskih standarda u ovom području do, do ovoga predloženoga, ali isto tako imamo i pismo Europske komisije, pismo povrede odnosno pismo službene obavijesti zbog nepotpunog i nepravilnog prenošenja direktive. Dobro ste tu istaknuli da se tu u javnosti stvara dojam da je netko počinio kazneno djelo odnosno pokušava se stvoriti taj dojam što je pogrešno i loše i gdje se te osobe stvaraju, stavljaju u jednu nezahvalnu poziciju narušavajući njihova temeljna prava. Tako da osnove i temelj za ovo donošenje nalazimo dakle i u praksi Europskog suda za ljudska prava, a isto tako i u pismu obavijesti Europske komisije. Hvala. (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Poštovani ministre jasno je iz, da, da iz DORH-a cure informacije i da istraživački novinari neće stati tražiti takve informacije. Očito postoji takva organizaciona kultura u DORH-u da se dilaju informacije, dal se one dilaju besplatno ili, ili uz neku naknadu to, to mi ne znamo. Nije mi jasno zašto se nije pokretali disciplinski postupci oko toga i zašto niste 20 godina poslali pravosudnu inspekciju. Dakle, to se cijelo vrijeme pustilo dok se nije došlo do nekih informacija u kojima se spominju visoki dužnosnici iz izvršne vlasti, pa mi je, pa je čudno odnosno nije čudno da tek sada se ta, taj Članak 307a. implementira u Kazneni zakon. **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice, pa moram evo istaknuti da smo ima par godina Ministarstvo pravosuđa i uprave organizirali okrugli stog gdje smo pozvali predstavnike Državnog odvjetništva, USKOK-a, policije, policijskog USKOK-a na temu curenja informacija u medijima, dakle selektivnog curenja informacija gdje smo svako htjeli čuti njihove, njihova razmišljanja i naravno da i su oni svi sa svoje strane istaknuli da to nije dobro da se selektivno objavljuju pojedine informacije, distribuiraju pojedine informacije iz kaznenoga postupka, a isto tako ovaj sama objava tih informacija stavlja pritisak i na sud koji bi u konačnici ako dođe do sudskog postupka trebao odlučivati kad imate situaciju da su unaprijed pojedine osobe osuđene u medijima, na taj način dakle stavljate i suca u nezahvalnu poziciju. Tako da su i u Državnom odvjetništvu, na sudovima i u policiji svjesni ove problematike i naravno oni čine sve što je u njihovoj mogućnosti da se to ne događa. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre današnjim izmjenama zakona o kojima govorimo mislim da je Vlada napravila još jedan veliki korak u suzbijanju nasilja u obitelji, učinkovitiju zaštitu žrtava nasilja. Osim zakonskog okvira važno je poduzeti dodatne mjere za suzbijanje nasilja o kojima ste govorili i svakako edukativne mjere kroz Pravosudnu akademiju i organizacijske mjere kroz specijalizirane suce. Isto tako, osobno smatram da je jako važno mijenjati društvenu svijest o ovom problemu jer se dosada imala jedna ružna slika o blagom kažnjavanju djela nasilja nad ženama i mislim kako će uvođenje kaznenog djela femicida kao i otegotne okolnosti rodno utemeljenog nasilja utjecati na tu jednu društvenu svijest. Molim vaš komentar o tome. **Jandroković, lijepa uvažena zastupnice. Dakle, mi smo pripremili ovaj paket zakona, dakle upravo iz tog razloga da obuhvatimo i kazneni postupak i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji isto tako i Kazneni zakon i tu smo u Kaznenom zakonu pooštrili za, ne samo za kazneno djelo femicida odnosno nego smo zapravo obuhvatili kaznena djela silovanja, kazneno djelo protiv spolnih sloboda. Dakle, vidjeli smo da u u praksi postoji preblago kažnjavanje. Međutim, uz, uz ove izmjene ono što je nužno provesti je edukaciju svih dionika ovoga sustava, a prije svega, prije svega sudaca koji u konačnici donose odluku u svakom konkretnom predmetu. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani ministre ja imam jedno pitanje, a to je vezano uz Povjerenstvo za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanje sankcija vezano za zaštitu od nasilja u obitelji. To je povjerenstvo koje je dosad brojilo 11 članova, izmjenom i dopunom zakona će brojati 15 članova. To povjerenstvo je u nadležnosti vašeg ministarstva, ono jedanput godišnje obavještava vaše ministarstvo o svom radu, ali nije samo tema rada nego je tema ono što su se, što se je zaključilo u tom radu i što će biti korist za dalje nekakve stvari. Dakle, ono prikuplja izvješće i nadležnih tijela, razmatra ih, prati stanje, obavještava o stanju i daje neke preporuke, pa mene zanima sad već imate određeno iskustvo i kao ministar i sve ostalo imali ste priliku i vidjeti nekoliko izvješća tog povjerenstva kako ste vi zadovoljni s njihovim radom, da li postoji određena suradnja i što te preporuke zapravo su značili i što su one eventualno … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … Hvala lijepo uvažena zastupnice, pa evo mi smo kroz ove izmjene zakona proširili to povjerenstvo. Ja moram istaknuti da bez obzira što to povjerenstvo postoji i sada u zakonu mi kontinuirano imamo dijalog i razgovore sa predstavnicima, predstavnicama organizacija civilnog društva. Evo kroz cijeli moj mandat mi smo se aktivno nalazili i razgovarali o ovoj važnoj i bitnoj problematici i to ćemo činiti i izvan ovoga povjerenstva. Dakle, povjerenstvo tu daje određene sugestije i prijedloge. Idemo s tim da proširimo sastav toga povjerenstva, ali smo i u okviru ove radne skupine kad smo završili sa radom te radne skupine najavili da ćemo se nevezano za, nevezano tome što smo pripremili ovaj zakonski prijedlog nastaviti nalaziti jer ono što je bitno da u praksi vidimo što se događa. Dakle, to je ključno da vidimo da li je naš paket zakon i ovaj normativni doprinos polučio u praksi određene pozitivne rezultate kada je pitanje zaštita nasilja u obitelji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Raukar Gamulin, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi ministre mi znamo da DORH ne održava press konferencije, znamo da su priopćena koja objavljuju toliko štura i anonimizirana da novinari ne mogu iz toga ništa saznati naročito ako nemaju informacije iznutra. Znamo da češće ne dobivaju odgovore na svoja pitanja nego što dobivaju npr. HND nije dobio nikada niti jedan odgovor na postavljena pitanja DORH-u, pa vas ja evo pitam sada kada ste istragu de facto učinili tajnom što vam kažu i svi suci kaznenog odjela Vrhovnog suda, kako ćete osigurati javni interes, kako će hrvatski građani moći saznati za brojne korupcijske afere koje se u ovoj zemlji događaju o stanovitom AP vi zapravo, oprostite, ali vi zapravo štitite korupciju u Hrvatskoj zato što onemogućujete bilo kakve informacije do dizanja optužnice. Postoje

komuniciranja od strane ovlaštenih osoba za to. Naravno, čitavo vrijeme ističemo da je bitno da se proaktivno komunicira, da se iznose točne i provjerene informacije i to je ono što je bitno i češće, pogotovo kada je riječ o osobama i postupcima za koje postoji jači javni interes, odnosno da javnost zna o čemu se radi. Dakle to je ono što je bit svega i to smo vidjeli jučer da su neki od kandidata za glavnog državnog odvjetnika isticali da je bitno da se pravovremeno iznose točne informacije o kaznenom postupku, naravno, kada i kako se oni mogu iznijeti, a da se ne narušavaju probici kaznenoga postupka,

i ne mogu si nikako objasniti, moja pravnička etika, moja savjest mi govori da ste vi zapravo najgrublje povrijedili elementarna ustavna prava i slobode, kazneno zakonodavstvo kada ste donijeli čl. 7 prijedlog da se iz obveze prijavljivanja nasilja nad žrtvama obiteljskog nasilja izuzmu stručni djelatnici organizacije civilnih društva. Znači oni ne trebaju prijavljivati ono što su saznali u svom radu, da je netko na njihov teret izvršio nasilje nad ljudima s kojima su, su radili. Djecu, ženama, itd., znači svi ostali imaju pravo i obavezu to prijaviti,

tih osoba i žrtava kaznenoga djela, dakle žrtavama nasilja, gdje postoji odnos povjerenja, dakle postoji bojazan da bi se narušio taj odnos povjerenja i naravno da smo u razgovoru sa njima, dakle s primjerima u praksi vidjeli da postoji potreba da se njih na takav način zaštiti da bi mogli na drugačiji način kroz svoj rad doprinijeti zaštiti žrtve, tako da je zapravo to nešto što smo razgovarali u okviru radne skupine

organizacija civilnog društva prema žrtvama nasilja nije rad vjerskog ispovjednika. Dapače, u čl. 7 ste ostavili i dalje važeća je odredba da tu obavezu prijavi DORH-u i imaju obvezu za .../Govornik se ne razumije./... vjerskim ustanovama.

Promijenit ćemo Kazneni zakon i ovakve situacije da nam stvari ispisane kontrolirano, namjerno, političko selektirano, aranžirano izlaze van i čine političke probleme, to se više neće događati jer će to biti kazneno djelo. To je rekao predsjednik Vlade negdje u veljači, g. ministre, trebalo vam je skoro 11 mjeseci da nam ovo što je bila politička volja predsjednika Vlade dostavite u Sabor, to je ustvari dosta sporo. Dakle o tome se radi, o političkim problemima, ne o pravu privatnosti, direktive, itd., osuđivanju i medijima. Politički problemi i moja politička ocjena je da vam ovaj prijedlog zakona i neće stvoriti, neće ukloniti političke probleme nego će još dodatno povećati političke probleme, ali o tom-potom. Dakle ono što je dobro je da će ovaj zakon trajati samo do prve konstituirajuće, da će ta odredba, ako bude usvojena, trajati Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče Bauk. Nešto ste mi vi i kolega Grbin preoptimistični u najavama da ćete nakon prve konstituirajuće sjednice smijeniti glavnog državnog odvjetnika, promijeniti zakon, samo ne znam koje to godine će biti,

ovaj zakon i ovo kazneno djelo je doprinos jačanju vladavine prava. Dakle ovdje, ovo kazneno djelo i ovakav način propisivanja nije za nikoga, već doprinos svim građanima u RH čija su prava grubo narušavana sve ove godine dok nismo imali ovaj prijedlog. Dakle, a to se zapravo vidi iz brojnih presuda Europskog suda za ljudska prava gdje možete vidjeti da su u tim predmetima u kojima je raspravljano, može se prenijeti i na Hrvatsku i vidjeti … .../Upadica: Hvala Hvala vam. Poštovani ministre, evo ja bih još da se časkom vratimo na slučaj kojeg je predstavila kolegica Benčić koja je predstavila slučaj dakle da imamo slučaj zataškavanja femicida, nije da u to, tome nismo svjedočili u ovoj zemlji, je li tako, pa i prošle godine, kada bi roditelji ubijene, javnosti ukazali na zataškavanje prema ovim vašim izmjenama bili bi činitelji kaznenog djela, vi kažete da bi bili zaštićeni kao zviždači, no to nije točno jer Zakon o zviždačima nije iznad Kaznenog zakona i ne isključuje protupravnost kod kaznenih djela, vi to sigurno jako dobro znate, pa vas pitam, hoćete li ispraviti navedeno u prijedlogu zakona i isključiti protupravnost u slučaju da su navedene informacije objavljene u cilju zaštite javnog interesa, interesa efikasnosti istrage i Dakle također bi se osvrnula na kolege koji evo plaču jer je temu femicida prekrio vaš članak lex-a AP, pa što mislite jeste li to nekako mogli izbjeći, …/Upadica predsjednik: Hvala vam./…imate neku ideju? ovo kazneno djelo se odnosi na sadržaj dokazne izvidne radnje, dakle to je ono što je ključno. Vi tu sada ovaj pokušavate spinati da, da i povezivat sa konkretnim predmetom, dakle ovdje imamo sadržaj dokazne izvidne radnje. U konačnici o tome da li je počinjeno neko kazneno djelo će donijeti sud uzevši u obzir sve činjenice, tako da bi evo procesuiranje ovog kaznenog djela i donošenje odluke prepustio nadležnim tijelima, a vjerujem da i vi to imate istu takvu želju, hvala. I zadnja replika poštovana kolegica Juričev-Martinčev izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Pa poštovani ministre, evo danas slušamo, kaže ovo je prijedlog zakona kojim se želi zaštiti lik i djelo Andreja Plenkovića kaže kolega Gmoja. Ovo su Plenkovićeve predizborne mjere, kaže kolegica Orešković. Kad vas je premijer nazvao i rekao ministre odradite, kaže kolegica Puljak. Ovo je zaštita Plenkovića, kaže kolega Litre, itd.. Recite vi meni, da se slučajno njihova neka poruka nađe u javnosti, neka dvosmislena poruka, neka dvosmislena poruka gdje se spominje njihovo ime i prezime, što bi tada rekli sve te kolege, da li bi možda prozivali loše zakonske propise, Vladu, ministra, premijera koji ih ne štite, koji, da se tim porukama narušavaju njihova prava i njihova privatnost, da se time nanosi duševna bol njima i njihovim obiteljima i njihovoj djeci. Tada bi tako brzo i nabrajali svih 30 zemalja

prozvan sam ovdje i trebam odgovoriti. Naime, hajka na mene i moju obitelj je postojala ulaskom u HS. Ni u jednom trenutku meni nije palo na pamet nazvati nekog od novinara i govorit mu nemoj to pisat ili nemoj ovo pisat. vašoj, vašoj opciji ne samo da, da vam je to opcija nego to u zakonu stavljate kao odredbu. To je razlika između onoga kad mi sa motom…/Upadica predsjednik: Sada će ministar odgovoriti na repliku, izvolite. **Malenica, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice, dakle tu se mi u ovome HS često znamo pozivati na praksu drugih zemalja i ono što je nekakav standard i pravilo u drugim zemljama, dakle rekao sam da smo mi se svrstali zbog država koje imaju najliberalniji način uređenja ove, ovoga dijela na način da se odnosi samo na sudionike Dakle ono što je ključno, dakle imamo i direktivu odnosno pismo obavijesti Europske komisije, a isto tamo imamo i konvencijske standarde. O tome se raspravljalo na brojnim Okruglim stolovima gdje gdje su bili kaznenopravni stručnjaci, gdje se je utvrdila potreba da se približimo konvencijskim standardima, uvedemo određeni stupanj zaštite i to smo mi učinili kroz ovaj prijedloga ovog kaznenog djela, hvala. Ovime smo došli do kraja replika. Pozivam sada izvjestitelje odbora ako su zainteresirani da uzmu riječ? Ne. Onda otvaram raspravu, podsjećam da smo na početku dogovorili da će klubovi govoriti 20 minuta. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a, govorit će kolega Jakšić i kolegica Glasovac, izvolite. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima i suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici dobar dan svima. Dakle ja bi na početku svog obraćanja dao jedan okvir u kojem vremenskom periodu hrvatskih institucija, točnije hrvatskog pravosuđa mi raspravljamo o ovim zakonodavnim izmjenama. Dakle jasno je da godinama s naših mjesta za govorenje pričamo o tome da je stanje u hrvatskom pravosuđu izuzetno loše. Godinama pričamo da jednostavno imamo situaciju apsolutne negativne selekcije i kadrovske devastacije. Godinama svi znamo, to čak ne skrivaju niti vladajući, samo svi upiremo u nekoga drugoga prstom, da građani apsolutno ne vjeruju hrvatskom pravosuđu i da smo po percepciji pravosuđa, pardon, među najgorim zemljama EU i to je sad doba kad raspravljamo o novim zakonodavnim izmjenama. Baš se sve poklopilo sa time da imamo neku novu najavu sudaca da ulaze u bijeli štrajk, o tome ne bi sad trošio previše riječi, baš se poklopilo s time da smo najavljivali da će nove promjene u obračunu plaća ispraviti sve nepravde, sve probleme u hrvatskom pravosuđu, sve ono na što su ukazivale zapisničarke i ostalo osoblje koje imamo na našim sudovima koje su vrlo jasno elaborirale kakva primanja imaju i koliko teško žive. Iako sad kad je to izašlo konačno van vidimo da od toga svega očito neće biti ništa i da ćemo ostati skoro tamo gdje smo i bili samo ćemo reć da smo nešto pokušali, a i potrefilo se sa raspravom o novom glavnom državnom odvjetniku. Neću sad ulaziti što smo sve jučer imali prilike čuti, što smo sve imali prilike vidjeti, kakvu uopće kadrovsku priču i potencijal imamo u kandidatima za glavnog državnog odvjetnika, neka smo mi jučer u saboru zadovoljili propisanu formu, dokazali da smo apsolutno transparentni, dokazali da smo apsolutno otvoreni, cijela Hrvatska je mogla vidjeti da se eto na saborskom odboru raspravlja sa kandidatima za glavnog državnog odvjetnika, oni su imali mogućnost isprezentirati svoje programe, samo smo zaboravili ljudima reći da je to sve zapravo bila jedna farsa. Jer eto parlament s njima raspravlja, na kraju smo zaključili da su svi 4 savršeni i sad će sva 4-orica lijepo doći pred Povjerenstvo Vlade i na onoga na koga će Vlade pokazati taj će biti glavni državni odvjetnik. Naravno da nitko tko imalo prati kako stvari funkcioniraju u našoj zemlji ne očekuje da će vladino Povjerenstvo preslušavati kandidate pod svjetlima reflektora iliti pred kamerama. Dakle, ostat će tajna što su si rekli, što su se pitali ali onda ćemo mi kao Parlament koji je jako važan tog jednog kandidata na kojeg Vlada pokaže prstom izabrati i reći to je taj zato jer je najbolji, najneovisniji, najtransparentniji i sve ono što slušamo i pričamo ovih dana. No, sva ta četiri kandidata bez obzira što mislili o njima u svojim programima i u svojim izlaganjima su uspjeli navesti jednu očito sad više neoborivo činjenicu, a to da i Državno odvjetništvo i pravosuđe u cjelini apsolutno devastirano. Dakle, kadrovska devastacija je na najjače. To nitko ne spori od sva četiri kandidata. I dalje imamo situaciju koju smo imali prije nekoliko mjeseci, prije godinu, dvije da u masi državnih odvjetništava ne možemo ni popuniti sve ono što imamo sistematizirano da nam je potrebno u Državnom odvjetništvu. O ostalim uvjetima i infrastrukturi neću ni govoriti, jer će odmah od strane Vlade doći odgovor da, NPO, europski fondovi, prijavili smo ovo, prijavili smo ono, sve se mijenja, sve je savršeno samo vi to još do kraja ne vidite. Dakle, u tom okviru, u tom vremenu kad svi pričaju da je sustav apsolutno devastiran mi raspravljamo o novim zakonodavnim izmjenama jer sa tim zakonodavnim izmjenama će sve biti bolje i kvalitetnije. Ono što će više u ime kluba SDP-a pričati kolegica Glasovac definitivno da sve ono što se tiče nasilja u obitelji i femicida apsolutno podržavamo i pitamo se zašto nam je i trebalo toliko vremena, ali naravno da se i pitamo zašto smo uopće dovedeni u tu situaciju, jer u velikom dijelu tih teških oblika nasilja smo imali slučajeva da je sustav iliti da su institucije bile apsolutno zakazale. Dobro shvatili smo, moramo to dići na entu. No, ono što nas frapira i razočarava da iza te pa reći ću čak i plemenite namjere se paralelno upakirava i pušta u proceduru nešto za što smo puno puta čuli iz usta samoga premijera, da se mora napraviti, da se mora promijeniti, da on to više neće tolerirati jer to njemu stvara političku štetu. To je taj famozni lex AP, zaustavite Reuters, članak 307. koji je već sad izmijenjen u odnosu na ono što je trebao biti i trošimo se na nemušta objašnjenja što je šija, a što je vrat ili što će biti prije kokoš ili jaje. A svi jako dobro vidimo i po predmetima koji se danas otvaraju da je to jednostavno otvaranje prostora da se svaka sumnja na korupciju i istragu pokuša sasjeći u startu da ne bi netko ne daj bože saznao što se događa i kakvih sve slučajeva u Republici Hrvatskoj imamo. Da li je to stvarno Hrvatska 21. stoljeća i da li se stvarno mjerimo sa zapadno europskim zemljama sa kojima se volimo mjeriti, za koje volimo reći da pratimo njihov put. Da li stvarno najveći problem korupcije, a svi se slažemo da je problem korupcije velik i da ga vide jako dobro i građani ćemo riješiti na način da zabranimo da se to propituje i da se o tome piše ili da se može donijeti zaključak koliki su razmjeri same korupcije. Ovo što smo dobili kao odgovore kad će se moći sve saznati vidimo iz jučerašnjih rasprava koje su nam apsolutno svježe kad to može biti. Jučer je spomenuta majka jednog uglednog HDZ-ovca, ne želim ženi ništa nažao, ušla je očito u ozbiljne godine, preinačena joj je kazna u uvjetnu kaznu od optužbe za mito. Njezin proces je trajao 14 godina, 14 godina. I dakle mrtvi hladni si kažemo kad se potvrdi optužnica tad će se moći o tome pisati. Pa volio bih dobiti odgovor koliko u Hrvatskoj u prosjeku pogotovo na velikim projektima koji se tiču korupcije prođe do potvrđivanja optužnice. Imamo i jako svježi primjer slučaja Agrokor. Prošlo je koliko? Sad 7 godina? Da li smo došli do optužnice? Šta to znači? Da u ovih 7 godina se u Agrokoru apsolutno ništa nije smjelo pričati, a znamo što se sve događalo u Agrokoru i do sloma sustava i nakon toga lex Agrokorom i sve ono što je poslije isplivavalo van. Pa dal' stvarno je to ono što želimo postići u Republici Hrvatskoj? I ono što me tu najviše smeta idemo u smjeru da sve zabranimo, a s druge strane i mogu shvatit ministra da ne može odgovoriti jer je ministar. S druge strane 2020. ako se ne varam, dakle i od tada je prošlo 4 godine imamo aferu državne tajnice, imamo aferu Janaf direktora javne tvrtke, imamo zatvorene sjednice saborskih odbora. Pojavljuje se ozbiljna sumnja da su mjere pukle, pukle. Mi do dana današnjega ne znamo kako su pukle, zašto su pukle, a kamoli da imamo, mislim da nemamo ni u jednom slučaju, sad ispravite me ako griješim potvrđene optužnice. Dakle, nit bi se smjelo pisati o tome što se događalo, a kamoli da bi se smjelo utvrđivati kako su pukle mjere, a svi znamo kako sustav funkcionira i nije baš da su mjere na raspolaganje stotinama ljudi koji rade u hrvatskim pravosudnim institucijama. Mjera se obično provodi u krugu od 5 do 10 ljudi. I umjesto da vidimo gdje je to sve otišlo u krivo, kako da to popravimo mi sad idemo u zakonske vratolomije, skrivamo se iza prava žena da bismo samo mogli provesti da više nitko nikada ništa ne smije pitati, niti napisati, niti reći. To je ono s čime se ne možemo složiti i što nećemo podržati nikada. Hvala lijepo. Sada nastupa kolegica Glasovac. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabora Hvala gospodine predsjedavajući, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege. U Hrvatskoj je svakih 15 minuta prebijena jedna žena. Hrvatska je jedna od najnesigurnijih mjesta za žene u EU. Treći smo među zemljama EU po broju ubijenih žena, odnosno po broju femicida. Samo prošle godine u Hrvatskoj je ubijeno 9 žena, pretprošle godine 13 žena, a u prethodnih 20 godina u Hrvatskoj je ubijeno 400 žena. Međutim, u Hrvatskoj se već dugo šalje poruka tolerancije i razumijevanja nasilnika. Kako? Primjerice izricanjem zakonom propisanih minimuma pri kažnjavanju, pa onda smanjivanjem tih ionako niskih kazni na višestupanjskim sudskim instancama, pa onda davanjem 50% popusta za kazne nasilja ako ih platite odmah, pa zamjenjivanjem kazne radom za opće dobro, pa se onda kao olakotne okolnosti za prebijane žene uzimaju alkoholizam, visoka životna dob, odlikovanja, braniteljski status. Brojni dokazani i prokazani nasilnici i dalje figuriraju kao društveno ugledne osobe i političari. Evidentirani i prijavljeni nasilnici slobodno šetaju ulicom i dalje mlate, maltretiraju i ubijaju svoje žrtve zbog neuspostavljenog funkcionalnog sustava prevencije i borbe protiv nasilja, te snažne i protočne međuresorske suradnje. Socijalne službe i policija propuštaju reagirati iako često imaju vrlo jasne znakove buduće eskalacije, a ta eskalacija biva nerijetko upravo femicid. Domove u kojima muškarci prebijaju žene moraju naravno napustiti žrtve, a ne oni koji ih prebijaju, pa onda te žrtve traže spas u sigurnim kućama u kojima nema dovoljno smještajnih kapaciteta, koje financijski su zapravo neodržive i rade u vrlo nesigurnim uvjetima, a da ne govorimo o tome da po izlasku iz tog privremenog smještaja u sigurnim kućama žene nerijetko nemaju od strane države pruženu ruku koje bi im dale rješenje za trajno zbrinjavanje, stambeno zbrinjavanje žrtava. Svime ovome šalje se poruka da država ne samo da tolerira nasilje nego nema nikakav problem s tim da žrtve nasilja dodatno viktimizira i traumatizira smijući im se u lice ovakvim sudskim presudama, sudskim popustima kod olakotnih okolnosti i propustima u samom sustavu. Ne samo da im se smije u lice i da ih viktimizira nego ih odvraća od prijavljivanja nasilja, ubija im vjeru i nadu u vladavinu prava i pravnu državu koja će štiti najslabije u ovom društvu. Mi pozdravljamo i podržavamo svaki korak dobre volje u smjeru suzbijanja obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama, te daljnje zaštite žrtava nasilja. Pozdravljamo definiranje rodno uvjetovanog nasilja u ovom prijedlogu KZ onako kako ga je definirala Istambulska konvencija, a to je da je rodno uvjetovano nasilje nasilje usmjereno na ženu zbog, samo zbog toga što je žena ili ono nasilje koje nesrazmjerno pogađa žene. Nasilje prema ženama je rodno uvjetovano i to je činjenica i posebne mjere koje su potrebne za sprječavanje i zaštitu žena ne predstavljaju nikakvu diskriminaciju prema nekim društvenim skupinama, kao što se imalo prilike čuti u javnom u javnom prostoru nego zapravo dodatnu i snažniju kaznenopravnu zaštitu upravo žena koje su izložene rodno uvjetovanom nasilju. Uvođenje zasebnog kaznenog djela teškog ubojstva žene također pozdravljamo i podržavamo, jednako kao što podržavamo i otvaranje normativnog prostora da se rodna uvjetovanost definira kao otegotna okolnost kod počinjenja svih kaznenih djela. Podržavamo isto tako i pooštravanje kazni za kazneno djelo silovanja, za teška kaznena djela protiv spolne slobode, za prekršajna djela nasilja u obitelji. Podržavamo bolje uređenje kaznene odgovornosti za sve slučajeve spolnog uznemiravanja i počinjenja prema bliskoj osobi. Podržavamo i to što se ovim zakonima preciziraju prava žrtve, što se proširuju ili uvode nova prava kao što je npr. pravo žrtve da bude ispitano, ispitana putem audio video uređaja kako bi se izbjegla sekundarna traumatizacija žrtve. Podržavamo i to što se propisuje minimalna udaljenost od 100 metara koju sud može odrediti prilikom izricanja zaštitne mjere zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve. Podržavamo i to što se povećava broj člana Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka, te izvršavanja sankcija vezanih uz zaštitu od nasilja u obitelji. Podržavamo i preciziranje zakonskog opisa djela nasilnog ponašanja i spolnog uznemiravanja i osnaživanje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po, po punom izvršenju zatvorske kazne. Podržavamo i proširenje kataloga kaznenih djela koji ne zastarijevaju u svom, u svom, ne zastarijevaju ni u izricanju, ni u izvršavanju kazne. Sve to podržavamo, ali moramo biti svjesni da je kažnjavanje samo jedan segment i ono uglavnom otklanja posljedice nasilja koje se već dogodilo, a ne bavi se uzrocima i mjerama koje trebaju osigurati da do nasilja ne dođe. To bi trebao biti naš cilj i naša svrha, nulta tolerancija na nasilje i sprječavanje uzroka. Ovim trima zakonima šaljemo društvenu poruku, ali i pokazujemo svojevrsnu nemoć jer se prije svega obraćamo sudovima koji su i po postojećim zakonima mogli strože kažnjavati sve oblike nasilja prema ženama, pa i femicid, ali nisu. To je utvrdio i GREVIO u detaljnoj analizi slučajeva femicida u Hrvatskoj rekavši kako državne institucije nisu primijenile dostupne zakonodavne mjere za zaštitu žena od nasilja intimnih partnera, te su upozorili na blagost kazne u slučajevima nasilja nad ženama. Istraživanje prof. Maršavelskog s Pravnog fakulteta u Zagrebu pokazalo je da se u 10 presuda za ubojstvo i teško ubojstvo na štetu žena počinitelji su bili muškarci, uglavnom bivši partneri, a u polovici presuda je ostalo djelo u pokušaju, pokazalo se kroz te presude da smo skloni blažem kažnjavanju, a čak u 6 djela je presudu tretirano kao obično ubojstvo, a ne kao teško, teško ubojstvo. Iako predlagatelj predlaže strože kažnjavanje i snažniju prevenciju ponavljanja djela i kao mehanizam mjera opreza izostala je primarna prevencija femicida, a uz ove izmjene zakona snažnijeg, osim snažnijeg kažnjavanja nama je zapravo potreban sveobuhvatan pristup rodno utemeljenom nasilju i svih oblika nasilja, kako to i predlažu ženske udruge na čelu sa ženskom mrežom Hrvatske. To bi značilo donošenje Nacionalne strategije za borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama, to bi značilo implementaciju svih preporuka GREVIO-a, prije svega kvalitetno prikupljanje podataka, statističko praćenje, analiza svih oblika nasilja nad ženama i rodno uvjetovanog nasilja, pa i pojedinačnih slučajeva femicida kako bismo na temelju tih analiza, ali i istraživanja u ovakvim područjima mogli povlačiti poteze koji gađaju cilj i otklanjaju neuralgične točke sustava. Jednako tako ne možemo govoriti o borbi protiv nasilja nad ženama i nećemo ništa učiniti ako ne uložimo više u edukaciju svih onih koji ove zakone moraju primjenjivati, a koji su dosada u primjeni postojećih zakona zakazali. Ne samo to, moramo educirati i društvo, mlade ljude za građenje društva tolerancije, nenasilja, poštivanja različitosti i poštivanja svakog pojedinca. Ta edukacija osoba u sustavu mora biti obavezna, inicijalna prije ulaska u sustav i mora imati svoju trajnu nadogradnju kroz kontinuiranu cjeloživotnu edukacijsku. Međusektorska suradnja je nešto na čemu kontinuirano padamo i to se nažalost ovim izmjena zakona riješiti neće. Stoga apeliramo, da između prvog i drugog čitanja ozbiljno razmotrite prijedloge koje su vam dane u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu, za osobe s invaliditetom, Autonomne ženske kuće, ženske mreže, CESI-a, Udruga B.a.b.e., ROS, Udruge Rosa, SOS Rijeka i drugih pravnih stručnjaka i osoba koje se desetljećima bave ovom temom i iskustva progovaraju o nedostacima sustava te daju prijedloge kako bi prevencija i sankcioniranje nasilja bilo što kvalitetnije i bolje. Ja nemam vremena u ovom izlaganju u ime kluba baviti se konkretnim prijedlozima koje su oni dali, koje su manjkavosti i ovih prijedloga triju zakona, ali ja vas molim imat ću to prilike u pojedinačnom izlaganju apostrofirati, ja vas molim da ih razmotrite. Tu ima jako dobrih i kvalitetnih prijedloga i treba ih poslušati do kraja. Ono što na samom kraju želim reći, žalosno je to da ste nas doveli u situaciju da kroz jedan zakon zapravo nudite mrkvu i batinu. S jedne strane pomažemo ženama i zahvaljujem svima onima koji se desetljećima bore za ovakva rješenja u zakonu koje ste tek danas odlučili poslušati. Evo i kolege i kolegice iz Kluba Socijaldemokrata su prije ne znam koliko vremena predlagali da se femicid uvrsti kao kazneno djelo u Kazneni zakon to ste odbili, danas dolazite s tim prijedlogom. Podržat ćemo sve što je dobro, ali s druge strane iste te žrtve nasilja, istim tim zakona dovodite u situaciju da osobe koje će, kao što su i rekli neke kolege, željeti spriječiti zataškavanje nasilja nekog moćnika prema njegovoj bliskoj osobi ženskoga, ženskoga roda ćete zapravo te osobe koji će željeti progovoriti o nepravdi koja im se događa, o zastrašivanju i zataškavanju koje se pokušava učiniti ćete dovesti u situaciju da ćete ih zatvarati i osuđivati na tri godine zatvora jer to omogućuje upravo ovaj, ovaj zakon. A što se tiče vaše namjere da se, da u isti paket zakona stavite i ovaj progon, zaštitu Andreja Plenkovića od u borbi protiv korupcije na način da nije problem korupcija u HDZ-ovim redovima nego oni koji tu korupciju otkrivaju i koji o njoj progovaraju i pišu. Znači i da stavite njih u isti zakon sa silovanim, prebijenim, mlaćenim ženama koje želimo zaštiti je naprosto jedan, jedno novo dno, dno dna i jedan tužan smokvin list kojim želite prikriti prave namjere donošenja ovoga zakona i tu bi samo na kraju rekla, ne pada snijeg da prekrije brijeg nego da zvijeri pokažu trag. Žao što ste se i u ovoj situaciji pokazali kao zvijeri. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Vesna Nađ. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, kolegice i kolege, dakle imamo pred nama tri zakona odnosno izmjene i dopune zakona. Što se tiče izmjena i dopuna Kaznenog zakona ovo su devete izmjene i dopune Kaznenog zakona, a u prijedlogu zakona se navodi da se one predlažu u smjeru suzbijanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama te jačanja zaštite žrtava predmetnih kaznenih djela. To se nastoji postići posebice kroz definiranje rodno utemeljenog nasilja nad ženama u Članku 87. stavak 32. kao rodno utemeljeno nasilje nad ženama označava se nasilje uz nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako ovim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje. Uvodi se i posebno kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe za koje će biti zapriječena kazna zatvora od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora pa se tako Člankom 111a. predlaže odredba tko počini rodno utemeljeno ubojstvo ženske osobe kaznit će se kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Pri utvrđivanju kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka uzet će se u obzir da je djelo počinjeno prema bliskoj osobi, osobi koju je počinitelj već ranije zlostavljao, ranjivoj osobi, osobi koja se nalazi u odnosu podređenosti ili zavisnosti ili je djelo počinjeno u okolnosti spolnog nasilja ili zbog odnosa koji žene stavlja u neravnopravan položaj, položaj ili da postoje druge okolnosti koji upućuju da se radi o rodno utemeljenom nasilju. Mi u Klubu zastupnika Socijaldemokrati pozdravljamo namjeru predlagatelja daljnjeg jačanja politike nulte tolerancije na nasilje. Predložene zakonodavne izmjene vezane za nasilje nad ženama intenciju zakonodavca da uvede femicid kao zasebno kazneno djelo u Kazneni zakon, ali onda je trebalo i kazneno djelo i nazvati femicid. Podsjećamo da smo kao Klub zastupnika Socijaldemokrati još krajem 2021. godine uputili u zakonodavnu proceduru u Hrvatskom saboru prijedlog Zakona o izmjeni Kaznenog zakona u kojem bi se uveo femicid kao kazneno djelo počinjeno od strane muškarca nad ženom motivirano njezinim spolom i mizoginijom. Međutim, Vlada RH je 5. siječnja 2022. dala negativno mišljenje na taj naš prijedlog uz obrazloženje da predmetna dopuna ne predstavlja nikakav novi sadržaj u odnosu na važeći Članak 87. stavak 21. Kaznenog zakona, ali očito Vlada nije mogla zatvoriti oči nad poražavajućom činjenicom da je RH u EU na trećem mjestu po broju femicida na broj stanovnika, da je u 2023. ubijeno 9 žena, a u posljednjih 20 godina čak 400 žena. U 2022. ubijeno je 13 žena od 27 evidentiranih ubojstava. U 12 slučajeva ubojstava ženskih osoba ubojice su bili bliski žrtvama, supružnici, izvanbračni ili bivši partneri. Ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona zaoštravaju se zakonske kazne zatvora kod kaznenog djela silovanja iz Članka 153. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, na 3 do 8 godina, a za silovanja uz uporabu sile ili prijetnje na 5 do 12 godina. Zaoštrava se, što dakako pozdravljamo, zaoštrava se i kaznena politika kod teškog kaznenog djela protiv spolne slobode iz Članka 154. stavaka 1. sa 3 do 10 godina 5 do 12 godina što također pozdravljamo. Dobro je da se uvodi nezastarijevanje kaznenog progona iz članka 81. Kaznenog zakona i nezastarijevanje izvršavanje kazne zatvora iz članka 83. Kaznenog zakona za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe iz članka 111a. Kaznenog zakona i teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz članka 166. Kaznenog zakona. Izmjena posebnog minimuma kazne zatvora za kazneno djelo silovanja iz članka 153. stavka 1. Kaznenog zakona rezultirat će nemogućnosti izricanja izricanja rada za opće dobro iz članka 55. Kaznenog zakona za ovo kazneno djelo šta također pozdravljamo. Smatramo da je adekvatno uvođenje udaljenosti od 100 metara kao minimalne udaljenosti koju sud može odrediti prilikom izricanja sigurnosne mjere zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja, a ispod koje se osuđenik ne smije približiti žrtvi, drugoj osobi ili grupi osoba, odnosno mjestu određenog sigurnosnom mjerom i da bi se time mogla ostvariti svrha sigurnosne mjere. Bez obzira što se ova Vlada oglušila na prijedlog Kluba zastupnika Socijaldemokrati za uvođenje femicida u Kazneni zakon, pa smo tako izgubili 2 godine dragocjenog vremena u kojem se možda moglo spriječiti koje rodno utemeljeno ubojstvo ženske osobe, odnosno femicid. Podržavamo ove izmjene i dopune Kaznenog zakona koje se odnose na borbu protiv rodno utemeljenog nasilja posebice rodno motiviranog ubojstva ili femicida. Ovo mora biti jasna poruka svima onima koji smišljaju počiniti rodno utemeljeno ubojstvo ženske osobe da ih čeka kazna zatvara od najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora, a kazna dugotrajnog zatvora ne može biti kraća od 21 niti dulja od 40 godina. Ali nije dovoljno samo normativno zaoštriti kaznenu politiku protiv rodno utemeljenog nasilja. Ako te izmjene zakona ne budu pratile adekvatne edukacije svih onih policijskih službenika, socijalnih radnika, psihologa, sudaca, državnih odvjetnika koji su uključeni u sprječavanje i kažnjavanje rodno utemeljenog nasilja. Nužno je preventivno djelovati putem kampanja koje treba financirati iz proračuna kako bi osvijestili građane da ne smiju zatvarati oči pred rodno utemeljenim nasiljem u svojoj blizini, te da svako takvo nasilje treba prijaviti. Za borbu protiv rodno utemeljenog nasilja nad ženama, a osobito u borbi protiv rodno utemeljenog ubojstva ili femicida uz izmjene zakonskih odredbi nužna je ujednačena pravosudna primjena zakonskih odredaba uz prevenciju i edukaciju u sprječavanju rodno utemeljenog nasilja i femicida. Treba ukazati da je u praksi u odnosu na odmjeravanje i izricanje kazni u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u obitelji problem blaga penalna politika, tj. Minimalne uvjetne kazne za cijeli niz kaznenih djela od teških tjelesnih ozljedi, prijetnji, nasilja u obitelji, nametljivog ponašanja do seksualnog uznemiravanja. Bez obzira što odredbe članka 47. Kaznenog zakona predstavlja temelj za određivanje izbora, vrste i mjere kao opći institut kaznenog prava za sva kaznena djela kroz ujednačavanje sudske prakse treba izbjegavati takvu blagu penalnu politiku. Sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvaračajuće kako bi se postigla svrha kažnjavanja. Kao jednu od okolnosti koju sud uzima u obzir prilikom odmjeravanja kazne članak 47. Kaznenog zakona predlaže se izričito propisati i posljedice koje je pretrpjela žrtva i dalje zadržavajući da predmetna okolnost može utjecati na to da kazna bude veća ili manja u granicama propisane kazne. Bilo bi dobro da u praksi posljedice koje je pretrpjela žrtva ne budu samo okolnosti koje će utjecati da kazna bude manja. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je već godinama u svojim godišnjim izvješćima upozorava kako ključ unapređenja sustava suzbijanja nasilja pred ženama ne bi trebao biti samo u čestim izmjenama zakona već primarno u kontinuiranoj i sveobuhvatnoj edukaciji policije i pravosuđa, te u obrazovanju društva na svim razinama o pogubnosti takve vrste nasilja. Posebno ističemo da je kroz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću upozoravano od mnogih sudionika da zakonodavnim izmjenama kojoj je bio cilj suzbijanje nasilja prema ženama ni ovoga puta nisu obuhvaćene izmjene koje se odnose na kazneno djelo prostitucije. Hrvatska i dalje nema sveobuhvatni strateški dokument kojim su obuhvaćeni svi oblici nasilja prema ženama, a Kazneni zakon ne sadržava čak ni odredbu čiji je cilj i smanjenje potražnje za prostitucijom. Unatoč međunarodnim i europskim standardima ljudskih prava žena prostitucija i nadalje u Hrvatskoj nije priznata kao forma nasilja prema ženama. Radi toga su nužne izmjene Kaznenog zakona u dijelu koje se odnosi na kazneno djelo prostitucije iz članka 157. na način da se osigura nekažnjivost osoba u prostituciji i kažnjavanje svodnika, trgovaca ljudima i kupaca seksa. Podsjećamo da je prostitucija oblik nasilja prema ženama i djevojčicama. Ogromna većina osoba u prostituciji su žene, djevojčice dok su ogromna većina svodnika i kupaca seksa muškarci. Demokratska društva imaju za cilj ostvariti načelo ravnopravnosti između žena i muškaraca, te ravnopravnost postiže se među ostalim potpunim odbacivanjem ideje da su žene i djevojčice roba koja se može kupiti, prodavati, seksualno iskorištavati. U ovim izmjenama propuštena je prilika da se na taj način regulira kazneno djelo prostitucije. Jučer je na Odboru za pravosuđe pučka pravobraniteljica ponovo istakla da je trebalo u ovim kaznenim izmjenama regulirati i kazneno-pravnu odgovornost kod nasilja nad starijim osobama što je česti slučaj u našem društvu. Osim toga, ovim kaznenim djelom je uvedeno i napuštanje životinja kao prvi puta kazneno djelo što također pozdravljamo, ali smatramo da bi i borbe koje organiziraju određene osobe i kojem sudjeluju životinje trebalo također sankcionirati. A sada o onim odredbama iz prijedloga zakona, izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se Klub zastupnika Socijaldemokrata oštro protivi. Naime, ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona uvodi se novo kazneno djelo dodatno člankom 307a. neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne i dokazne radnje kojim se propisuje da će se pravosudni dužnosnik ili državni službenik u pravosudnom tijelu, policijski službenik ili dužnosnik, okrivljenik, odvjetnik, odvjetnički vježbenik, svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji tijekom prethodnog kaznenog postupka koji se na temelju zakona smatra nejavnim, neovlašteno otkrije sadržaj izvidne ili dokazne radnje s ciljem da ga učini javno dostupnim kazniti kaznom zatvora do tri godine. Počinjenje, pomaganje ili poticanje kaznenog djela ih stavka ovog članka ne može ostvariti onaj tko obavlja novinarski posao. Neupitno je da je predložena odredba članka 307a. neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje udar na medijsku slobodu javni interes osobito u koruptivnim kaznenim djelima kojima su uključeni dužnosnici na najvišim funkcijama javno-pravnih tijela i osobama povezanih sa njima. Obzirom da informacije koje su od interesa za javnost cure osobito kad se radi o sadržajima izvidnih ili dokaznih radnji u kojima su obuhvaćeni najveći dužnosnici u Vladi jasno je da se ovaj prijedlog odredba članka 307a. donosi upravo da bi se stvorio sanitarni prostor oko novinara, jer se niti jedan pravosudni dužnosnik ili državni službenik u pravosudnom tijelu, policijski službenik itd. neće usuditi dati informaciju novinarima iz nejavne izvidne ili dokazne radnje jer mu je zapriječena kazna zatvora do tri godine. Budući da je i do sada bilo na raspolaganju provođenje disciplinskog postupka u okviru pravosudnog ili policijskog sustava protiv osoba koje su davale neovlaštene informacije uvođenje kaznene odgovornosti za neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje može biti motivirano željom vladajućih da se u predizborno vrijeme niti jedna koruptivna afera u koju bi bili uključeni visoki dužnosnici vladajućeg HDZ-a ne bude medijski popraćena. To je udar na slobodu medija, udar na javni interes. Javnost ima pravo kroz slobodu medijskog djelovanja i izvještavanja saznati informacije od javnog interesa posebice kad se radi o osobito teškim kaznenim djelima ili kad se kao okrivljenici pojavljuju javne osobe, a posebno nositelji visokih političkih dužnosti u izvršnoj vlasti poput ministara, pa i samog predsjednika Vlade. Isto se odnosi na načelnike, gradonačelnike, župane. Štura službena policijska priopćenja ne mogu zadovoljiti javni interes osobito kad se pokušavaju neki postupci visokih dužnosnika sakriti od javnosti ili zataškavati. Jučer smo na Odboru za pravosuđe saznali da u DORH-u čak imamo i glasnogovornike. Da li ste vi ikad vidjeli nekog glasnogovornika iz DORH-a da se obratio javnosti? Budući da je predložena odredba članka 307a. udar na slobodu medija, na javni interes i demokratizaciju društva Klub zastupnika Socijaldemokrata neće moći podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Hvala lijepa. Orešković. Najprije poštovana zastupnica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Pred nama je kao što smo imali prilike već raspravljati u objedinjenoj raspravi tri izmjene i dopune zakona. Jedan je Zakon o kaznenom postupku, drugi je Kazneni zakon i treći je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji. Riječ je o izuzetno bitnoj i važnoj temi, ali ne mogu početi raspravu o tome da se ne referiram uopće o stanju u našem pravosuđu koji je puno šire, jer stanje u našem pravosuđu nije samo stanje u ministarstvu, nego stanje u sudstvu, stanje u Državnom odvjetništvu i da apsolutno se ne referiram na raspravu koja je bila jučer satima od 4 kandidata za glavnog državnog odvjetnika jer još uvijek sam pod tom dojmu, još uvijek imam onaj veliki grč u želucu. Kad ste u oporbi imate lakoću da kažete ni jedan kandidat ne zadovoljava i kažete i apsolutno ne glasate ili glasate protiv bilo kojeg predloženog kandidata. Ali kolegice i kolege, bilo je dobro da je to jučer bilo i bilo je dobro da je trajalo onoliko sati koliko treba trajati i bilo je dobro da je to bilo na odboru jer se je pokazalo zapravo da 4 kandidata su pokazali, a mogu, ne koristim vrlo, vrlo rijetko koristim teške riječi, ali to je bio plač majke božje. Dakle, jad i bijeda. 4 kandidata koji se natječu za glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji bi trebali biti crem de la crem svega onog što se nudi, što se je godinama stvaralo. Dakle, jedan od kandidata je bio od vježbenika pa do danas je u sudstvu, dakle cijeli, osim što je bio pomoćnik dvije godine, on je cijeli svoj radni vijek u sudstvu. To nisu bili kandidati bez iskustva, to nisu bili kandidati koji nisu dugo vremena u tom sustavu i od ta 4 kandidata jedino ispravno bi bilo da kažemo i da vladajući imaju snagu i energiju i hrabrosti da kaže da ne zadovoljava ni jedan. To znamo da se neće dogoditi. To je zapravo tragedija, jer ono što apsolutno znamo da se u pravosuđu kad postane bilo koji od tih kandidata predsjednik, odnosno glavni državni odvjetnik neće promijeniti apsolutno ništa nego će neki sljedeći saziv Sabora dobiti ponovo neko izvješće koji će biti copy/paste gdje će se žaliti nad svojom teškom sudbinom ali neki pomak nećemo vidjeti. I to je zapravo strahota i svega ostalog. Kao što sam tu u povredi Poslovnika što vrlo rijetko koristim, ali nemam druge poslovničke mogućnosti pa naravno onaj zov sirena da koristim i ja te povrede Poslovnika koristim u životu, a jednako tako u politici morate imati hrabrosti. U toj hrabrosti je naš premijer Plenković, jer on je premijer svih građana Republike Hrvatske bez obzira kako smo i birali i glasali nema hrabrosti. On nije imao hrabrosti reći društvo hajmo to smo već imali s dvije izmjene. U jednoj imamo temu femicida i svega ono što sam ja tu rekao da je važno, a drugo idemo ovaj famozni članak 307a. hajdemo vidjeti kakvo je stanje. Nema on te hrabrosti. Dakle, čak i nije ni problem kad se skrivate iza suknje Martine Dalić u nekim drugim situacijama. Ali čak tu nema ni hrabrosti ni skrivanje iza suknje bez obzira koliko to grubo zvuči, nego on ponovo stigmatizira žrtve, ide na najosjetljivije u ovom društvu. naj, naj osjetljivije ide na žene i na djecu. Ponovo se skriva iza njih, jer on će prvi biti taj koji će uperiti prstom u bilo kog od nas koji eventualno ćemo glasati ne onako kako on vidi tamo. Ja sad Ja sad ne želim prozivati bilo kog od kolega i kolegica. On je glasao protiv femicida, on nije za to. Pa što oni pričaju ja sam taj koji sam to napravio. Kolegice i kolege koja je to politika? Koji je to premijer, koja je to država? Pa trebaš imati hrabrosti i snage donositi odluke što nije jednostavno, što je teško. Trebaš imati hrabrosti i snage reći o.k. ovo je tema, za tu temu se slažemo i a ovo je nešto što ja hoću. Mene nerviraju ti novinari, mene nerviraju to svi zajedno pa nek' plate. Nema hrabrosti. Nije imao, niti će imati i to jasno treba reći. Ja sam govorila javno pa ću to reći i sa ove govornice on mene zaista podsjeća, ja sam ona koja misli u slikama. Arhitekt sam po struci, ja uvijek mislim u slikama. Znate onog zlog lutkara koji upravlja lutkama i onda samo da nekom nešto napakosti. E sad, ja ću njima napakostiti. Pa predsjedniče Vlade, pa nećeš ti napakostiti niti meni, niti bilo kom. Ti ćeš napakostiti ovim ženama, ti ćeš napakostiti uopće ideji da se to regulira. Hajmo malo o femicidu i o temi koja je izuzetno bitna i izuzetno važna. 9 žena je ubijeno prošle godine. Treći smo na milijun stanovnika u Europi po broju femicida. Ja sam bila jedna od onih koja je bila saborska zastupnica kad se glasalo o prihvaćanju Istambulske konvencije. To je bilo jedno od onih glasanja gdje sam bila jako zadovoljna. To je bilo jedno od onih glasanja gdje smo točno gledali kako tko glasa i gdje je i točno Andrej Plenković po prvi put dopustio da se i u njegovu klubu glasa različito, jer su zastupnici HDZ-a neki koji su i danas zastupnici glasali protiv. Ja sam bila jako zadovoljna i mislila sam super, Hrvatska radi korak naprijed. Koji korak naprijed smo napravili između forme i sadržaja je velika razlika. To upozoravam i ovaj put. Između forme i sadržaja je velika razlika. Imat ćemo nešto definirano u zakonu, ali da to što je definirano u zakonu zaista moramo i možemo provoditi treba se još puno žganaca pojesti, a ti žganci idu od vrtićke dobi. Pa edukacija u vrtićima, pa edukacija u osnovnim školama, pa edukacija u srednjim školama. Pa zamislite kad vam mlade djevojke u srednjim školama, kad se radi istraživanje pa kad oni kažu pa to što te dečko malo pljusne nije nešto. Pa to je strašno! To je istraživanje pokazalo u srednjim školama, gdje se zapravo nema veze, malo te čušno pa to je tako u vezi. Nije to tako u vezi, to je strašno. Ali ta edukacija ne staje tu. Ta edukacija mora ići do naših sudaca. Ja se neću i neću koristiti ovu govornicu da se referiram u ovom trenutku na rad sudaca i na zahtjev gdje oni traže veća materijalna prava i sve ostalo, ali edukacija mora ići do naših sudaca. Dakle, ja ću se samo referirati na dva slučaja gdje je za silovanje žene osuđen jedan bivši načelnik iz redova HDZ-a i jedan koji nije bio iz redova HDZ-a, nije bio ni načelnik, ali olakotna okolnost je bila to što su branitelji. Pa to treba biti otežavajuće, pa to moraš bit suđen još više jer si bio branitelj i onda ti je to olakotna okolnost. Pa gdje smo došli sa sudstvom? Pa hajmo se to pitati, hajmo to reći. Dakle edukacija mora biti apsolutno kontinuirana. Meni se čini da edukacija koja je išla sa, u policijama i svega ostalog da se napravio korak naprijed, ali edukacija bez obzira što je sudstvo neovisno to je nedopustivo. Svakog tog suca treba prozvati imenom i prezimenom koji je tako osudio, jer znamo da su presude javne. Za kraj prije nego što dam riječ kolegici Orešković. Famozni članak 307a. a prije toga, zamislite u kojoj situaciji smo mi koji jedva smo dočekali da se u zakonu definira femicid, jedva smo dočekali da to bude definirano gdje smo jedva željeli da možemo stisnuti onu zelenu tipku i da kažemo super imamo to definirano i onda imate vladajući koji vam podmetnu kukavičje jaje, članak 307a. protiv kojeg jesmo kao što smo tamo za, tako ovo želimo stisnuti crveno na najžešće moguće. Svaka zemlja treba ići naprijed, nitko nema čarobni štapić i vi morate ići naprijed. Nekada idete malim koracima, nekad malo većim, ovo je korak nazad i samo ću pročitati još jedanput članak 307a. Policijski službenik, dužnosnik, okrivljeni, odvjetnik, odvjetnički vježbenik, svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač svi su oni ti koji mogu biti kazniti zakonom do tri godine. Tko će od njih ikad više novinaru, novinaru istražitelju reći bilo što? Tko? Samo hrabri. Ne onakvi kakav je naš premijer Plenković, nego samo hrabri. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Nastavit će u ime istog kluba poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite.

Kolegice i kolege iz oporbe prije nego što prijeđem na samu srž ovog zakona želim reći par riječi o izjavi „Fuhrer, aber nicht mein fuhrer“ koja je uzrujala predsjednika sabora Jandrokovića ako mi predsjedavatelj iza mene to dozvoli. Naime, tu izjavu sam ciljano vezala uz ovaj zakon, znam što sam rekla, znam i zašto sam to rekla, stojim iza svake svoje riječi. To je ujedno moj stav, moja ocjena općeg stanja vladavine prava i stupnja demokracije u RH. Moja Moja pobuna protiv toga što je u proteklih 8.g. Andrej Plenković skuhao Hrvatsku kao žabu. Hrvatska je institucionalno srušena, ključna državna tijela dovedena su do točke u kojoj više nisu u mogućnosti obavljati svoju temeljnu ulogu, nemaju više svrhu koju po svom nazivu, po tekstu ustava i zakona trebaju ispuniti, kojoj služe. Navest ću nekoliko primjera. Ustavni sud. Ustavni sud kaže da nije nadležan ocijeniti ustavnost ograde na Markovom trgu unatoč tome što je ta ograda tamo na temelju uredbe, a ne na temelju zakona. Ustavni sud nije nadležan štititi ustavnost hrvatskih građana. Zatim DORH. Imamo čelnike tog tijela koji se u proteklih nekoliko mandata doslovno natječu u tome tko će manje progoniti počinitelje političkih struktura kaznenih djela, tko će manje. A jedini tko bi u tom mogao nadmašiti sve svoje prethodnike je netko od predložena 4 nova kandidata. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa unatoč tome što u svom nazivu ima „za odlučivanje o sukobu interesa“ može danas raditi sve i svašta samo ne može odlučivati što sukob interesa jest ili što sukob interesa nije. I reći ću da je upravo s tim povjerenstvom sve nekako loše i započelo. Danas o ovom zakonu govorimo nazivajući ga lex AP jer se radi pojavljivanja informacija i dokaza u medijima u kojima se jasno vidi da je AP premijer, premijer, ali ne moj premijer, označuje kao akter korupcijskih afera, mijenja struktura Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku jer se sada brišu one odredbe koje su nekad značile da kazneno djelo nije počinjeno ako je to učinjeno u javnom interesu. AP premijer, ali ne moj premijer smatra da nije javni interes znati da je AP umočen umočen u svaku korupcijsku aferu o kojoj su u posljednje vrijeme izvještavali mediji. Je li to samo po sebi baš najstrašnije što smo imali prilike vidjeti dosada? Vratit ću se na ono povjerenstvo i reći ću da je s njim sve počelo baš zbog tog istog AP-a je ne samo promijenjen zakon nego je srušena jedna ključna antikorupcijska institucija. AP je bio taj čije predmete je to tijelo trebalo ispitivati, a vjerujem kada bi to isto tijelo ostalo na tragu svoje prethodne prakse tada bi i Vlada Andreja Plenkovića davnih godina morala pasti. Pa onda postavljam pitanje, jesam li doista pretjerala s tim „Fuhrer, aber nicht mein fuhrer“? Pa ja ću reći da nisam, ali sve kada bi čisto u cilju da pokažem da mogu biti ponizna i da mogu prihvatiti vlastitu grešku, sve kada bih i rekla da sam pretjerala završila sam s tim. Poslovnika ovaj ja vam moram izreći kaznu s oduzimanjem riječi. Vi opetovano ponavljate nešto što je potpuno neprimjereno govoriti o bilo kome sa ove govornice volili vi njega ili nju, ne volili njega, slagali se ili ne slagali se, ali ovo je kršenje čl. 240. našeg Poslovnika,

Niste bili toliko hrabri kada je Đakić pozivao Državno odvjetništvo da pokrene kazneni postupak protiv mene zbog povreda ugleda RH.

Izvolite, povredu Poslovnika digla je poštovana zastupnica i potpredsjednica Sabina Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovani predsjedavajući, mislim da ste vi povrijedili Poslovnik oduzevši riječ kolegici Orešković temeljem čl. 240.. Ja ću vas podsjetit da ovdje piše da opomena s oduzimanjem riječi izreći će se zastupniku kada poziva na nasilje ili mržnju odnosno kada vrijeđa hrvatski narod, vjerske, nacionalne i druge zajednice, spolne, rodne ili druge skupine, te strane države i međunarodne organizacije i njihove predstavnike. Kolegica Orešković nije povrijedila niti jedno slovo od ovog članka na kojeg ste se pozvali, za razliku od nekih drugih koji su ovdje žene nazivali nakazama, debelim, masnima i ne znam kako ih sve nazivali gdje ste trebali

na način na koji mislite da je najprimjereniji. Ja se striktno držim Poslovnika ovaj i primijenio sam Poslovnik onako kao što se i treba primijeniti. Kolegica Raukar-Gamulin je digla povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen? po kojem ste vi oduzeli kolegici Orešković riječ ne navodi se ništa od onoga što ste dali kao razlog. Vi osobno ste propustili nebrojeno puta postoje o tome sve svjedoci tj. snimke koliko puta ste propustili i govore mržnje i direktna vrijeđanja, omalovažavanja najgore vrste naročito prema ženama ako danas govorimo o pravima žena upravo vi ste to radili.

**Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Povrijedili ste članak naime nisam osoba koja će ovdje stati i braniti ono što je izgovorila Dalija Orešković, no moram se načelno složiti da razbacivanje sa etiketiranjem što je govor mržnje što nije je u ovom slučaju prepušteno vama, a u slučaju kad bi ja sjedio tamo to bi itekako drugačije izgledalo. Po meni govor mržnje je samo ako se poziva nekoga na nasilje. To što se netko osjeća uvređenim s nečim to je njegova osobna, subjektivna stvar. Mislim da ovdje se mora jasno definirati što je to točno govor mržnje, a mislim da je to nevjerojatno nemoguće u ovom Hrvatskom saboru napraviti, a ovo je zapravo cenzura saborskih zastupnika koji ne mogu govoriti za govornicom što žele. **Reiner, Željko ovaj mislim da ste u krivu. Neću vam dati opomenu jer ste se pozvali na povredu Poslovnika i smatrate da je povrijeđen Poslovnik, ja smatram da nije ali dobro.

pročitamo Poslovnik i da zaista taj Poslovnik i primjenjujemo i da primjenjujemo i Članak 240. u kojem je jasno, ja ga ne želim sad citirat jer ga je prije mene citirala kolegica Glasovac, da točno navedemo što je i u kojim elementima se to iščitao govor mržnje. U ovoj sabornici je dosad svašta bilo izrečeno, nikad to niste koristili, pogotovo to niste koristili prema svojima, ovaj put ste to iskoristili i apsolutno mislim da niste poštivali Poslovnik. Hvala lijepo. To može biti vaše mišljenje, ali uspoređivanje bilo koga pa da i pod navodnicima moji uspoređuju vas recimo sa Hitlerom ovaj ja bi isto postupio, potpuno isto postupio kao što bi prema svakom drugom postupio jer ako to nije govor mržnje, ako to nije krajnje vrijeđanje onda stvarno više ne znam šta je,

Naravno to je vaše pravo vi to možete uvijek napraviti, dapače. S obzirom da je 13 sati i 3 minuta onda ćemo sada zastati pa ćemo ići na slobodne govore u ime klubova i

ćemo i odraditi glasanje. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Marija Jelkovac, izvolite.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Marija Jelkovac, izvolite.

u ime Kluba zastupnika HSS i Radničke fronte, govorit poštovana zastupnica Katarina Peović.

Kolegice i kolege, evo stanka nam je gotova pa se vraćamo našoj točci i sada će u ime Kluba zastupnika Mosta, govoriti poštovani zastupnici Kujundžić i Grmoja. Najprije poštovani zastupnik Kujundžić, Ante Kujundžić. Hvala predsjedavajući, evo, oprostite mi ali volio bih da budemo točni jer je stanka bila do 2 i 5 ako sam ja dobro čuo. dodati nešto ovim temama, a imajući u vidu sve ono što je od jutra izrečeno, mogli bismo tu i tamo argumentativno pospješiti određene stvari. Međutim ono što bi htio reći na samome početku je da su već odavno prošli dani kad su zakoni bili klesani u kamenu, kad su bili neumoljivi i mogu slobodno reći nepromjenjivi. Mi danas u Hrvatskoj svjedočimo jednoj evoluciji zakonodavstva koja je često puta i poput kameleona i mijenja boje u skladu sa vremenskim prilikama, što je s jedne strane dobro, međutim s druge strane sa sobom nosi određene, usudio bih se reći prikrivene želje i namjere da se upakira ono što se nikada pakirati pakirati ne bi smjelo. Jer imam dojam da je Vlada u pokušaju da uhvati korak u 21. stoljeću, uputila dakle izmjene triju zakona i dok papir trpljivo i strpljivo sve trpi, stvarnost se često puta ruga plemenitim idejama s vrlo jasnom i glasnom porukom, koju bismo mogli okarakterizirati kao jedan pravni labirint Hrvatske gdje zakoni plešu tango sa društvenim promjenama, a mi se nadamo da neće doći do toga da međusobno zapetljaju noge jedno drugom ili ako bih išao reći drugačije, onda bih slobodno mogao koristiti sliku da su izmjene Kaznenoga zakona poput jednog mađioničara koji pokušava izvući svojevrsna rješenja iz šešira ali bez ikakvog opreza i ne imajući u vidu da ponekad iz šešira može iskočiti zec, a ponekad samo prašina. Ono na što se posebno želim referirati jest da se ne mogu oteti dojmu da Andreja Plenkovića osim Mosta i aktualnog predsjednika, jedino više nerviraju novinari pa se on dosjetio kako ih praktično onemogućiti u objavljivanju HDZ-ovih korupcijskih afera i u tu je svrhu predloženo novo kazneno djelo, neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje. ono što je posebno, usudio bih se reći, podlo i na što ovdje želim vrlo jasno upozoriti jest način na koji se ono pokušava upakirati. Naime, Andrej Plenković je u iste izmjene Kaznenoga zakona ubacio femicid, svojevrsni oblik dodatne zaštite žena od nasilja, snažniju zaštitu životinja i kazneno gonjenje onih koji javno objave informaciju. I da je on to svjesno učinio baš tako pokazuje i način na koji je sročio sami tekst zakona. Dakle na samom početku zakona imate prvo malo femicida pa onda uvaljivanje cenzure pa onda opet malo strožih sankcija za obiteljske nasilnike pa na kraju evo vam i veća zaštita životinja. ma sve može, samo da cenzura prođe. I tako je zapravo skovan Plenkovićev pakleni plan u kojem je on perfidno iskoristio borce za ženska prava i prava životinja kao štit za obranu svoje cenzure, pa ako ti saborski zastupniče glasaš protiv ovih izmjena Kaznenoga zakona, glasaš i protiv žena i protiv svega onoga što je u sadržaju samih zakona. Čak ženske udruge su sa popriličnom dozom nevjerice i snažnim odobravanjem dočekale ove izmjene Kaznenoga zakona i doista je i bilo iznenađujuće da je jedan pokrovitelj korupcije istodobno toliko progresivan da pionirski uvodi femicid u naš Kazneni zakon. I nije to samo nespojivo nego i netočno jer Plenković ne uvodi femicid već cenzuru za koju mu je femicid tek paravan. I taj se plan upravo pokušava ostvariti. U konačnici mislim da svi mi više-manje se slažemo da informacije iz istraga ne bi trebale curit, no ako doista Plenković ima problem s tim on bi se prvo trebao obratiti svojim stranačkim kolegama koji ih najčešće okolo dilaju i koriste za međusobne obračune, a medijsko objavljivanje korupcijskih afera nije uzrok problema nego tek njegova posljedica jer medijima se odlazi zato što se nema povjerenja u nepristranost institucionalne zaštite pa često puta oni ostaju posljednja slamka spasa svima onima koji su dio određenoga kaznenoga postupka, a koji se nadaju pravednoj kazni. I u tom institucionalnom segmentu zbog višedesetljetne HDZ-ove pojedinačne devastacije više smo mi nalik jednom funkcioniraju indijanskoga plemena gdje se određeni plijen zgrabi pa se međusobno podijeli nego jednom civiliziranom društvu uz čast, u čast svim iznimkama kolega sa desne strane, a ima ih, pa su sami mediji zapravo postali žrtve kaznenih djela i primorani su često puta igrati upravo po tim nekakvim kaubojskim pravilima. To je naravno dugoročno rješivo jedino na način da dođe do promjene vlasti, da se strukture s desne strane provjetre kao što se provjerila i Katolička crkva izborom Ivana Pavla II kad je rekao pustimo svježi zrak i jedino na takav način može ovo društvo u institucionalnome smislu dobiti jednu novu, jednu drugačiju priliku. A dotada ponukani ovim primjerom ne smijemo zaboraviti da europsko lice Andreja Plenkovića koje štiti žene tek znači prikrivanje njegovog mračnog totalitarnoga naličja i služi isključivo sebi samome. Imajući sve navedeno u vidu postavlja se pitanje zašto se donose ovakve izmjene Kaznenoga zakona? To je ono što je ključ. Plenković je nam… Plenkovićeve namjere su ovdje potpuno jasne s obzirom na količinu koruptivnih aktivnosti kojima je opterećen mandat njegove Vlade i činjenicu da se izbori približavaju on sada usudio bih se reći panično i nekritički potpisuje sve što će mu priskrbiti jedan jedini glas više, a o posljedicama takvih brzopoteznih političkih poteza ionako ne skrbi jer u fokusu njegovih politika nije dugoročna dobrobit i uređenje društva nego osiguravanje daljnje parazitske egzistencije. Da stvar ne ostane samo na kritici HDZ-u svaki ozbiljan politički akter duguje odgovor na pitanje što svi mi trebamo učiniti barem u institucionalnome smislu da bi suzbili taj najteži oblik obiteljskoga nasilja? Igrom slučaja i moja je obitelj i ja sam odrastao u obitelji u kojem je sastavni dio mog odrastanja bilo obiteljsko nasilje do 16 godine i vrlo teško je pronaći jedno suvislo i cjelokupno rješenje. svi ovdje se slažemo da u institucionalnome smislu moramo napraviti apsolutno sve da bismo suzbili bilo kakav takav pokušaj pri čemu ne trebamo čekati hoće li netko izgubiti glavu nego u samome startu. I osnovo pitanje koje svakog zakonodavca muči sasvim je sigurno je li uopće postižu kazne svoju svrhu odnosno je li one imaju onaj karakter kojega bi ili efekt kojega bi trebale imati, a to je odvraćajući efekt. Stoga je potrebno u fokus staviti i sudsku praksu izricanja kazni i postaviti pitanje je li opravdana kritika da su one nerijetko previše blage odnosno da obiteljski nasilnici kod nas prolaze gotovo nekažnjeno? I na tom tragu slažem se sa pojedincima iz struke da je kod kaznenoga djela pokušaja ubojstva sasvim uputno razmisliti treba li ranije zlostavljanje uzeti i kao dodatnu otegotnu okolnost s obzirom na njegov intenzitet jednako kao i raniju prekršajnu kažnjavanost, a što nije uvijek slučaj. Dok okolnost da nije nastupila smrtna posljedica sama po sebi ne bi smjela biti dostatna za bilo kakav oblik ublažavanja kazne nasilju. I zaključit ću, dakle u državi gdje se zakoni mogu slobodno reći pišu brže nego što se prate ili što se mogu pratiti, gdje je pravda ponekad u kontekstu one koja pleše valcer, a ponekad se spotakne, ove izmjene i dopune Kaznenoga zakona u Hrvatskoj su kao jedan oblik raskošne predstave u kojoj je svaki čin prepun iznenađenja. Nekih koje su očekivane i nekih koje su malo manje očekivane. Hoće li ovi zakoni stvoriti pravednije društvo ili samo nove zaplete u već kompliciranoj pravnoj drami vrijeme će nam to pokazati. Ali jedno nam ostaje sigurno u ovom kazalištu pravde svaka predstava je već unaprijed rasprodana. U ime istog kluba nastavit će govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Ante je više govorio o ovim ja bih rekao važnim i teškim temama nasilja nad ženama, nasilja u obitelji. Dakle, imamo ovdje i izmjene Kaznenog zakona vezano uz djela spolnog uznemiravanja i djece. To su teme o kojima smo govorili, dakle gdje smo tražili i strože kazne. Ja sam u više navrata istupao posebno oko djela, dakle vezano uz pedofiliju gdje je klub Mosta tražio i puno, puno strože kazne i gdje jednostavno kao društvo trebamo poslati poruku da je to nešto što je ogavno, što je nedopustivo i što kao društvo i država trebamo najstrože kažnjavati. Isto tako, davali smo i prijedloge vezano uz one kojima je povjeren odgoj djece, da imaju i strože kazne. Netko će reći da je to nepravedno, ali jednostavno ako vam je društvo i država povjerilo djecu na odgoj, da onda za vas vrijede i nekakvi drugačiji kriteriji, stroži kriteriji time. Dakle, tu mislim, sam sam profesor, ali tu mislim na učitelje, nastavnike, profesore, trenere, svećenike, dakle vjeroučitelje, sve one kojima je povjeren odgoj djece. Ali ovdje imamo situaciju i to je dobro kolega rekao da smo mi koji bismo glasali za neke od ovih izmjena i koje bismo i podržali, mislimo da su ovom društvu potrebne dovedeni u situaciju da jednostavno možemo uzeti ili ostaviti. Možemo glasati, dakle za ovu cenzuru, za pokušaj da ne izlaze informacije o istragama u javnost gdje se udara na novinare. I onda stavili ste tu kao neće biti kažnjeni novinari. Ali pazite novinari će biti na udaru institucija, pretraživat će im se stanovi, uzimat će im se mobiteli kako bi se došlo do počinitelja kaznenog djela. To je onaj tko je pustio ovu informaciju iz istrage, dakle određenom novinaru i tu ih dovodimo u jednu neugodnu situaciju, a samim time i sve te ljude, dakle koji žele možda reći neku bitnu informaciju. Dakle, dovest ćemo ih u takvu poziciju. Ja bih se možda čak ovo sve ne bi bilo problematično da mi imamo slobodne i neovisne institucije koje funkcioniraju. Ali pazite većina naših istraga se dogodi tako da nešto izađe u medijima. Pa nama USKOK i DORH postupaju na temelju onoga što izađe u medijima, što izađe u javnost. Pa meni svakog dana 10 ljudi šalje razno razne prijave što kriminalnih djela, što loših odluka sudova. To je nekakva jedina zaštita ljudima bila kad već ne funkcioniraju institucije pa ćemo nešto pustiti u medije, pustiti u javnost pa se možda nešto zakotrlja i dođe do nekakvog epiloga. U uređenoj državi, u državi u kojoj imamo slobodne i neovisne institucije možda, možda bi mogao proći. Pitanje bi li mogao proći ovakav zakon, ali hajde, hajmo reći da je to što vi govorite točno. Mi imamo okupirane institucije, mi imamo neslobodne institucije. Mi imamo državno odvjetništvo u kojem su dva državna odvjetnika odavale što je, evo ovo je problematično davati dakle stvari iz istraga koje provodi DORH stranim ambasadama. Imali smo takve državne odvjetnike. Imali smo državne odvjetnike, imali smo državnog odvjetnika koji je bio član tajne masonske organizacije. Imamo sada državnu odvjetnicu koja je skrivala predmet Žalac protiv Plenkovićeve ministrice u ladici i to ne samo od toga da na temelju tog predmeta poduzima određene radnje, jer je bilo temelja nego čak taj predmet je skrivala od OLAF-a iako je Uredba EU obvezuje da sve predmete koji su vezani uz pronevjeru europskog novca mora dati OLAF-u, a onda Uredu europskog javnog tužitelja na postupanje. I u takvoj državi što vas zabrinjava? To što cure informacije o mogućim vašim inkriminirajućim radnjama. Vas ne zabrinjava što naše institucije su slabe, što su ovisne, što nemamo stvarni obračun sa korupcijom. Zekanovića jučer brine samo to kako informacije o kriminalu izlaze u javnost, samo to vas zanima. Kada preuzmemo odgovornost za ovu zemlju, a to vrijeme gospodine Boriću dolazi vrlo brzo i vi ste toga svjesni. Primjećuje se to, ta nekakva slaba snaga na vama. Znate kad vidiš nekoga da je slabe snage, tako ja kad gledam vas osjećam tu slabu snagu i ovdje u Hrvatskom saboru i ovdje u Hrvatskom saboru tako da kada dođemo i preuzmemo odgovornost za ovu zemlju oslobodit ćemo institucije, odmah ćemo smijeniti, dakle da ne bi bilo, da ne biste prosvjedovali kao što sad PIS s pravom prosvjeduje u Poljskoj. Ali ovdje vi nećete s pravom prosvjedovati kad mi krenemo oslobađati institucije, ali ćete vrlo vjerojatno …/Govornik se ne razumije./… govoriti o tome kako je to udar na neovisne institucije, kako se vama sprema politički progon i to. Ja vam već to sada najavljujem, a vi slobodno prosvjedujte tada. Vi slobodno prosvjedujte, ali ćemo napraviti ono što je potrebno napraviti kako bi ova zemlja prodisala, kako bi naši mladi evo koji sada ulaze ovdje u Hrvatski sabor prestali odlaziti iz Hrvatske, kako bi ostali u svojoj Domovini, kako bi ovdje imali pristojan i dostojanstven život. Znači život dostojan čovjeka i kako bi bili jednaki pred zakonom, jednaki pred institucijama, jednaki pred mogućnošću da dobiju radno mjesto u javnoj upravi ili bilo gdje drugo. To vrijeme dolazi, tom vremenu se radujem i ja i svaki pošteni čovjek u ovoj zemlji i ja vam samo mogu reći, pripremite se. Prije nego što dam povredu Poslovnika, pozdravimo na galeriji učenice i učenike Osnovne škole Franje Serte iz Bednje. A sada je povredu Poslovnika dignuo poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Čl. 238. omalovažava nas kolega Grmoja svojim izričajem jer je rekao da će kada mi dođemo na vlast. To je jedna široka, ajmo reći misao. To znači da može to biti i za 20 godina ako bude pomlatka tog istog Mosta. Zašto to kažem? Jer se oni u Mostu moraju dogovorit, nedavno je tj. mislim jučer i prekjučer njihov zastupnik rekao da će oni biti najveća oporbena stranka u budućem sazivu, Tako da se dogovorite što želite biti. Ako se želite biti ili se boriti samo za to da budete u saboru, to znači da se borite samo za sebe, svoje fotelje i da za vas, za vas za građane nije briga. Dogovorite se želite biti oporba ili ćete ikada više ikad doć na vlast. Dobro, to je bila replika pa vam moram dati opomenu. Sada će u ime Kluba zastupnika HSS i Radničke fronte, govorit poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Kako ćemo glasati za dva pitanja od kojih jedno ocjenjujemo kao pozitivno i dobro kao rješenje koje je trebalo uvesti zaštitu žena uvođenjem zakona koji ubojstvo žena oštrije kriminalizira i nešto što nije dobro, što ne možemo pozvati, pozdraviti, a to je kriminalizacija odavanja tajne znači u procesu izvidnih i dokaznih radnji. Pa znate kako kolegice i kolege u oporbi, možda da to izvježbamo sad, jednom rukom ćemo dignuti pločicu za, a drugom rukom protiv. Mislim da moramo počet uvodit taj način izjašnjavanja o manipulativnim pitanjima koje se postavljaju u ovom Hrvatskom saboru, a to vam je temelj definicije loše određenog pitanja na recimo referendumu. Evo zamislite sad da bude referendum potaknut sa pitanjem jeste li za poticanje nasilja nad ženama i za pravednost i za prednost interesa javnosti u slučajevima protiv političara. Evo samo obrnimo ovu situaciju, znači ajmo postavit pitanje jeste li za poticanje nasilja nad ženama, jeste li za nešto dobro, znači poticaje otkrivanja kriminalnih radnji vezanih uz političare. Mislim, to vam je otprilike na toj razini. Objedinjena rasprava o Kaznenom zakonu, Zakonu o kaznenom postupku i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji je dakle neprihvatljiva. Miješa se kriminalizacija otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje i obiteljsko nasilje odnosno femicid. Zastupnici se dovode u situaciju u kojoj će pogriješiti kako god glasali. Kako ono kaže Hugo sigurno ćeš pogriješiti jel, jer želimo glasati za uvođenje femicida u Kazneni zakon ali ne želimo glasati za kriminalizaciju interesa javnosti jer je o tome ovdje riječ. Kriminalizaciji interesa javnosti. Interes javnosti može biti ograničen samo u iznimnim slučajevima kao što je to recimo slučaj obiteljskog nasilja gdje imate uključeno maloljetno dijete ali tu HDZ neće dignut obrvu, ako je, pogotovo ako im nije u interesu ali će zaštititi famoznog AP-a u slučaju kada se samo njegovi inicijali pojavljuju u prepisci između njegovih bliskih suradnica, članica HDZ-a, dakle u slučaju Josipe Rimac. Pa mislim meni je isto zanimljivo to pitanje kako je moguće da Andreju Plenkoviću to toliko smeta. Pa nije dignuta optužnica protiv njega, u čemu je problem. Ako on mislim da se nije trebalo objaviti onaj, onu prepisku u kojoj se on pojavljuje u jednom kriminalnom slučaju ali nije dignuta optužnica pa čega se boji. Pa on može tu optužiti javnost da jednostavno manipulira s onim što izlazi kao podatak ali ne, želi se u potpunosti zaštititi lik i djelo Andreja Plenković. Ne mislim da je dobra usporedba s Adolfom Hitlerom ali mislim da bi puno bolja bila usporedba s Quislingom. Quisling je opći pojam, Adolf Hitler nije postao opći pojam. Quisling je onaj koji radi protiv svoje domovine, protiv svojeg naroda. …/Upadica Reiner: Kolegice Peović, ovaj ja vas upozoravam, tko zna tko je Quisling onda zna vrlo dobro i što je radio. Ja vas upozoravam nemojte rabiti takve usporedbe, to nije primjereno i to je, podlazi pod čl. 240. molim vas nemojte to raditi./… Voljela bi da čl. 240 češće, na njega se pozivate. Ja ovdje govorim o općem pojmu. Quisling je postao opći pojam za pojam izdajstva.

hoćemo tako govoriti./… Ne bih ušla u lingvističku raspravu s vama …/Upadica Reiner: Molim vas./… Pavelić nije postao opći pojam, no otom potom. Možda bi trebao. Ovo je dakle klasično manipuliranje nečim što bi trebala biti demokratska rasprava i demokratsko izjašnjavanje. I da, ja se mogu složiti dakle pa sa sucom Dobronićem koji upozorava da postoje trenutku u kojem je problematično da se nekog osudi prije nego što je zapravo optužnica uopće dignuta, na što se Andrej Plenković mudro i pozvao, ali mi moramo biti svjesni da će se ove zakonske odredbe selektivno primjenjivati kao što HDZ-ovi zastupnici koji će tu dignut ruke vrlo žustro za ovakvu zaštitu Andreja Plenkovića nemaju problema sa optuživanjem političkih neistomišljenika za razne stvari čitajući selektivno dakle sudske postupke i onda ostavljajući dakle nikakvu mogućnost da se, da se ljudi brane, ali Andrej Plenković je problem, kad se njegovi inicijali nađu u nekakvom transkriptu medijskom, no dobro. Ono što smo ovdje naučili je da ne samo da neće to biti primjenjivo na sve zato je stvarno opći pojam dosta, dosta važno razumjeti u ovoj raspravi, već smo mi dakle ovdje danas od ministra Malenice dobili jednu vrlo važnu informaciju koja je možda prošla ispod radara, a ta je da se u slučaju dakle kada imamo zainteresiranu stranu koja odaje neke detalje iz sudskog postupka medijima zato što smatra da je oštećena, može primijeniti Zakon o zviždačima. Nigdje u zakonu i prijedlogu o izmjenama i dopuna zakona nismo vidjeli da bi se tako nešto moglo primijeniti, ali je ministar to rekao usmeno i na moje pitanje što bi onda bilo s Majom Đerek? Maja Đerek je otkrila malverzacije, dobila je otkaz, ali sudski je određeno da ona nije zviždačica. Oće li Maja Đerek otić 3.g. u zatvor? Na to pitanje ministar nije htio dati odgovor. No što zapravo očekivati od ovog ministra, od ove države kada je jedina poruka koju smo čuli otprilike „neka institucije rade svoj posao“, a ako ostavimo institucijama da one rade svoj posao onda ćemo doći do presude Mati Ri…, oca Mate Rimca, Ivana Rimca kojemu je dokazano da je opljačkao slavonsku firmu, da je uzeo novce, isisao iz te slavonske firme, čovjek neće ići u zatvor jer je subjekt poslovni koji je to činio izbrisan iz registra i neće morati vratiti novce. To je ta pravda i pravednost o kojoj govorimo ako puštamo institucijama da rade svoj posao. Ali što očekivati od ministra Malenice koji evo danas nonšalantno ovdje odgovara na pitanja, u ponedjeljak mu kreću suci u novi bijeli štrajk, bio on opravdan ili ne, jer su dobili povećanje u iznosu nečije plaće službenika i namještenika, ali imaju pravo štrajkati jer je plaća sigurno manja nego europska, tri puta manju plaću imamo od europskog prosjeka, ali što reći o službenicima i namještenicima koje je prevario, koji su štrajkali u najduljem štrajku u povijesti da bi sindikalna čelnica izdala svoje radnike na poticaj Malenice, a onda dobila kikiriki, ništa i sada će opet ti službenici i namještenici biti na udaru, znate kako? Ne tako da će se njima dignut plaće i da će oni možda isto tako krenut u štrajk. Zašto? Pa zato što je Zakon donesen o službenicima i namještenicima u kojemu je omogućeno da se radnici iz trećih zemalja zapošljavaju kao zapisničari i službenici. Prema tome, poruka je nećemo dizati plaće, zapošljavat ćemo one koji su spremni raditi za manje. I u konačnici, uopće rasprava i o DORH-u i o USKOK-u gubi donekle i svoj smisao jer primjećujemo da se, pogotovo u slučajevima gospodarskog kriminala, trpanja javnih novaca u privatne džepove, kao što je to slučaj Lovrinčević, uopće do tih podataka ne dolazi preko preko PNUSKOK-a koji je recimo bio institucija koja je to nekad radila, već se dolazi putem medija. A da bi stvarno dolazili do informacija o tome koliko se novaca pokralo jer moramo i to reći da se bogataš u ovoj zemlji postaje uglavnom otimačinom, krađom, lopovlukom, onda bi trebali uistinu samo koristiti onaj okvir koji postoji, a taj okvir postoji i preko Porezne uprave i preko Državnog inspektorata, al taj se okvir naravno ne koristi, niti će se koristiti. Zato mi u RF-u tražimo vraćanje Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine i uvođenje poreza na neto bogatstvo jer je to jedini način da se omogući prvo, da bogataši plate nešto barem u proračun jer se Hrvatska uistinu treba nazvati poreznom oazom, a drugo, to je način da se uistinu utvrdi tko je do svojeg bogatstva došao legalnim putem, ko je došao krađom. To se ne zbiva zato što nema političke volje i nema tog okvira ili nekog uspješnog ko će doći na sam vrh tih institucija DORH-a i USKOK-a ko će to promijeniti, ko će to mijenjati. Zato je potrebno donijeti te zakone, uvesti te poreze kako bi se uistinu otkrilo koliko je to ilegalno stečenih novaca. A upozorit ću vas dakle MMF, ne RF, je utvrdio da u Hrvatskoj postoji 10 do 15 milijuna eura sive ekonomije, milijardi eura sive ekonomije, a naplaćeno je tek 28 milijuna 2022.g., što je rekordan iznos da se razumijemo u odnosu na sve prijašnje godine. Znači nekoliko stotina puta manje se naplati od onoga što je zapravo ukradeno. Naravno da uopće taj legalistički okvir nije dovoljan da bismo se mi razvili, potrebno je i nekakav privredni razvoj, o čemu treba biti govora, a vrlo rijetko govora u ovom sabora, ne možemo samo tako da riješimo kriminal postati bogata zemlja, to sigurno nije slučaj, nema niti jedne zemlje koja je procesuiranjem kriminala postala bogatija, ali se isto tako treba reći da uistinu u Hrvatskoj vlada kriminal, da se do bogatstva dolazi otimačinom, krađom, ilegalnim radnjama i da se to ne želi procesuirati, a budimo iskreni ni oni koji tvrde da bi možda to procesuirali ne misle to procesuirati. Vrlo rijetki su oni koji se žele suprotstaviti kriminalu i načinu na koji se dolazi do bogatstva u Hrvatskoj. Ono što ćemo na ovom glasanju učiniti ponavljam od početka je jedino što možemo dići dvije ruke, jedna će biti za, druga će bit protiv. Naravno da se na taj način ne može glasati, ali ovaj način način na koji se raspravlja o dvije vrlo važne teme, jedna pozitivna, jedna negativna samo ilustrira kvazi demokratski proces u kojem ćemo i odraditi glasanje. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Femicid je rezultat osviještenosti društva u kojem živimo. Vjerojatno smo svjesni da femicid kao posebno kazneno djelo ne može smanjit broj ubojstva žena. Današnju raspravu koju ćemo voditi pokazuje našu političku volju usmjerenu na suzbijanje nasilja nad ženama, djecom i u obitelji kao i femicida kao direktne posljedice tog nasilja. Nasilnik koji je u stanju ubiti ženu u tome neće spriječiti zakonom zapriječen broj zatvorskih godina, za takav zločin koji ovim zakonom sad minimalno dvostruko viši u odnosu na ostala sva najteža kriminalna djela već cijeli niz zakonskih akata koji dodatno osnažuju žene žrtve nasilja, jer ubojstvo je često završni čin dugogodišnje povijesti eskalacije nasilja i zlostavljanja u obitelji. Treba također napomenuti da se u današnjoj sudskoj praksi u okviru postojećih zakonskih okvira primjenjujući otežavajuće mjere prilikom donošenja odgovarajućih presuda moglo daleko više učiniti. Primjena restriktivne prakse umjesto olakšavajućih praksi u sadašnjim sudskim procesima sigurno bi pokazalo da nam je kao društvu neprihvatljivo nasilje u obitelji. Na žalost neujednačena sudska praksa često je bila individualna i mjere zaštite bile su određene prema slobodnoj procjeni sudaca. Ovaj zakon sigurno zato ovdje donosi pozitivan iskorak jer u sam kazneni postupak izravno se uključuje i žrtvu pri čemu sada sud prilikom donošenja odluke o mjeri opreza mora uzeti u obzir i očitovanje žrtve. Definiranjem odredba određivanja zabrana prilasku žrtvi nasilja na manje od 100 metara koje je do sada proizvoljno određivao sudac kao i pravo žrtve na informaciju o izlasku nasilnika iz zatvora, te mogućnost žalbe protiv rješenja o ukidanju mjera opreza nasilniku žrtve obiteljskog nasilja napokon mogu dobiti neophodna prava kao i zaštitu od eskalacije nasilja u obitelji. Mišljenja sam da ovako definirane zakonske izmjene daleko će više pomoći ženama žrtvama nasilja bliskih osoba nego što pomaže posebni zakonski članak o femicidu. Donošenjem ovih zakona šaljemo pozitivnu i nedvomislenu poruku o potrebi da Hrvatska jača borbu protiv rodno utemeljenog nasilja. Što se tiče izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji kao Liberali možemo pozdraviti predložene izmjene jer se njima s jedne strane povećavaju prava žrtve koje su osobe čiju je najintimniju sferu osobnog integriteta najgrublje napadnu počinitelji djela. S druge strane, prebacivanjem spolnog zlostavljanja kod osobito monstruoznog oblika nasilja u obitelji u kaznenu sferu također se dodatno osnažuje i vrednuje osobna sloboda žrtve pooštravanjem društvene osude takvog kažnjavanja ponašanja konkretno s prekršajnog na kaznenu razinu. Ukratko kao Liberali pozdravljamo povećanje prava i sloboda žrtava kao osoba čija su najintimnija i najosobnija prava i slobode grubo napadnuti. Uvođenjem novog kaznenog djela u Kazneni zakon koji se odnosi na neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje koja se tiče sudionika postupka Hrvatska slijedi primjere pravnih poredaka njemačkog govornog područja koji su iznimno ugledni u svijetu, a s kojim povezanost postoji još iz razdoblja prije prve jugoslavenske države koji na odgovarajući način reguliraju curenje informacija iz istrage. Sjećate li se afere Spice? Bilo je to 2009. godine. Najveća korupcijska afera. Odvjetništvo je teretilo tadašnjeg potpredsjednika Vlade Damira Polančeca i Upravu Podravke da su novcem Podravke željeli kupiti dionice i postati većinski vlasnici. Prisjetimo se samo prigodničarske medijske kampanje koja je trajala više od godinu dana posebno nekih koji su dobivali ekskluzivne informacije iz spisa čime je stvoren dojam i presuda i prije sudskog postupka. Nakon 12 godina pravosudne i životne kalvarije koju je prošao Damir Polančec on je oslobođen ostajući kao primjer žrtve preko čijih leđa je prošla medijska i politička kampanja zlouporabe selektiranih informacija koji su bili dijelovi njegovih spisa u istražnom postupku. Unatoč tome razumno je ocijeniti da nije apsolutno svatko tzv. curenje informacija i njihova objava u javnom interesu, ali pogrešno je smatrati da nikad nije u javnom interesu i zato je dobro da ovaj prijedlog zakona dorađen nakon javne rasprave, te se sada odredbe zakona odnosi prvotno na nejavnu fazu kaznenog postupka u kojem se tek prikupljaju dokazi i utvrđuje ima li osnove za vođenje postupka pred sudom. Potvrđivanjem optužnice kazneni postupak postaje javan i u toj fazi javnost treba imati pravo na provjerene i objektivne informacije protiv koga se vodi istraga i zbog kojih se kaznenih djela i šta se pritom poduzima. Kako bi se zaštitila dostupnost javnosti zakon izrijekom propisuje da počinitelji i pomagači i poticatelji ne mogu biti novinari već izrijekom pravosudni dužnosnici, odvjetnici, vještaci u dijelu prikupljanja dokaza. Uređenje ovog područja je iznimno osjetljivo pitanje i pred nas kao Liberale postavlja niz dvojbi u pogledu zlouporabe manipuliranja informaciju, ali i zaštiti prava pristupa javnosti koji je ujedno jedno od temeljnih načela EU, te je ovdje uvijek potrebno biti iznimno oprezan. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam najljepša. Poštovane dame i gospodo, tri su zakona već na početku današnjeg dana vidjeli ste da oporba nije bila jednako i na i ja i moj moj klub protiv objedinjene rasprave. Stvarno smatramo da se trebalo razgovarati o svakom od ovih zakona posebno naravno o ovom prvom odnosno prvom na dnevnom redu o prijedlogu izmjena i dopuna, oprostite, Kaznenog zakona. No, tako je kako je pa idemo onda u raspravu. Kazneni zakon u odnosu na njegove izmjene ostavit ću za kraj pa ću samo malo proći kroz izmjene Zakona o kaznenom postupku koji nije upitan, odmah da se razumijemo. Apsolutno treba podržati daljnji iskorak politike nulte tolerancije na nasilje. Apsolutno treba podržati i proširenje prava žrtve na način da ista odmah nakon počinjenja kaznenog djela i onoliko dugo koliko je potrebno ima pravo na lako dostupan, povjerljiv i besplatan pristup službama za potporu žrtvama kaznenih djela. Naravno pod pretpostavkom da te službe rade onako kako bi trebalo. Svakako smo i suglasni sa propisivanjem obveznog uzimanja u obzir rizičnih čimbenika za ponavljanje nasilja jer se upravo ponovljeno nasilje često vidi u jednom možemo reći uzorku počinjenja najtežih kaznenih djela, dakle oduzimanja života. Vidimo da su nasilnici višestruko ponavljali ovakva djela i onda što zbog nebrige, što zbog zanemarivanja od strane nadležnih institucija došlo je do onog najgoreg. Dakle, nadamo se da to neće biti. I ostale su odredbe unutar izmjena Zakona o kaznenom postupku za podržati. Minimalna udaljenost ispod koje se okrivljenik ne smije približiti određenoj osobi, uvođenje novog pravnog temelja za uhićenje, sve bi to naravno trebalo olakšati policiji posao u zadržavanju određene osobe tj. smanjivanju mogućnosti da ta osoba višestruki počinitelj djela nasilja na koncu počini i onaj krajnji ultimativni čin nasilja, a to je ubojstvo. Izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji jednako tako nisu ni u kojem dijelu upitne. Iz definicije nasilja u obitelji valja ukloniti spolno uznemiravanje i tako otkloniti mogućnost prekršajne odgovornosti za slučaj spolnog uznemiravanja između osoba na koje se primjenjuje određeni taj dio zakona. Osigurati kaznenu odgovornost za sve slučajeve spolnog uznemiravanja počinjen prema bliskoj osobi, apsolutno nije upitno i to treba podržati. E sad dolazimo naravno i do ovog zakona koji je u našem spisku dnevnog reda prvi, a ustvari je ne samo prvi po broju na kojem se nalazi nego i stvarno najvažniji. Izmjene i dopune Kaznenog zakona. Čuli ste i sami poštovana javnosti, kolegice i kolege uglavnom oporba je tu apsolutno suglasna. Ovaj zakon odnosno ove izmjene trebalo je razdvojiti. Ne možemo istovremeno razgovarati o uvođenju femicida za kojeg sam i uvodno rekao da je apsolutno pozitivan civilizacijski iskorak za Hrvatsku i time se pridruž… pridružujemo velikoj obitelji europskih pa i svjetskih zakonodavstva koje su na ovaj način, pokušavaju barem zaštiti žene i naravno smanjiti broj najtežih kaznenih djela. Ovom dopunom uvodi se dakle još nekoliko stvari. Uvodi se novi zakonski opis kaznenog djela nasilja u obitelji, predlažu se izmjene kaznenog djela spolnog uznemiravanja. Jednako tako uopće nije upitno izmjene zakonskog opisa kaznenog djela nametljivog ponašanja, pooštravanje zakonske kazneno pravne politike kažnjavanja u odnosu na temeljni oblik kaznenog djela silovanja i eto ono na kraju se provuklo, ali budući da smo evo u punih 20 minuta dozvoljeni govoriti neka ne zamjere svi oni na koje se odnose ovi rečeno bitniji dijelovi zakona, ali nažalost danas nam ostaje malo izvan fokusa jedan vrlo kvalitetan dio ovog zakona, a to jača kazneno-pravna zaštita životinja. Pooštravanje zakonske kazneno-pravne politike kažnjavanja za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja, za zanemarivanje životinja u svakom slučaju treba pozdraviti. E sada dolazimo do ova dva ovna na brvnu. Dolazimo do femicida koji je u jednom dijelu izmjena ovog Kaznenog zakona te do neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje, a sada već legendarni Članak 307a. ili lex AP, pa da vidimo šta ćemo s time. Prema navodima pravnih stručnjaka uvrštavanjem femicida u Kazneni zakon priznali bi mizoginističku prirodu zločina, ali i učinili Kazneni zakon po prvi puta diskriminatornim u odnosu na jedan spol. Ovo nije moje izdvojeno mišljenje, ovakvoj zakonskoj formulaciji upravo ovim riječima usprotivila se i Hrvatska odvjetnička komora te suci Vrhovnoga suda koji prijedlog smatraju neustavnim što sam i poštovanog gospodina ministra pitao u uvodnoj replici. U praksi bi se moglo dogoditi da se kazneno djelo ubojstva muškarca kažnjava bitno blaže nego ubojstvo žene. Razumijemo i mi da je cilj ove pravne norme odnosno uvođenja u pravnu normu da se na neki način pokuša smanjiti broj femicida. Nesumnjivo da je to dobra namjera i da je to legitimna namjera, ali i kao što je evo poštovani zastupnik Daus prije mene izlagao pitanje je hoće li to ispuniti svoju svrhu. Pogledao sam jedno istraživanje o najtežim oblicima krvnih delikata, dakle to su ubojstva, više od 2/3 počinjene su u afektu ili u stanju neuračunljivosti. Dakle, jasno je da u onom najtežem trenutku kada, koji prethodi tako teškom djelu kao što je oduzimanje života nitko neće stati i razmisliti, hej mogao bi otići u zatvor puno više nego po starom zakonu. Dakle, odvraćajući učinak je ovdje upitan, no još imamo stvari oko kojih ovdje treba dobro razmisliti. Sadašnja definicija, novi zakonski prijedlog još nije izglasan, zločin iz mržnje definira kao kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, jezika, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. To je po mišljenju Domovinskog pokreta sasvim dovoljna interpretacija jer kazneno djelo počinjeno zbog spola druge osobe i tako i tako jest zločin iz mržnje. Činjenica da je počinitelj postupao motiviran mržnjom na temelju spola, naše sudstvo već uzima kao otegotnu okolnost pa je po nama ovakva formulacija femicida kazneno pravno suvišna. Hrvatska odvjetnička komora i pojedini suci Vrhovnog suda kao što sam i rekao tvrde da je prijedlog protivan ne samo Ustavu, nego i konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te onome što sam i citirao u replici Povelji Europske unije koja jamči ravnopravnost žena i muškaraca i dozvoljava tzv. pozitivnu diskriminaciju samo u jedinstvenim slučajevima. Dolazimo do zaključka da je uvođenje femicida u Kazneni zakon stupnjevanjem ljudskog života prema vrijednosti osobe potpuno strano kaznenom pravu ali ne samo kaznenome pravu nego i općem pravnom poretku jer Ustav jamči jednako pravo na život svakom ljudskom biću. Pravni stručnjaci tvrde kako su razlozi za uvođenje novog kaznenog djela političke prirode. To ćemo ostaviti spekulacijama no moramo se dotaknuti i znamenite Istambulske konvencije za koju se i u sabornici i u javnom prostoru, kvalificiralo kao dokument koji nema alternativu i koje svojevrsni znanstveno pravni vrhunac borbe protiv nasilja te bi neusvajanje spomenute konvencije Hrvatsku izbacilo u sam statistički vrh zemalja sa najvišom stopom nasilja nad ženama. Istambulska konvencija je usvojena, a evo mi danas ovdje uvodimo u kazneni zakon djelo femicida. Dakle, možemo li zaključiti da je predlagatelj ovime rekao da ciljevi Istambulske konvencije nisu ispunjeni. Očigledno možemo i na taj način percipirati ovaj današnji prijedlog naših predlagatelja. Ali dio oporbe ukazivao je na problematiku koju je Istambulska konvencija skrivala u njedrima ukazivali smo na potencijalnog Trojanskog konja jer je odredbama te konvencije navedena definicija roda koja odudara od uvriježenog shvaćanja da je rod identičan spolu te može biti muški odnosno ženski. Biti žena ili muškarac jest način postojanja, a ne puki atribut ljudskoga bića. Istambulska konvencija danas je inkorporirana u hrvatski pravni sustav pa na snazi imamo definiciju roda koja tvrdi da je rod društveni konstrukt, dakle da smo se mi kao društvo oko toga dogovorili te da je to varijabla neovisna o spolu i biološkoj stvarnosti. Odvojenost spola i roda za posljedicu ima stvaranje uvjerenja da se čovjek rađa kao neutralno biće koje tijekom svojeg životnog puta može odabrati hoće li biti muškarac, žena ili neki drugi od brojnih rodova koje danas vidimo ne samo u hrvatskom nego i u svim ostalim društvima diljem svijeta. Pa imamo recimo i neke bizarne odluke da se 82-godišnji muškarac proglasi za jednoroga, imamo takav slučaj iz Amerike, imamo 52-godišnjeg Britanca koji se deklarira kao 2-godišnja djevojčica i preko društvenih mreža traži nekoga da ga posvoji. U svim normalnim slučajevima, u svim redovnim slučajevima ova dva maloprije navedena gospodina bila bi negdje na toplom, u adekvatnoj ustanovi gdje im se može pružiti potrebna i stručna medicinska njega i terapija, a ne u javnosti. No to su rezultati, neću reći samo Istambulske konvencije ali možemo slobodno reći ista ta konvencija do današnjeg dana ostala je potpuni i čisti promašaj po pitanju zaštite žena i općenito smanjivanju obiteljskog nasilja. Ima toga još, dozvolite da vam evo, da ne bi ispalo da je ovo puko desničarenje iz e-savjetovanja imate i mišljenje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica pozdravlja zakonske izmjene neću vam čitati naravno cijeli tekst, no pravobraniteljica kaže. Što se predložene definicije novog kaznenog djela naziva teško ubojstvo bliske ženske osobe tiče, pravobraniteljica smatra da predloženo rješenje treba povući na doradu iz više razloga. Potrebno je kaže ona, puno detaljnije definirati sve vrste i oblike femicida navode se i slučajevi iz europske prakse, spominje se i jedna činjenica da ovakva zakonska definicija ne uzima u obzir i ne obuhvaća sve oblike femicida. Naime tu su kategorizacije od strane Ujedinjenih navoda. Ovakvo rješenje dalje se navodi, ne odražava nedvojbeno rodnu uvjetovanost ovog prijestupa. Dakle borimo li se mi za ukinuće spola istovremeno tražeći da se u Kaznenom zakonu jasno definira spol. Tu čini mi se rješenja nemaju oni koji ga predlažu. A što se recimo dogodi da mi to narodu onako malo narodski objasnimo. Sve je jasno recimo kada Željko ubije Anđu. Sram ga bilo. Kada Anđa ubije Željka, e tu su sad već problemi jer će očigledno ako ovo uđe u zakon Anđa dobit manju kaznu kad ubije Željka nego obratno. A što ćemo kada Anđu krkne recimo Mirjana, šta ćemo sad. Što će sutkinja ili sudac u tom slučaju, ne može, sad kako jel to sad femicid ako je žena ženu, to je dosta problematičan slučaj. Ako žena koja živi sa drugom ženom u izvanbračnoj zajednici ili u trajnom životnom partnerstvu počini takav jedan grozan zločin, kako ćemo onda tumačiti ovaj zakon. Uglavnom puno je pitanja, a malo vremena. Vratit ću se na ovaj drugi dio Hrvatsko novinarsko društvo poslalo nam je, vidjeli ste ga svi, ja pretpostavljam da je javnost s njim upoznata. Poslalo je svoje mišljenje vezano uz uvođenje u Kazneni zakon djela neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Svakako i mi smo s time suglasni, to je zakon opasnih namjera, zakon antidemokratske težine. U potpunosti smo suglasni sa kolegicama iz bilo kojeg spektra, oporbenog spektra. U svakome slučaju uvođenje novog kaznenog djela svejedno imat će zastrašujuće posljedice na novinarsku profesiju, te interes javnosti. Široko se otvaraju vrata da policija ili Državno odvjetništvo od novinara zapljenjuju ili pretražuju sredstva komunikacije, kao što su mobiteli i osobna računala, pretražuju elektroničku poštu i slično. Iako predlagatelj tvrdi da se neće kazneno goniti novinara ili novinarku, no zašto sukladno rezultatima pretraga mobitela i računa kada se vidi s kime je komunicirao i od koga je dobio podatke se ne bi gonio izvor? Sve mi to razumijemo, sve je to predlagatelj je popisao, ali to nije dobro, to je apsolutno antidemokratski i s time se nikako ne možemo složiti. Pravno jest opravdano štititi sudionike postupka, ali se ova zakonska promjena može koristiti za napad na vladajuće jel ipak curenje informacija iz postupka je, barem je tako u proteklih 6.g., uglavnom curenje informacija o dužnosnicima i pripadnicima vladajuće većine. Da, da, da, da, dosta je to zanimljivo, možemo reći signifikantno da je, pa ako se ne varam, 99,99% koruptivnih slučajeva kojima možemo svjedočiti u proteklih nekoliko godina isključivo vezano uz pripadnice i pripadnike vladajuće koalicije. Zaključno, nalazimo se u prvom čitanju. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta apeliram predlagatelja da postupi razumno, da ova dva najproblematičnija dijela izmjena i dopuna Kaznenoga zakona razdvoji odnosno da ovaj lex AP, 307.a., izdvoji iz ovog ovog zakonskog prijedloga do drugoga čitanja tako da ga možemo raspraviti kao zasebnu promjenu i dopunu Kaznenog zakona jer na ovaj način sve se nas stavlja u jednu tešku etičku dilemu. I tu evo kako razmišlja Domovinski pokret. Ukoliko se iz zakona ne uklone sporne odredbe o otkrivanju izvidnih i dokaznih radnji morat ćemo u prvome čitanju biti protiv cijelog ovog zakona. Smatramo nažalost, a to je rezultat poprilično zahtjevnih etičnih dvojbi, smatramo da od zadržavanja postojeće pravne regulative i samo trenutnog, kažem samo trenutnog ne uvođenja kaznenog djela femicida ipak kao društvo trpimo manju štetu nego od izglasavanja ovako antidemokratskog načina zaštite curenja informacija tijekom izvidnih i dokaznih radnji. Dosta teška dilema, naravno pritisak javnosti će biti ogroman i još jednom ćemo ponoviti, i Domovinski pokret i svi razumni ljudi jesu za to da se žene dodatno zaštiti od nasilja bilo koje vrste, ali budući da je ovako formuliran prijedlog izmjena Kaznenoga zakona u sklopu sa ovim totalno antidemokratskim odredbama o zaštiti od curenja informacija mi taj zakon ne možemo podržati u prvome čitanju. Nadamo se da će predlagatelj nakon ove rasprave i nakon pritiska javnosti učiniti jedino razumno i razdvojiti odnosno maknuti čl. 307.a. i sve one koji se na to odnose, pa da ćemo do drugog čitanja svi ovdje ipak moći sudjelovati u jednoj razumnoj i normalnoj raspravi koja će imati neki svoj smjer, a na koncu konca nemojte zaboraviti i cilj jer izvan ove sabornice, pa ispričavam se poštovane dame, i u ovoj sabornici su žene, majke, sestre, dakle njih moramo zaštititi i nemojte nas poštovani predlagatelji stavljati u situaciju da moramo ovakvim teškim etičkim dilemama dolaziti u situaciju da glasujemo protiv ukupnog ovog zakona i time ispadamo kao protivnici, mrzitelji žena ili ne daj Bože nasilnici. Dobro razmislite što radite, apeliram na zdrav razum predlagatelja, na zdrav razum g. ministra, g. predsjednika Vlade. Ovo u ovom obliku jest neodrživo, dajte nam šansu, pokažite se vi kao ljudi da bi se mi pokazali kao ljudi i da bi naše žene, majke i sestre imale svu zaštitu koju zaslužuju, jednako kao i svu ljubav koju zaslužuju, najljepša hvala. U ime Kluba zastupnika IDS-a govorit će poštovana zastupnica Katarina Nemet, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Kolegice i kolege zastupnici, danas su pred nama izmjene i dopune Kaznenog zakona čije će odredbe bitno utjecati i na izmjene Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koje predlaže Vlada. Zakoni su to kojima se postrožuju kazne u nekoliko segmenata. Pokušat ću analizirat pojedine segmente i objasniti zašto se s nekim predloženim izmjenama slažemo, a s nekima ne. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona uvodi se novi čl. 111.a., specificirano kao teško ubojstvo ženske osobe za koje se predviđa kazna u trajanju od najmanje 10.g. ili kazna dugotrajnog zatvora odnosno u skladu s Istambulskom konvencijom uvodi se pojam rodno utemeljenog nasilja nad ženama koje se propisuje kao otegotna okolnost pri počinjenju kaznenog djela. Zašto smo suglasni s ovom izmjenom? Pa prvenstveno jer smatramo kako je femicid zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola, naglašeno motiviran spolom žrtve. Femicid se razlikuje od drugih oblika ubojstava jer se radi o rodno povezanim ubojstvima žena samo zato što su žene. Svjedoci smo kako se iz godine u godinu slučajevi femicida u Hrvatskoj ponavljaju. Žene su ubijane u svojim domovima, na ulici, ali i na radnim mjestima, ubijane su na mjestima gdje bi trebale biti najsigurnije. Nerijetko pred očima svojih bližnjih gdje ubojice nije bilo previše briga jesu li u blizini njihova djeca i kako će se oni s takvim traumama nositi kroz život. Mnoge udruge smatraju, a s time ću se i ja složiti, kako bi se spriječilo rodno uvjetovano nasilje, trebaju se promijeniti sveobuhvatne društvene norme. Prvenstveno je potrebno dubinski analizirati stajališta o ravnopravnosti spolova, obiteljskom nasilju, patrijarhalnoj ideologiji, tradicionalnim vrijednostima, medijskom izvještavanju o femicidima i nasilju nad ženama, a sve kako bi izazvali po meni nužne tektonske promjene društvenog odnosa prema ovoj problematici. Poražavajuće zvuči podatak kako istraživanja Europskog instituta za rodnu ravnopravnost svrstavaju Hrvatsku u 2023. g. na na 3. mjesto u Europu po broju femicida, dok je u izvješću Vijeća Europe o provedbi Istambulske konvencije istaknuto kako Hrvatska treba ozbiljnije poraditi na prikupljanju podataka o nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju. No, ono što nas brine jest sama provedba. Ne ulazeći u načela trodiobe vlasti i nikako ne pokušavajući vršiti pritisak na neovisno pravosuđe, smatramo kako će u praksi biti mnogo izazova oko okarakteriziranja samih slučajeva kao femicida. Razlog tome je što tužitelji moraju dokazati izvan svake sumnje da je taj zločin počinjen jer je žrtva bila žena. Poruka nas iz IDS-a je jasna, uvođenje femicida u Kazneni zakon korak je naprijed u pokušaju sprječavanja ovih strašnih zločina. Složit ćemo se i sa onima koji tvrde da se ovakvim pristupom šalje jasna poruka svim segmentima društva da je ubojstvo žene i nasilje nad ženama samo zato što su žene neprihvatljivo. Nadalje, suglasni smo i s izmjenama predloženih zakona koji se odnose na preciziranje kaznenog djela nasilja u obitelji, podržavamo prijedlog u kojem se iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u čl. 10 uklanja uklanja spolno uznemiravanja i ono postaje sastavni dio čl. 156 Kaznenog zakona te time prestaje prekršajna odgovornost, a počinje kaznena odgovor za slučaj spolnog uznemiravanja između osoba na koje se primjenjuje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, a koje ulaze u krug bližih osoba. Podržavamo povećanje kazni za kaznena djela silovanja s 1 do 5 na 3 do 8 godina, a za kazneno djelo silovanja s prijetnjom napada na život i tijelo silovane ili druge osobe s 3 do 10 na 5 do 12, kao kao i definiranje sigurnosne mjere zabrane približavanja, a koje ne može biti manje od 100 metara. Nekako ispod radara prolaze u ovom slučaju odredbe koje jačaju kaznenopravnu zaštitu životinja. Uvodi se novo kazneno djelo koje propisuje zatvor za napuštanje životinja i to pozdravljamo. I do ovog mjesta suglasni smo sa svakom izmjenom, s nekom više, s nekom manje, ali ostaje činjenica kako se osjećamo izigranima jer da bi glasali za sve ovo gore, trebali bi glasati i za izmjenu Kaznenog zakona u dijelu koji se odnosi na novo kazneno djelo nazvano „neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje“. Ako pođemo od činjenice da je tajnost u kaznenom postupku bila zaštićena i do sada kroz inkriminacije odavanja službene tajne i povrede tajnosti postupka, protivimo se ovakvom novom načina discipliniranja jer smatramo kako bi svima trebalo biti važnije ubrzati rješavanje takvih predmeta, kako bi se u konačnici jačalo povjerenje u sam pravosudni sustav. Zašto se ide s ovim prijedlogom? Da li se ovo predlaže isključivo kako bi se zabranilo novinarima da se bave svojim poslom zbog nadolazeće superizborne godine? Sve su glasniji oni koji govore da takav prijedlog novog čl. 307.a ograničava pravo i samih žrtava kaznenog djela, da se npr. požale medijima jer su zakinuti u ostvarivanju nekih svojih prava, pa, iako se iz tog progona izuzimaju novinari, pitanje koje se nameće je da li policija ili DORH mogu zatražiti mjeru praćenja ili prisluškivanja tih istih novinara kako bi otkrili tko je njihov izvor za neke neugodne političke afere. Smatramo da je nedopustivo da se ovako ograničavaju medijske slobode i Klub zastupnika IDS-a snažno se protivi ovakvom prijedlogu. I sad dolazimo do paradoksa kako u istom zakonu imamo odredbe s kojima se izvorno slažemo i smatramo kako su trebale biti implementirane već duži niz godina, prvenstveno misleći na femicid kao kazneno djelo, a s druge strane, imamo odredbu s kojom se nikako ne možemo složiti, a odnosi se na ograničavanje medijskih sloboda. Poštovani ministre, imamo ove dane priliku čuti vaše izjave kako ste razočarani jer vam pregovori sa sucima ne idu kako ste se nadali. Eto, sad znate kako se osjećamo i mi koji smo se tolike godine zalagali da se postrože kazne za najgnusnije zločine i da se napokon posebno tretira ubojstvo žena samo zato što su žene. Godine su to kojima smo konstantno upozoravali, prozivali, prokazivali, prosvjedovali, molili se da se glas žrtava napokon čuje i da se počinitelji oštrije kazne. Godine su to u kojima su nam veliki saveznici bili novinari. Baš isti oni kojima se sada ovim Zakonom pokušava onemogućiti da rade svoj posao. Sveli ste izjašnjavanje o ovom prevažnom zakonu na običnu ucjenu uzmi ili ostavi, što smatramo nedopustivim i zato tražimo da do drugog čitanja uklonite sporni prijedlog čl. 307.a kojim se ograničavaju medijske slobode kako bi izmjene zakona bile prihvatljive i svima nama koji podržavamo strože kažnjavanje femicida i nasilja u obitelji. Žene žrtve nasilja ne zaslužuju biti taocima ovakvih vaših igara oko donošenja zakona. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Željko Sačić, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti, evo imali smo priliku čuti doista iznimno utemeljena očitovanja naših klubova iz oporbe, a i odgovor na to našeg nadležnog ministra predlagača ovih nekoliko zakona kaznenog zakonodavstva i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji se odnose na, pokušaj je zapravo intencija glavna da se suzbije nasilje nad ranjivima, nad našim ženama i to samo zato jer su žene kako to definira Istanbulska konvencija i kako to očito sugerira njeno tijelo za nadzor provedbe i u Hrvatskoj tzv. GREVIO. Mi kao Hrvatski suverenisti ukazujemo i naravno svesrdno podržavamo svaki napor ovog društva, ove Vlade i svih nadležnih represivnih tijela RH, preventivno represivnih tijela prije svega koje su zadužene da se takva zla, užasna ljudska ponašanja potpuno, potpuno ograniče i izostave iz jednog civiliziranog funkcioniranja našeg društva, da se uopće žene ubijaju zbog toga što netko smatra da je to nekakvo njihovo u tom trenutku kako je rekao gospodin ovaj Dretar njihovo pravo zbog toga jer su povrijeđeni kao muškarci ili neki drugi da iz osvete, iz osvetoljubivih najnižih pobuda liše života teško tjelesno povrede svoju blisku osobu s kojom žive. prestrašna, to je preužasna činjenica da danas u ovom vremenu uopće se nalazimo u prilici to gledat, a stoga je obaveza svih nas da na sve moguće načine potpuno spriječimo i zaustavimo takva barbarska, divljačka i agresivna ponašanja. Dosadašnje naše kazneno zakonodavna postupanja predviđena Zakonom o kaznenim daju određen …/Govornik se ne razumije./… bili su nekoliko je novela bilo kaznenog zakonodavstva osobito u pogledu propisivanja kazni i dugotrajnih kazni zatvora, daju i već sada osvrte i jasne propise i zakonske opise o tome da se ciljano najstrože i puno strože kvalificirano tretiraju, kažnjavaju osobe koje ubijaju žensku blisku osobu, a ovim prijedlogom koji sada ovaj predlažete femicidom još više precizirate i još više, još jasnije zapravo objekt zaštite ističete kao ljudski život. U ovom slučaju ljudski život žene i naravno u tom dijelu postoje određene dvojbe ustavno-pravne i filozofske kako vidimo i čak i od naših sudaca koji smatraju da bi se trebalo postojećim zakonodavstvom samo dodatno Članak 111. odnosno koji definira teška ubojstva doraditi i da bi već tu se postigla svrha, ali najvažnije ono što mi kao Hrvatski suverenisti vidimo, vidimo ovaj najbrži i primjerice hitni prodor u tu zaštitnu zonu naših, naših žena da se u sudskoj praksi kaznena politika pooštri. Dakle, stvar je za nas tu dosta jednostavna. Mi ne ulazimo u etiologiju nasilja nad ženama, nego ako gledamo posljedice tog nasilnog čina najveća je generalno preventivna, dakako i specijalno preventivna svrha postignuta kada se takvom jednom nasilniku i ovaj bezobzirno divljačko kriminalcu odredi kazna koja je za to propisana u najkraćem mogućem roku i u najvećem odnosno ovaj u jednom okviru kaznenom koji je primjeren takvom zlu koje je počinjeno. Znači nema tu sad ovog trenutka naši suci ipak i naša vlast po našem mišljenju nedovoljno oštro, a ne samo prema, prema takvim deliktima, počiniteljima takvih kaznenih djela nedovoljno oštro nastupa i postupa i ne postiže se tako ta željena generalno preventivna svrha. U svakom slučaju mi smo za to da se isto tako apsolutno i dodatno kao zakonodavac, u ovom trenutku to je minimalno što možemo učiniti ako se ikako išta može napraviti u poboljšanju ovaj statusa žrtve i otklanjanju opasnosti takve životne, žrtava takvog, takvog postupanja onda mi to moramo podržati kao civilizirani ljudi da se i taj naš doprinos makar i i pap… slovom zakona ovaj da se i na taj način pridonese zaštiti naših, naših žena i njihovih života. Ali napominjem da sudska praksa mora biti daleko, daleko zastupljenija u tom suzbijanju te vrste najtežih zločina jer neshvatljivo je da je i nakon stupanja na snagu Istanbulske konvencije broj žrtva i nasilja u obitelji umjesto očekiv… iako je implementacija nastupila, umjesto očekivanog pada takovih kaznenih djela mi, mi bilježimo porast, porast nasilja nad ženama i u obitelji. Znači da smo negdje pogriješili da cilj i svrha donošenja i prihvaćanja Istambulske konvencije nije očito zaživjela u Hrvatskoj, odnosno da je odnosno da je bila promašena u tom dijelu sprječavanja nasilja. Ona je postigla svoje svrhe. Na žalost vidimo u nekim aberantnim stanjima da se uvodi roditelj 1, roditelj 2, da nekome bolesno pada na pamet da našu djecu u vrtićima oblaći muškiće u žensku odjeću, ženske u muške. Mislim sulude stvari, protubožje, protuprirodne a nasilje nad ženama i dalje buja. Znači kriminološka analiza koju možemo proteklih godina 9 ubojstava žena je izvršeno, pa vidite, uzmite u ruke statistike, uzmite u ruke znanstveno-stručne radove o tome opisane pa ćete vidjeti šta je glavni razlog. Pa nije glavni razlog tome što je neko naše dijete u vrtiću imalo neki neadekvatan status, što ga tete nisu dobro odgajale. Pa razlog je daleko prozaičniji, daleko primitivniji, daleko neprihvatljiviji. Nasilje u hrvatskom društvu ima korijen u nečem drugom ne samo u tome na što nam želite vi iz Istambulske konvencije sugerirati tako da smo tu jasni. A još će biti veći problem dolaskom ilegalnih migranata, dolaskom ljudi iz drugih država, kultura, zajednica koji uopće ni ne znaju da je Instambulska konvencija u Hrvatskoj na snazi. Što ćemo tome napraviti? Tu imamo 300 000 ljudi danas takvog stajališta. Kak' ćemo odgovoriti? Kak' ćemo njih educirati? To su sve punoljetni građani. Kak' ćemo njima reći da je zaštita žena u Hrvatskoj najveći mogući prioritet? To se nek bave naše civilno društvo, naše institucije. Kad im daju pravo na azil, pa nek' im čitaju između ostalog i odredbe našeg zakonodavstva i sve ostale popratne tekstove zaštite konvencija žena kako se to u Hrvatskoj živi, kak' to jedan muškarac treba svoj život, svoju obitelj štititi pa onda ćemo mi dozvolit su Suverenisti da otvarate širom vrata svakome i na sve moguće načine. E sad, tu u tom Kaznenom zakonu imamo i jednu odredbu o kojoj smo pričali odavanje te, penaliziranje odavanja sadržaja istražne dokazne radnje članak 307. i kako već gdje se želi kriminalizirati svakog sudionika u kaznenom postupku koji je došao u doticaj sa sadržajem ne javnog prethodno izvedenih dokaznih istražnih radnji i da se to želi penalizirati s tim da se načelno kaže kao smokvin list da se ne će novinari kažnjavati, eto da se umiri kakti naša novinarska profesionalna udruga i novinari kao profesionalna jedna časna djelatnost, profesija u Hrvatskoj. Međutim, Trebamo odmah reći da je to jalov, bijedan, nedostojan pokušaj da se u biti zaštiti vrlo uska, vrlo uska vladajuća klika od određenih neugodnih činjenica do koje se dolazi u određenim istražnim postupcima. Jer uopće je nepotrebno i prema važećem Kaznenom zakonu, članak 300. postoji koji to definira, odavanje službene tajne za kojeg smo jučer čuli da ovog trenutka za odavanje službene tajne se vode čak 163 postupka po službenoj dužnosti u Hrvatskoj. To su različiti oblici odavanja službene tajne, između ostalog odnosi se i na dio počinitelja koji su baš u kaznenom postupku zlorabili svoje položaje i ovlasti i podijelili kriminalno svoja saznanja sa hrvatskom javnošću. Prema tome, za opći dio hrvatske javnosti i za sve adresate u Hrvatskoj postoji zakonodavni okvir koji sprječava zlouporabu i odavanje podataka koji nepovlasno se ne smiju u hrvatsku javnost plasirati. našem predlagaču, našoj Vladi, našem ministru i ministarstvu to nije dovoljna zaštita. Oni bi željeli dodatno zapravo zaštititi aktualno vladajuće od ponukani lošim iskustvima pa kako se kaže i onaj posprdno netko govori da je to lex AP, da se takve činjenice i saznanja ne iznose u javnost jer one štete politički i ugledu i srozavaju i rejting u konačnici naših vladajućih. A u biti javni interes ovdje se želi ograničiti i zanemariti, saznanje hrvatske javnosti o tome da i vladajuće elite čine teška koruptivna kaznena djela. I sad između ta dva interesa vladajući su odlučili pa idemo mi dodatno represivno do tri godine zatvora predvidjeti svakom onom koji nas pokuša na taj način difamirat, pa ćemo se zaštititi od takvih zlih jezika. Ali to je krivi put. To nije dobro. Prije svega vi imate ovdje poštovani predlagatelju i ministre i glavna tajnice jedan problem što imate jako, jako mali broj zapravo ljudi koje hoćete s tim kaznenim djelom zaštititi. Naime, trenutno taj broj ljudi se svodi na ljude u Vladi Republike Hrvatske koji su se do sad kroz medije i provlačili. Znači da li su to bivši ministri ili sadašnji ministri, pomoćnici ministara, državni tajnici, šefovi javno-trgovačkih društava itd. I sad vi za njih posebno tražite zaštitu. Pa to nije prije svega u skladu sa općim elementarnim pristupom i to nema potrebe u kaznenoj politici, jel' nego jednostavno je to politička odluka jednostrana premijera i vladajućih da zaštite od takvih propitkivanja javnosti i i da javnost zna ono što njihova Vlada praktično na koji način se ne ponaša u skladu sa našim zakonodavstvom. I zato smatramo da taj zakon, da taj prijedlog te odredbe kaznenog djela je potpuno nepotreban i treba ga izdvojiti iz ovog korpusa inače prihvatljivih izmjena kaznenog zakonodavstva ali on tu strši, on je tu doista u prilici da jednostavno cilja na jednu, jednu empatiju svih nas da pomognemo najugroženijim skupinama u našem društvu i žrtvama nasilja, al s druge strane kažite nam ako ćete njima pomoć onda ćete donijet zakon gdje ćete zaštitit nas vladajuće od dodatne difamacije u medijima. Ne to nećemo prihvatit, to nećemo na taj način podržat nego jednostavno sugeriramo da ovaj lex AP posebno predložite i da o njemu doista raspravljamo na način kako je to primjereno. Sa punom osudom već sad možemo vam reći ako ste želili postići određene efekte onda daj budite hrabri pa nam stavite u obrazloženju tog kaznenog djela i slike tih ljudi koje želite zaštititi. Da li je to, da li su to konkretni ministri, da li je to predsjednik Vlade, savjetnici ministra itd., da znamo o tome se radi članak uvodi isključivo radi tih osoba u ovom trenutku. I to je to je doista, baš brutalno kršenje i zlouporaba prava predlagača našeg zakona i zlouporaba većine koju imate u saborskom, u sabornici ovoj jel. Vi možete znači formalno pravno izglasati to, imate te ruke tih 77 ruku ali molim vas nemojte to činiti radi budućih generacija jer radi hrvatskog naroda koji osjeća da je to duboko nepravedno. Također imamo priliku čuti da će predsjednik države gospodin Milanović se izrijekom uključit u taj proces i da eventualno svakog procesuiranog po tom zakonu, da će pomilovat ili kako već onemogućit njegovu kriminalizaciju i kazneni progon. Ja mu sugeriram ne samo to nego da i da aktivira onaj svoj institut da ne proglasi takav zakon ako ga slučajno i na njegov stol ovaj, ovaj sabor podnese kao što je u slučaju neproglašenja nepotpisivanja Zakona o izbornim jedinicama RH iskoristio tu svoje pravo i ovlast pa onda nek i u tom slučaju pokaže doista da je predan zaštiti demokracije i ovaj zaštiti javnog interesa RH pa neka ne proglasi takav zakon koji grubo, grubo vrijeđa i poništava ta dostignuća prava javnosti da sazna o tome dal su njihovi izabrani dužnosnici u kriminalu, koruptivni, kriminalu i slično. Također zgroženi smo što smo pronašli u Prijedlogu zakona o zaštiti nasilju u obitelji u odredbi članak 7 sasvim, sasvim, sasvim frapantno neočekivano jednu užasnu intervenciju da želite izostaviti odgovornost i dužnost članicama organizacije civilnog društva da one kao svi građani RH moraju prijaviti sva saznanja za nasilje u obitelji. Znači ostavili smo mogućnost čl. 7 da to rade ovaj zdravstveni radnici, socijalne institucije, zajednice, čak i pripadnici vjerskih humanitarnih organizacija, čak i sportskih organizacija, čak i znači svi mogući stručni osobe, moraju prijaviti takav slučaj ako vide da je izvršeno nasilje ako su u svom radu stručnom došli do zaključka da je neko dijete ili žena zlostavljano, moraju to prijaviti Državnom odvjetništvu ili policiji ali ste ovdje članice civilnog društva izostavili. To je van pameti, to je, to je neshvatljivo, to je diskriminatorno. Ja bi volio da se vi očitujete al ne zato pa nije to ispovjedna tajna. Ako jedna članica društva Babe, Jelena Veljača, Rada Borić ili ne znam tko već, solidarna ili kako u tijeku obavljanja svojih poslova u interesu najugroženijih dođe do saznanja da je neka žena, dijete ili bilo tko zlostavljana, pa sasvim je normalno, logično u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku, u skladu sa Ustavom da i ona to prijavi nadležnoj instituciji DORH-u i policiji. Zašto ste njih ekskulpirali od te obaveze? nad, ne znam, one, one, njihova komocija se narušava. Šta se događa? Jel se boje prijetnji, jel je u pitanju kukavičluk, jel je u pitanju, ne znam šta, to to je van pameti. Prema tome u ovom slučaju kako smo rekli nećemo vam podržat to zakonodavstvo, dapače potičemo vas da razdvojite. Sve je prihvatljivo osim ovog tzv. kolokvijalno rečeno lex AP-a. U ime Kluba zastupnika Nacionalnih manjina sad će govorit poštovani zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite. Hvala. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane državne tajnice, poštovani kolegice i kolege. Pozdravljam Izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona i ostalih zakona koji su danas na dnevnom redu. U ime kluba Nacionalnih manjina i u svoje osobno ime naravno da ćemo podržati komplet zakon koji je na dnevnom redu. Sve što je već najavljeno u medijima i na sjednici Vlade, smatram dobrim jer značajno unaprjeđuje sustav zaštite žena od nasilja, a posebno je bitno da i Izmjene i dopune Kaznenog zakona, uređuje kako ovo pitanje tako i niz dobrih. Kao što znamo bez konkretnih sankcija mnoge dobre namjere iz drugih propisa ostaju lista dobrih želja. Drago mi je da sa ovako ozbiljnim pitanjem nije takav slučaj. Svima je već poznato da je pandemija uzrokovala značajno povećavanje slučajeva obiteljskog nasilja, pa mediji pišu o eksploziji nasilja u obitelji u kojima su žrtve najčešće žene. Pročitat ću neke javno dostupne činjenice zbog kojih se ove izmjene i uvode, UN koristi definiciju femicid kao međupartnersko ubijanje koje se odnose na muškarce i ženu, bračne veze, intimne partnere, sve takve odnose koji spadaju u kategoriju intimno-partnerskih veza. U kategoriju ubijanju među intimnim partnerima, preko 80% žrtva su žene. Posljednji UN-ov izvještaj pokazalo je da je u 2021. g. ubijeno 45 tisuća žena i djevojaka širom svijeta. Ubili su ih partneri ili drugi članovi obitelji. To znači da u prosjeku više od 5 žena svakog sata ubije netko iz njihove obitelji odnosno da je jedna žena u prosjeku ubijena svakih 11 minuta. Prema izvješću pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, za 2020. g. femicid u Hrvatskoj je u rastu od 14 ubijenih žena, 2020. g. 9 su ubili intimni partneri ili bračni partneri. U 2021. g. u 14 od 30 zabilježenih ubojstva, žrtve su bile žene, a u 11 ih je bilo bilo ubijeno od bliskih osoba, u komparaciji sa 2018. g. imamo znači porast od preko 50 ubijenih žena i to skoro u oba ključna parametar, u broju ukupnih ubijenih žena i u broju žena ubijenih od strane bivših ili sadašnjih intimnih partnera. Zabrinjavajuća statistika femicida je iz prethodnih godina se nastavlja sve do danas. Naime, broj femicida u ukupnom broju ubojstva samo u mjesec i po' 2022. g. premašuje više od polovice svih ubistva. Statistički smo imali dvostruko više femicida na milijun stanovnika nego Francuska u koju su zbog toga, održavali, kao što znamo, masovnih prosvjedi. Mi smo gotovo došli na 80% razine femicida koja je u međunarodnoj zajednici u prosjeku od 35% do 40% ubijenih žena od strane njima bliskih muških osoba, dakle u tom slučaju govorimo o femicidu. Imenovanje ubojstva žena, riječ o femicidu, početkom je razumijevanja problema i zato treba pozdraviti izmjene Kaznenog zakona koji predviđaju uvođenje femicida kao samostalnog kaznenog djela, bez kategorija femicida ubojstva žene od strane njima bliskih muškaraca svrstavaju se u ubojstva općenito te postoje nikakvo .../Govornik se ne razumije./... statistika, broj koji ne izražava ništa o konkretnom karakteru ubojstva. Izostanak terminologije, naravno, dovodi do toga da je nemoguće promišljati o ikakvim preventivnim mjerama koje bi adresirale nasilje unutra intimnih veza specifično nedostatak adekvatnog jezika sprječava formuliranje rješenja. Početak tog rješenja je samo afirmiranje toga da za početak, među svim ubojstvima postoji i femicid, svijest o femicidu kao ubojstvu sa posebnom dinamikom koja se razlikuje od drugih oblika ubojstva jer se radi o rodno povezanim ubojstvima žene samo zato što su žene, novi je pojam u većini zemalja svijeta. Upravo zato pozdravljam da među prvim uvodimo femicid kao posebnu kategoriju kaznenog djela. Ovo je nasilje enormnog dosega, događa se u gotovo svakom kutku planete, više ili manje neovisno o povijesnom trenutku ili kulturnom kontekstu te se radi o nasilju koje je duboko normalizirano. Govoriti o ovom fenomenu na način koji bi bio adekvatan njegovoj naravi je nešto što samo po sebi predstavlja izazov i nadam se da će to izmjene Kaznenog zakona razriješiti. Dosadašnja praksa je bila takva da policija ne poduzima sve što bi mogao učiniti nakon što se nasilje unutra obitelji uopće prijavi. Velika većina žena ga uopće nije prijavljuje, zbog nepovjerenja u policiju, u sudove, u pravosuđe i na kraju, propušta donositi odluke koji bi bili u interesu žrtve. Rezultat svega toga su ubojstva koja su se mogla zaustaviti na vrijeme. Ove izmjene su iskorak u tom smislu jer daju više mogućnosti i žrtvama i policiji i sudovima. Pritom rodno utemeljeno nasilje će biti definirano u čl. 87 koji donosi značenja pojedinih izrada u Kaznenom zakonu, poput definicije zločin iz mržnje, imovinske koristi ili službene tajne, a koja će u potpunosti biti preuzeta iz Istambulske konvencije. U čl. 3 Konvencija propisuje da rodno utemeljeno nasilje nad ženama označava nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koja neizmjerno pogađa žene. Sada je u st. 3 opis tog djela propisano da će one tko ubije blisku osobu, koju je ranije zlostavljao biti kažnjen kaznom od najmanje 10 godina zatvora ili kaznom dugotrajnog zatvora, što je također, za pozdraviti jer su suci na, za femicid izricali blage kazne po mišljenju mnogih i po mom mišljenju. Slučajevi obiteljskog i međuobiteljskog nasilja su posljednjih godina u porastu i u romskim naseljima, pa čak i oni sa smrtnim ishodom, kao što je bilo 2021. u Međimurju. Čak i sa padom broja počinjenih drugih kaznenih djela, konkretno, na području Međimurja, nismo vidli pad u kaznenim djelima i u nasilju unutra samih romskih naselja, pa smatram da su izmjene ovog Zakona, ali i Kaznenog zakona neizbježne. Svjestan sam da smo kažnjavanje može biti odvraćujuće, odvraćujuće, međutim, prevencija i dalje ostaje ključna, posebno kad govorimo o djelima koji se čine pod utjecajem alkohola, kao i sa oružjem koji su dospjeli u ruke pojedinaca na nelegalan način. Najčešće žrtve su, u slučajevima na koje se ja referiram, počinitelju bliske osobe, tako da podržavam i izmjene koje se tiču spolnog uznemiravanja prema bliskoj osobi. Smatram da su se svaka takva djela oduvijek trebala kazneno, a ne prekršajno tretirati. Zabrinutost izražavamo u odnosu na minimalnu razdaljinu od 100 metara koju sud može propisati kao zaštitnu mjeru odnosno postavljam pitanje, na koji način takvu mjeru primijeniti, kako kada se radi o gusto naseljenim romskim naseljima u odnosu na situacije koje se događaju unutar naselja, na koji način te žrtve možemo zaštiti od pojedinaca koje nasiljem provode svoje kriminalne interese u naseljima i protiv kojih nitko u procesima ne želi svjedočiti? Konačno, pozdravljam i jasnije i bolje definiranje prava žrtve, a posebno stavljam naglasak na dio zakona koji govori o tome da žrtva mora u tim pravima bit Kao mjeru prevencije predlažem ako već nije planirano da se u ovim pravima provede i kampanja i informiranje, kao i tiskanjem brošura, što također može imati odvraćajući efekat. U kontekstu onoga što sam ranije rekao, podržavam izmjene i dopune ovog zakona, posebno jer se i njima uvode nova kaznena djela, što je posebno bitno jer sama logika nalaže da se određene radnje ne mogu smatrati prekršajima u slučajevima kao što je spolno uznemiravanje Posebno je bitno da se u svim tim slučajevima osnaži glas žrtve, što pravo žalbe na predloženu mjeru opreza svakako omogućuje i na taj dio se u praksi mora obratiti posebna pozornost. U tom proširivanju prava žrtve …/Govornik se ne razumije./…su dva. Ukoliko se bude provodilo na način na koji je predviđeno, vidim priliku za značajno smanjenje slučajeva ubojstva žene, a i svih ostalih djela. Kazne za silovanje koje se postrožuje, djela protiv spolne slobode, a posebno u odnosu na djecu koja neće ić u zastaru su minimum i dobra izmjena. Kao iskorak vidim i uvođenje djela neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvida i dokaznih radnji u nejavnoj fazi kaznenog postupka jer je to također minimum zaštite okrivljenika, a sa obzirom da počinitelj tog djela ne mogu bit novinari, otklanjaju početne zabrinutosti da se radi o obračunu sa medijima. Ono što nije možda posebno istaknuto u medijima je pooštravanje kaznenopravne zaštite životinja

U praksi vezanoj za programe na koje sam zajedno sa ministrom poljoprivrede radio sa ciljem kontrole razmnožavanja pasa u romskim naseljima, njihovo čepiranje, pa i izmjene Zakona o zaštiti životinja, pokazalo se da Državni inspektorat ne čini dovoljno, a da komunalni redari nemaju dovoljno autoriteta i ovlasti. S obzirom na teške posljedice za životinje smatram kako bi samo policija mogla učiniti promjenu, a ove izmjenu daju im dodatnu snagu u djelovanju. Međutim, pitanje je i dal je i na koji način dokazati takve radnje, posebno za životinje koji nisu čipirani i nemaju deklarativne vlasnike? Upravo zbog toga što će neminovna ovakva djela ostati u većini slučajeva neotkrivena potrebno je pojedince koji budu uhvaćeni u djelu adekvatno kazniti i to zatvorskim kaznama kako bi njihov primjer bio odvraćajući za ovaj gorući problem u romskim naseljima, hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Marija Jelkovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege, u ime Kluba HDZ-a pokušat ću reći najvažnije stvari vezano za izmjene u ova 3 zakonska prijedloga. Danas smo ovdje cijeli dan slušali ponajviše o, ustvari manjem dijelu izmjena KZ-a i to vezano samo na uvođenje dva nova kaznena djela s time da se najveći dio opozicije obrušio u negativnom smislu na uvođenje novog djela odavanja sadržaja izvidne i dokazne radnje. Međutim, slušajući to zaista ne mogu vjerovati koliko konfabulacija i zlonamjernih i neutemeljenih teza smo čuli. Ja se neću dalje na to osvrtati nego ću pokušati zaista govoriti činjenično i utemeljeno o svim ovim zakonskim prijedlozima. Naime, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama KZ-a predlaže se prije svega unijeti u KZ kao novo samostalno kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe pritom uvažavajući i konvenciju, kao i načelo razmjernosti zajamčeno čl. 16. Ustava RH, te analizirane statističke podatke o broju žena žrtava kaznenog djela teškog ubojstva počinjenog od strane bliske osobe. Uvođenjem novog kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe u KZ ukazuje se nužnim i opravdanim. Teza da se femicid neće kažnjavati strože nije točna. Kazneno djelo femicida znatno je šire od kaznenog djela teškog ubojstva bliske osobe. Femicid nije samo ubojstvo bliske osobe već i rodno uvjetovano ubojstvo žene koja je ranije zlostavljana, ranjive ženske osobe, žene koja se nalazi u odnosu podređenosti, žene koja je ubijena u okolnostima spolnog nasilja ili zbog odnosa koji je stavlja u neravnopravan položaj i drugih okolnosti koje upućuju da se radi o rodno utemeljenom nasilju. Niti u jednoj od pobrojanih situacija žrtva ne mora biti bliska ženska osoba. Za pobrojane situacije ubojstva žena moći će biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora. Prema postojećem Kaznenom zakonu, pobrojane situacije su u pravilu bile tretirane kao obično ubojstvo za koje je zapriječena kazna zatvora bila u trajanju od najmanje 5 godina. Za ovo novo predviđeno kazneno djelo zapriječena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora koja sukladno čl. 46. st. 1. Kaznenog zakona ne može biti kraća od 21 godine niti dulja od 40 godina. Predložena kazna po svojoj vrsti i mjeri odgovara kazni zatvora za teško kazneno djelo ubojstva propisano u čl. 111. Kaznenog zakona. Također se predlaže kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe uvrstiti u katalog kaznenih djela za koji kazneni progon i izvršenje kazne ne zastarijevaju. Nadalje se predlaže uvođenje definicija rodno utemeljenog nasilja nad ženama, a rodno utemeljeno nasilje nad ženama označava nasilje usmjereno na ženu zbog toga što je žena ili koje nerazmjerno pogađa žene. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost, ako ovim Zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje. I ovdje se predlaže teže kažnjavanje počinitelja koji je kazneno djelo počinio kao rodno utemeljeno nasilje nad ženama, osim u slučaju kada zakon već izričito propisuje teže kažnjavanje kao kod kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe. Također, kao posljedica uvođenja novog kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe predlaže se redefinirati kvalifikatorna okolnost iz čl. 111. toč. 3. Kaznenog zakona koja teško ubojstvo propisuje kao ubojstvo bliske osobe koju je počinitelj već ranije zlostavljao. Prema predloženoj izmjeni, za kvalifikaciju kaznenog djela kao teškog ubojstva, više se neće tražiti da je kumulativno ispunjena pretpostavka da je počinitelj ubio blisku osobu koju je ranije zlostavljao, već će biti dostatno da je kazneno djelo ubojstva počinjeno prema bliskoj osobi ili da je kazneno djelo ubojstva počinjeno prema bilo kojoj drugoj osobi koju je počinitelj već ranije zlostavljao. Nadalje, ovim se izmjenama i dopuna precizira zakonski opis kaznenog djela nasilja u obitelji iz čl. 179.a Kaznenog zakona radi daljnjeg razgraničenja njegovog .../Govornik Zakonom o zaštiti nasilja u obitelji. Predlažu se izmjene kaznenog djela spolnog uznemiravanja iz čl. 156. radi uklanjanja pretpostavke ponovljenog postupanja kao uvjeta za utvrđenje kaznene odgovornosti. Također se spolno uznemiravanje bliske osobe predlaže izričito isključiti u inkriminaciji iz čl. 156. Kaznenog zakona. Na ovaj se način otklanja mogućnost prekršajne odgovornosti za slučaj spolnog uznemiravanja između osoba na koje se primjenjuje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, a koje ulaze u krug bliskih osoba kroz osiguranje kaznene odgovornosti za sve slučajeve spolnog uznemiravanja počinjenog prema bliskoj osobi, čime će stupanj društvene zaštite od ovakvog oblika protupravnog postupanja podići se na višu razinu. Predlaže se i pooštravanje zakonske kaznenopravne politike kažnjavanja u odnosu na temeljni oblik kaznenog djela silovanja propisivanjem odnosno povisivanjem zapriječenog minimuma i zapriječenog maksimuma zatvorske kazne uz sužavanje mogućnosti za primjenu alternativnih sankcija. Obzirom na predloženo povisivanje povisivanje zapriječene zatvorske kazne na raspon od 3 do 8 godina, mogućnost zamjene izrečene zatvorske kazne radom za opće dobro, u potpunosti se isključuje, dok bi odredbe o uvjetnoj osudi za ovo kazneno djelo mogle doći u primjenu samo uz istodobnu primjenu instituta ublažavanje kazne. Kao jednu od okolnosti koju sud uzima u obzir prilikom odmjeravanje kazne, predlaže se izričito propisati i posljedice koje je pretrpjela žrtva i dalje zadržavajući da predmetna okolnost može utjecati na to da kazna bude veća ili manja u granicama propisane kazne. Predlaže se propisati minimalnu udaljenost koju sud može odrediti prilikom izricanja sigurnosne mjere zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja, a ispred koje se osuđenih ne smije približiti žrtvu, drugoj osobi ili grupi osoba, kao razdaljinu od najmanje 100 metara. Na opisani način omogućit će se da odluke o sigurnosnoj mjeri u praksi budu prikladne za ostvarivanje svrhe navedenog instituta. Također se predlaže osnažiti sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora po punom izvršenju kaznene zatvora, predlaže se i proširenje kataloga kaznenih djela za koje kazneni progon ne zastarijeva, a to su kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe i teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz čl. 166. Kaznenog zakona. Da zaključim, ovim se izmjenama i dopunama jača kaznenopravna zaštita životinja i to kroz pooštravanje zakonske kaznenopravne politike kažnjavanja za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja, ali isto tako i kroz uvođenje novog kaznenog djela napuštanje životinja. A sada ću nešto reći i o drugom novom kaznenom djelu koje se uvodi ovim izmjenama zakona, a to je neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Ovim kaznenim djelom će se doprinijeti, prije svega, zaštiti sadržaja izvidne ili dokazne radnje od neovlaštenog otkrivanja tijekom nejavnog prethodnog kaznenog postupka sve do faze potvrđivanja optužnice kada kazneni postupak postaje javan. Riječ je dakle o fazi kaznenog postupka iz koje je javnost isključena, a pravo uvida u spis ima jako uzak krug ljudi. Njime će se sankcionirati ponašanje osobe koja na temelju svog položaja, zaposlenja ili funkcije te svojstva u kaznenom postupku ima pristup spisu predmeta odnosno materijalnima nejavnog kaznenog postupka i koja te materijale dijeli neovlašteno s javnosti. Radi se o postupanju koje nije prihvatljivo jer se njime ozbiljno narušavaju prava osoba uključenih u taj postupak, ali i smisao samog kaznenog postupka. Dakle postavlja se i pitanje poštivanja presumpcije nedužnosti, a u odnosu a u odnosu na ostale osobe koje sudjeluju u samom kaznenom postupku, npr. svjedoke postavlja se pitanje povrede prava privatnosti. U odnosu na tijela kaznenog progona i interes utvrđivanja istine u kaznenom postupku, otežava se mogućnost objektivnog istraživanja činjenica te se na taj način dovodi u pitanje i uspjeh samog kaznenog postupka ali isto tako se i stvara negativna percepcija javnosti i nepovjerenje u samo pravosuđe. Smatramo da će se na ovaj način zaštititi ne samo presumpcije okrivljenika i pravo na privatnost drugih osoba u postupku nego i probitak samog kaznenog postupka te će se pridonijeti vladavini prava jer ovo je dakle prva faza postupka koja je i sada nejavna i koja treba biti zaštićena u onoj mjeri da bi se zaštitio sam postupak, a pravo javnosti na informiranje kao isto tako jedno pravo koje je suprotstavljeno ovom pravu će biti i treba biti ostvareno na način da javnost dobije informacije koje su objektivne i koje može dobiti, a da se ne ugrozi sam postupak ovlaštenih tijela. Što se tiče ovdje navedenih stavova da se u stvari ova, ovo kazneno djelo uvodi samo radi nekih osoba, ja bih rekla da je to potpuno promašena teza. Nikad se niti jedno kazneno djelo ne uvodi radi određenih osoba. Ono se, ono djeluje dakle svaki članak svakog zakona djeluje erga omnes prema svima, tako da sve ovo što smo danas imali prilike čuti ovdje su zaista iz niskih strasti ja bih rekla, izrečene teze i jednostavno ih kao pravnik odbijam. Ono što bih također još istaknula je to da počinitelj ovog kaznenog djela je propisan i isto tako je propisano u stavku 2 da počinitelji ovog kaznenog djela ne mogu biti novinari ni druge osobe koje neovlašteno saznaju za sadržaj dokaznih radnji, a isto tako da novinari ne samo da ne mogu biti počinitelji nego ne mogu biti niti pomagači niti poticatelji ovog kaznenog djela pa tako padaju u vodu sve ovdje izrečene teze da se uvođenjem ovog kaznenog djela ide protiv novinarske profesije, da će im se onemogućiti rad itd. sve to ne stoji. Ovo djelo se prije svega uvodi da bi se osobama vrlo uskom krugu osoba koje sudjeluju u tom postupku, prije svega nametnulo da što odgovornije, profesionalnije i sa integritetom obnašaju svoj posao i da bi se zaštitila sva prava svih osoba u tom postupku. Ja bih isto tako navela da i sada imamo izvide kao tajni postupak i da se nikom od novinara zbog toga ništa negativno nije dogodilo tako da ne vidim razloga da bi se zbog ovakve definicije novog kaznenog djela, neovlaštenog iznošenja sadržaja izvida ili dokaznih radnji moglo na bilo koji način onemogućiti novinare da i dalje profesionalno obnašaju svoj posao, a kako je i samom izrijekom stavka 2 rečeno, oni ni na koji način nisu obuhvaćeni opisom ovog kaznenog djela te ne mogu biti niti počinitelji niti pomagatelji niti poticatelji kako je ovdje bilo rečeno i neće moći biti obuhvaćeni niti samim radnjama oko utvrđivanja tko je i na koji način neovlašteno iznio neku dokaznu radnju. Predlaže se i pooštravanje kazneno pravne politike kažnjavanja u odnosu na temeljni oblik kaznenog djela silovanja o čemu smo već bili rečeni pa ću sad još samo na kraju reći nešto o izmjenama Zakona o kaznenom postupku koji je bilo nužno mijenjati obzirom na izmjene Kaznenog zakona. To također se obzirom na ono što smo mijenjali u Kaznenom zakonu i uvode procjene rizika kroz pojedinačnu procjenu u cilju osiguranja osobne sigurnosti žrtve nasilja nad ženama, nasilje u obitelji i nasilja prema bliskim osobama. Predlaže se propisati obvezno uzimanje u obzir rizičnih čimbenika za ponavljanje nasilja kao rezultate prethodne procjene potrebe žrtve prilikom provedbe pojedinačne procjene, koja se odnosi na navedene kategorije žrtve. Aktivno sudjelovanje žrtve pri odlučivanja o mjeri opreza, ako se radi o kaznenim djelima nasilja nad ženama, nasilja u obitelji i nasilja prema bliskim osobama, propisuje se obveza suda i državnog odvjetnika da prije donošenja odluke o primjeni mjere opreza, uzme u obzir očitovanje žrtve na okolnost postojanja opasnosti za njenu osobnu sigurnost ili sigurnost članova članova njezine obitelji i bliskih osoba te o prijedlogu za primjene mjere opreza i rezultate pojedinačne procjene potreba žrtve. Također se žrtvu ovih kategorija kaznenih djela ovlašćuje na podnošenje žalbe protiv rješenja o mjeri opreza te se propisuje ukoliko je žalba od strane žrtve protiv rješenja o istražnom zatvoru podnesena, sud je dužan uzeti takvu žalbu u obzir prilikom donošenja odluke. Također se preciznije utvrđuje širenje prava i šire se prava žrtava, uvodi se i definiranje savjetnika. Ono što bih rekla vezano na izmjene i dopune Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, bitno je jer se briše spolno uznemiravanje u krugu obitelji kao prekršaj budući se uvodi kao kazneno djelo. Strože se, strože se, uvode se strože kazne i povisuju se kazne za prekršaj iz sfere nasilja u obitelji gdje je potrebno istaknuti da se za počinitelja nasilja u obitelji koji ne postupa u skladu sa izrečenom zaštitnom mjerom, uklanja mogućnost prekršajnog kažnjavanja novčanom kaznom već se za navedeni prekršaj propisuje isključivo zatvorska kazna. Preciznije se preciziraju prava žrtve nasilja u obitelji radi otklanjanja dvojbi koja se pojavljuju vezano uz pitanje ostvarivanja pojedinih zajamčenih prava u praksi te se uvode nova poput prava žrtve da predloži da bude ispitana putem audio video uređaja. Isto tako uvodi se 100 metara kao minimum kod zabrane približavanja tako da bude na jednako način propisano kao i u ZKP-u. Jača se kapacitet Povjerenstva za praćenje nasilja i to povjerenstvo se povećava sa 11 na 15 članova i širi se krug institucija iz čijih redova se biraju članovi povjerenstva uključivanjem predstavnika ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i akademske zajednice te se propisuje da predstavnik civilnog društva u povjerenstvu mora biti osoba koja se bavi problematikom nasilja u obitelji. Evo pokušala sam ukratko proći kroz sve ove izmjene za ova tri zakonska prijedloga. Ono što bih na kraju rekla, klub HDZ-a smatra da će sve ove izmjene doprinijeti prije svega većoj pravnoj sigurnosti svih naših građana, poštivanju prava jednakosti svih pred zakonom na jednak način, poštivanja prava presumpcije koja je ustavna kategorija i da ćemo zaista u onim slučajevima za koje je javnost sa opravdano zainteresirana više nego za ostale slučajeve, da ćemo moći javnost objektivno informirati o tim slučajevima, a da na isti način zbog toga ne ugrozimo sam kazneni postupak curenjem informacija koje je postalo, da ne kažem uobičajeno u zadnjih nekoliko godina, a na taj način zaista dovodimo u pitanje sam, same ciljeve kaznenog postupka, a isto tako i zajamčena prava svih sudionika u postupku ali isto tako i vladavinu prava kada se suđenje iz sudnice premješta na ulicu. Iz svih ovih razloga smatramo da će izmjene ovih zakona doprinijeti jačanju pravne sigurnosti i stoga će klub HDZ-a podržati sve ove prijedloge. Hvala. I vama. Gospođa Benčić pa onda gospođa Raukar-Gamulin ispred Kluba zastupnika Možemo!, a nakon toga 10 minuta pauze radi video tehnike. Izvolite. Zahvaljujem se. Drage kolegice i kolege, nadala sam se da će u ovom mandatu dok smo ovdje doći na naš stol prijedlog izmjena Kaznenog zakona koji će zaista napraviti ozbiljan iskorak u smislu zaštite žena od nasilja uključujući i definiciju femicida. I zaista izmjene koje se u tom dijelu predlažu, one zaista jesu takve da predstavljaju važan iskorak u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja. I danas je trebao biti dan kada smo ovdje svi zajedno i sa vaše strane kao predlagača i sa naše strane, trebali zajedno koncenzualno reći ok, napokon smo nakon 20 godina što se ženske organizacije za to bore, napravili ozbiljan iskorak. I to bi me itekako veselilo jer sam i sama bila dio tog civilnog društva koje se 20 godina za to bori. Umjesto toga mi je danas jedan od najgorih dana u ovom saboru jer nas je nitko drugi doli premijera stavio u poziciju da umjesto da se veselimo tome što ćemo moći glasati za jačanje zaštite žena od nasilja u kazneno pravnom dijelu, da to nećemo moći napraviti osim ako ne pružimo i premijeru zaštitu od izbijanja skandala i afera korupcijskih njega i njegove stranke. Jer doslovno se ovdje radi o tome. Da, doslovno se radi o tome, radi se o tome da je Andrej Plenković ženama, ženskim organizacijama koje se bore za ovo 20 godina i svima nama koji podržavamo takve izmjene rekao, može, može bolja zaštita žena. Da evo žene u Hrvatskoj zaslužuju bolju zaštitu od nasilja ali samo pod uvjetom ako se istovremeno mene zaštiti Andreja Plenkovića jel, od skandala vezanih za pravosudne istrage u slučajevima političke korupcije. I o tome se ovdje radi, jer molim vas objasnite mi kako je radna skupina koja je sastavljena za to da bi dala prijedloge izmjena Kaznenog zakona upravo u dijelu borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja, proizvela tzv. Plenkovićevu krpicu. Pa nije Plenković je stavio tu krpicu. Krpicu kojom umjesto borbe protiv korupcije samo želi ušutkati one koji o korupciji govore pa i onda kada se ona istražuje, kad se istražuje neefikasno i onda kada se radi o neefikasnosti istraga o korupcijskim slučajevima. I danas sam pitala ovdje vašeg ministra pravosuđa šta će se dogoditi, šta će se dogoditi svjedocima, oštećenicima kaznenog djela nasilja nad ženama kada se ta istraga vodi neefikasno, kada, kada se želi zataškati dokaze, kada nam se dogodi slučaj kao u Osijeku, kada nam se dogodi slučaj kao u Osijeku kada je o slučaju tragično ubijene, ubijene mlade djevojke policijska istraga krenula u potpuno drugom smjeru i kad je postojala ozbiljna sumnja da se neki dokazi zataškaju, zataškavaju i da njeni roditelji ili drugi svjedoci nisu reagirali i nisu javnosti podastrijeli neke informacije tko zna kako bi ta istraga završila. Tko zna. I sada uvođenjem Plenkovićeve krpice u Kazneni zakon ćete vi stvoriti osnovu da svaki svjedok, svaki vještak, svaki odvjetnik koji na takav način pokušava alarmirati javnost da istraga ide u krivom smjeru, da se istraga ne događa, da nije adekvatna, da nije efikasna, da se dokazi sakrivaju svako od njih će biti stavljen poziciju kaznenog progona i činjenice da može 3 godine završiti u zatvoru. I sad vi meni kažete da to nije zataškavanje jer pazite mi imamo zabranu u Kaznenom zakonu. Ovo što ste vi govorili i druge zemlje imaju zabranu, imaju, ali imamo i mi. Članak 307. zabranjuje pod prijetnjom kaznenog progona odavanje informacija iz istrage ili kaznenog postupka koje su tajne i mi imamo taj članak u Kaznenom zakonu. Zove se Članak 307., ali ovo je Članak 307a. koji tu istu kaznenu odgovornost proširuje i na one informacije koje nisu tajna i koje nisu proglašene tajnim i to je bila poanta. Koje proširuje isto tako krug onih koji mogu biti progonjeni zbog tog kaznenog djela jer gledajte ja bi razumjela, ja bi zaista razumjela da se ide na sankcioniranje dužnosnika i službenika DORH-a i USKOK-a odnosno tijela progona koji likaju informacije iz istrage van osim kada to u nekom slučaju zaista javnog intresa itd. jer nije primjerno da ljudi koji rade na istrazi istovremeno šibaju informacije van. To, ja se slažem da to nije primjerno, ali to da bi osumlj… o, o optuženiku, njihovom odvjetniku, vještaku, svjedoku, onemogućili da javnosti predoči dokaze koji itekako utječu na smjer istrage kada se to ne događa efikasno unutar DORH-a i USKOK-a, pa jel kužite šta ste napravili? Ne govorim namjerno o novinarima. Isključili ste protupravno za novinare, ali niste isključili za protupravnost za sve ostale koji takve informacije daju u javnost zbog zaštite javnog interesa ili zbog neadekvatnosti istražnog postupka. To niste. I kada je danas rekao ovdje vaš ministar, a da to su zviždači to je drugo, oni su zaštićeni Zakonom o zviždačima. Pa kaj je vama? Kakav Zakon o zviždačima, pa Kazneni zakon ili isključuje ili ne isključuje protupravnost za određeno djelovanje, pa šta, jel vi mislite da će DORH ići tumačiti 307a. u kombinaciji sa Zakonom o zviždačima da bi isključio protupravnost, pa protupravnost je isključena samo onda kad je explicite isključena, a ne onda kad netko tumači da bi mogla biti. Znate šta ste napravili i zato kažem danas je nažalost umjesto veselog dana, umjesto dana pobjede svih onih koji se 20 godina za ovo bore jedan jako tužan i jadan dan.

vratimo se na početak, na izmjene dakle koje se tiču sprječavanja ponovno borbe ovog protiv nasilja nad ženama. ženama. RH je Istanbulsku konvenciju ratificirala 13. travnja 2018. godine, dakle prije gotovo 6 godina. Sjetimo se i okolnosti to je bilo prvi i jedini put u mandatima Plenkovićevih vlada kada je HDZ-ovim zastupnicima bilo dozvoljeno da glasaju po savjesti i zašto, naravno radi premijerovih briselskih ambicija i briselskog ugleda. No, tim je činom istovremeno poslana poruka da je nasilje nad ženama i nasilje u obitelji pitanje savjesti pojedinca, a ne društveni problem i kojeg trenutačno trebamo rješavati sveobuhvatnim društvenim politikama. Puni naziv Istanbulske konvencije je Konvencija vijeća o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, dakle na prvom mjestu je sprječavanje, a po pitanju sprječavanja kao društvo nismo donijeli nikakvu sveobuhvatnu politiku i o tome nam i govori i osnovano evaluacijsko izvješće GREVIO-a koje ukupno za Hrvatsku ima 68 preporuka. Istanbulsku tj. primjenu Istanbulske konvencije od kojih se prva odnosi upravo na poduzimanje napora u usvajanju i provedbi sveobuhvatnog skupa politika za sprječavanje i borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom. Posebno seksualnog nasilja uz jasnije održavanje razumijevanja da je nasilje nad ženama uključujući nasilje u obitelji usmjereno na ženu samo zato što jest žena. Nadalje, GREVIO poziva na razvoj dugoročno koordiniranog plana koji će uzeti u obzir važnost svih oblika nasilja nad ženama, onog psihičkog, ekonomskog, seksualnog, fizičkog. Uvođenjem femicida bavimo se samo jednim i to najdrastičnijim oblikom fizičkog nasilja nad ženama i to u okolnostima u kojima je još 2022. godine istekla Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, a nove nema ni na vidiku. GREVIO traži i određivanje koordinacijskog tijela sa adekvatnim ljudskim i financijskim resursima te pristup svim relevantnim podacima koji se na usklađeni način prikupljaju u svim relevantnim sektorima, socijala, zdravstvo, obrazovanje preko policije i DORH-a i sudova kako bi se uopće mogao pratiti napredak te unositi nužne promjene u svemu, u dakle u sustavu i kako bi se nasilje nad ženama i nasilje u obitelji počelo učinkovitije sprječavati. Ukratko ponavljamo mi snažno podržavamo uvođenje femicida kao posebnog kaznenog djela ali naglašavamo to nije dovoljno. To je sankcioniranje posljedica, a mi moramo raditi intenzivno na sprječavanju. I naglašavamo isto tako budući da imamo ovo iskustvo sada već 6 godina da ništa od ovog što smo prethodno, što sam prethodno napomenula kao probleme neće se na žalost moći riješiti dok god je HDZ na vlasti. na onaj dio u javnosti koji se zove lex AP i ponovit ću najavljene izmjene Kaznenog zakona o kaznenoj odgovornosti za curenje informacija je jedan od najradikalnijih udara na medije u dulje vrijeme. Treba se podsjetit ponovno i opet da je ove izmjene KZ-a Andrej Plenković najavio odmah nakon što se u medijima pojavio stanoviti AP u SMS prepisci USKOK-ovih optuženica Žalac i Rimac. On je to tada odmah nazvao političkim problemom, pa tako su i ove izmjene eklatantno političke izmjene jer prisjetimo se i toga da je samo par dana prije nego što je u javnosti se pojavio neki AP, Andrej Plenković ja na situaciju s curenjem informacija iz istrage izjavio da se tu ne može ništa jer živimo u demokraciji no nakon samo tjedan dana s pojavom inicijala AP, postao je to politički problem i život u demokraciji je naglo zaboravljen. Od ove odredbe kažnjavanja do tri godine zatvora odavanja podataka iz istrage su kao izuzeti novinari, da bi se došlo do počinitelja curenja informacija mogu se primijeniti sve mjere za prikupljanje dokaza kao što su oduzimanje mobitela, oduzimanje kompjutera pa i prisluškivanje što jest naravno, direktni udar i na medije i na javni interes. Pa prisjetimo se da je bivši glavni ravnatelj policije Oliver Grbić 2011., zbog curenja informacija iz slučaja FIMI MEDIA, sjećate se onih slatkih detalja da je glavna računovotkinja HDZ-a zakopala bilježnicu sa popisom isplata na crno u svom vrtu, dakle kad su ti detalji iscurili u javnost Grbić je naredio praćenje osmero novinara i njihovih telefonskih kontakata. Kasnije je je tadašnji ministar policije Tomislav Karamarko tvrdio da to nije bilo usmjereno protiv novinara, ne daj Bože kaže on, dapače novinari nisu niti smiju biti mete ali slabe točke u sustavu jesu. Slabe točke u sustavu ili kako bi danas rekao Andrej Plenković, politički problemi jer svjedočimo da je on mnogo uzrujaniji nakon što su inicijali AP izašli u javnost kad komentira curenje informacija, nego evidentne primjere korupcije. Pa sjetimo se kako je do posljednjeg daha branio ministricu Žalac ili npr. Marko Milić je i dan danas glasnogovornik Vlade kao da nije zapošljavao svog prijatelja u Hrvatskim šumama. Treba ponovno naglasiti i sada se može procesuirati po svim propisima i zakonima i sankcionirati curenje informacije, zašto to ne radite to je zaista na vama da odgovorite. Podsjetit ću što je rekao predsjednik Vrhovnog suda Dobronić na odboru kad je obrazlagao svoja izvješća. Sigurno nije dobro da cure informacije no samog zbog tog problema ne treba odmah mijenjati ZKP, treba provjeriti praksu tko to radi, gdje informacije cure i zaoštriti disciplinu. ZKP je temeljni zakon i treba biti stabilan najmanje 5-10 godina umjesto da ga se mijenja svakih godinu dana. Usput budi rečeno, ovo je ne znam 9 ili 10 izmjena Kaznenog zakona i toliko o stabilnosti. Dakle postoje ljudi u sustavu koji ne žele šutjeti o zataškavanju nekih činjenica u istragama pa ih dojavljuju medijima u javnom interesu. I sad zamislimo samo što bih sve ostalo skriveno od javnosti i nepovratno, nepovratno neprocesuirano i koje bi to tragične posljedice imalo za hrvatsko društvo i demokraciju. Mi npr. ne bismo saznali za izvjesnog AP-a, ne bismo saznali za Marka Milića koji tako nježno brine o svom prijatelju i njegovom zaposlenju, ne bismo saznali za mnoga nastojanja da se prikriju okolnosti počinjena nekog kaznenog djela. Evo, npr. slučaj Dekanić ili recentni slučaj nesreće u kojoj i bitnu ulogu imao bivši ministar Banožić. Građani imaju pravo znati npr. protiv koga se od javnih dužnosnika i za što vodi kazneni postupak, pa to je naravno eklatantni javni interes u zemlji u kojoj je toliko visoka percepcija neučinkovitosti pravosuđa i ne samo percepcija nego doista i raširena korupcija. U, već sam u replici čitala odluku Ustavnog suda, nažalost sad neću imati dovoljno vremena ali u, u toj odluci koja vam je svima dostupna točka 121, ja ću ponoviti u praksi Europskog suda kaže uvijek pred očima javnosti uvijek treba biti pred očima javnosti u smislu da postoji dovoljno elemenata javne provjere istraživanja te njihovih rezultata koji dovode do povjerenja javnosti u neovisnost i nepristranost nadležnih tijela, a time i do uvjerenja da su ta tijela privržena vladavini prava i da ne postoje tajni dogovori ili službena tolerancija nezakonitih čina. U Hrvatskoj je to doista važno. Ti su zahtjevi izraz doktrine tzv. vanjskog dojma neovisnosti i nepristranog istraživanja i još kaže ovo Ustavni sud. U tom svjetlu treba ponoviti da se cjelokupno hrvatsko pravo mora tumačiti u skladu s pravnim standardima koji u svojoj sudskoj praksi stvara Europski sud sve dok je RH članica Vijeća Europe, što znači sve dok je dio svoje sudbene jurisdikcije vlastitom suverenom odlukom prenijela na Europski sud, završen citat. Važno je isto tako napomenuti da ovim izmjenama zapravo sve do trenutka dizanja optužnice istražni proces de facto postaje tajan, jasno je koliko koruptivnih predmeta na taj način uopće neće ni doći do faze dizanja optužnice i koliko će vrijednih članova HDZ-a i HDZ sam se zaštititi od progona za korupciju. Također je važno pitanje o kojem je govorila kolegica Benčić, što je sa žrtvama i svjedocima, također se bitno ograničavaju prava onih protiv kojih se vodi kazneni postupak jer im se zapravo ne, ne brani da se brane svim dostupnim sredstvima kako bi se postigla pravna ravnoteža, dakle ovim izmjenama je potpuno jasno da se štite isključivo politički interesi, a radi se direktno na štetu transparentnosti i javnog interesa. Jer, notorna je činjenica, kao što sam rekla u pitanju ministru, da je da DORH ne održava press konferencije, da su mu sva priopćenja štura, anonimizirana i ne može se uopće shvatiti o čemu se tu radi, ako novinari nemaju neke informacije iznutra. Znamo da novinari puno češće ne dobivaju odgovore na svoja pitanja, nego što dobivaju, HND nije dobio niti jedan jedini odgovor na svoje upite DORH-u, niti jedan i sada kada se istragu de facto čini tajnom, kako će se to osigurati javni interes, kako će se dolaziti do informacija kad je DORH tako zatvorena i samo sebi dovoljna institucija? Ovim izmjenama hrvatski građani više neće moći ništa saznati o brojnim korupcijskim aferama ili npr. o nekom stanovitom AP koji je potpuno informiran o svim nestašlucima svojih podanika. Ovim izmjenama se štiti korupcija u Hrvatskoj je omogućujete uvođenjem tajnih istraga da mnoge korupcijske afere zbog utjecaja politike nikada niti ne dođu do faze podizanja optužnice. Prisjetimo se da je Andrej Plenković rekao da je curenje informacija politički problem. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Do 16 i 40 minuta, kratka pauza radi, najavio sam ju prije. Radi, iz video razloga.